Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba IDS-a u trajanju od 10 minuta kako bi ukazali na neke detalje koji smatramo da su jako važni za ovu zemlju. Dakle, uređena država nije samo ona koja ima institucije već u kojoj te institucije funkcioniraju besprijekorno i imaju apsolutno podršku same države. Klub IDS-a već dulje vrijeme ukazuje na problem Državnog inspektorata, ali zapravo i na probleme koje imaju inspektori na terenu. Najviše je bilo riječi o građevinskoj inspekciji gdje i dalje i inzistiramo spuštanje ovlasti na lokalnu razinu jer postojeći model ne rješava dovoljno kako treba zapravo rekao bi jako malo rješava probleme na terenu. Isto tako volio bi skrenuti pozornost i na turističku inspekciju čisto da znate za one koji ne znaju da je samo u periodu od 6 proteklih godina zapravo od 2016. do 2022. nekomercijalni privatni smještaj narastao za 56 tisuća novih postelja i 14 tisuća novih objekata, a broj noćenja se je smanjio za 400 tisuća noćenja. Ovo je zabrinjavajuće. Tražili smo također i da država pruža jaču podršku sanitarnoj poljoprivrednoj, veterinarskoj inspekciji. Te ljude treba pošteno platiti, kvalitetno zaštiti, čitali smo nedavno u medijima nažalost što im se dogodilo nekima od njih na terenu kad su napadnuti. Ovo je ozbiljan problem, još jednom apeliram što se građevinske inspekcije, lokalna uprava bar s područja s kojeg ja dolazim iz Istre želi pružiti pomoć, spustite određeni dio na lokalnu razinu, a što se tiče turističke inspekcije molim da uzmete u obzir ovo što sam rekao, ovo su zabrinjavajuće brojke, ovo ne samo da je manjak u proračunu RH ovo je nepošteno prema svima onima koji pošteno rade svoj posao u turizmu. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Kolegice Vukovac, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku. Dakle, koristim ovu stanku da bih još jednom naglasila da Hrvatska mora imati legislativu kojom može zaštiti zdravlje svojih građana ujedno i institucije koje to

uvozimo mnoge nekvalitetnije proizvode. Izvozimo kvalitetnu pšenicu, a uvozimo pekarske proizvode od mnogo nekvalitetnije pšenice za koju niti ne znamo gdje je proizvedena. Slično je i s ostalim koje koristimo za prehranu stanovništva. Važno je istaknuti da je i visoko obrađena hrana ili rafinirana hrana izbor mnogih malignih oboljenja. Uz nezdrave životne navike to je onda kombinacija za pojavu visoke stope oboljenja u odnosu na ostatak EU odnosno građana EU. Ovih Ovih dana svjedočimo i iznenađujuće velikim količinama lažnih informacija na deklaracijama proizvoda koje su otkrili upravo sami inspektori. Nerijetko se koriste lošiji sastojci ili se pravi sastojci miješaju sa onim jeftinijim, pa tako sve više zapravo čak više trećine recimo mljevenog mesa ima više vezivnog tkiva, a manje mesa od onog deklariranog na samim deklaracijama. Dakle, umjesto mesa melju se kosti. Svemu nabrojanom mora se stati na kraj, a zapravo tu je ključna uloga onda upravo inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Miletić izvolite vi. Hvala vam predsjedniče Hrvatskog sabora. U ime Kluba MOST-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta da još jednom progovorimo koliko je važna ova rasprava, koliko je važno sve ovo što ćemo mi danas ovdje govoriti i vjerujem upozoriti onda nadležne, mjerodavne, proširiti ako se mogu tako izraziti vidike. S jedne strane držimo da je plaća nedovoljna i držimo da naš Državni inspektora s jedne strane nije adekvatno plaćen za sve ono što radi, a s druge strane, s druge strane progovorit ćemo tu konkretno, dakle u ime kluba i evo bit ću vrlo jasan. Zvao sam nešto i kolege u drugim državama EU, dosta je zanimljivo, govore kako uloga tamošnjih službi koji djeluju kao Državni inspektorati na terenu nije samo ako se mogu tako izraziti prisjela u pogledu kazni, nego je puno veća edukacija na terenu, puno veća su čak i upozorenja, izdaju se neka upozorenja ako su prijestupi itd., dakle nije odmah dozvolite mi reći skakanje po glavi i teške kazne gdje onda i oni mali obrtnici stradaju i oni mali ljudi dakle koji čine tkivo tkivo jednog društva, malo i srednje poduzetništvo. Pa u tom smjeru isto ću govoriti ovdje ukazati na određene stavke gdje držim da s jedne strane u ime Kluba MOST-a treba osigurati snažnija, snažniju financijsku pratnju je Državnom inspektoratu, a s druge strane možda potaknuti ljude da na terenu definitivno se one nepravilnosti ukažu na njih, ali da ne bude to skakanje po glavi našim manjim i srednjim poduzetnicima koji su živo tkivo razvoja Hrvatske. Hvala. Ima li još zainteresiranih? Ako nema onda bih molio poštovanog glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića da predstavi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici, dozvolite da vas pozdravim u svoje osobno ime i u ime svojih kolega koji su ovdje, kao i u ime 1307 djelatnika Državnog inspektorata. Zakonom o Državnom inspektoratu koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. g. te njegovim dopunama od 29. listopada 2021. g. uređeno je ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga, dužnosti, ovlasti inspektora, sve u svrhu zaštite javnog interesa, javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost. Nakon stupanja na snagu predmetnog zakona, doneseno je nekoliko posebnih propisa kojem su Državnom inspektoratu određeni i novi poslovi, slijedom čega je predmetni zakon potrebno izmijeniti i dopuniti zbog usklađivanja s tim propisima. Isto tako, analizom dosadašnje primjene predmetnog zakona uočila se potreba za detaljnim uređenjem i usklađivanjem određenih odredbi zakona i to naročito u pogledu djelokruga pojedinih inspekcija i uvjeta za obavljanje određenih inspekcijskih poslova, a sve u cilju kako bi se unaprijedilo i daljnje učinkovito djelovanje Državnog inspektorata. Tako se predlaže da se poslovi inspekcije i gospodarenja otrovnim kemikalijama pripoje poslovima sanitarne inspekcije, a poslovi energetske inspekcije u području naftnog rudarstva pripoje rudarskoj inspekciji te poslovi energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva pripoje inspekciji opreme pod tlakom. Nadalje, novim odredbama ovog Zakona predlaže se usklađivanje s važećim Pravilnikom o polaganju državnog stručnog ispita. Također, ovim Zakonom uređuje se i novčane, iskazane u eurima na način da se prekršajne odredbe u kunama preračunavaju u skladu s odredbom Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH. Ovim tekstom Prijedloga zakona predlaže se poboljšanje važećeg zakonskog teksta, što će doprinijeti jačanju temeljnog normativnog okvira kojim se uređuju inspekcijski poslovi iz djelokruga Državnog inspektorata, a u konačnici isto će polučiti željene rezultate u zaštiti javnog interesa kroz djelovanje inspekcijskih službi Državnog inspektorata. Hvala vam. Samo malo vas molim, kolega Vukas. Što je bilo, o čemu se radi, što je bilo? .../Upadica se ne čuje./... Kolega Vukas, pa u replikama se ide, jedan predstavnik oporbe, jedan predstavnik vladajućih i uvijek tako ide jer svi dignete u isto vrijeme, ja ne znam kako bi pravednije to mogli odrediti. Ako nije tako, vidjet ćemo sada kad bude .../Upadica se

da se u svim ovim fazama pokušava, kako ste i naveli, urediti što bolji normativni okvir. Ono što sam i na samom odboru istaknula je jako važno izmjena čl. 48, gdje je sada dopušteno da zapravo inspektori mogu se pod pod tajnim imenom zapravo kupovati određene robe koje se prodaju internetskom prodajom. Pa me zanima čime ste potaknuti, a isto tako, kako vidite sam razvoj poslova i uređenost sustava u zadnje 4 godine? **Jandroković, Gordan pitanju. Dakle internet trgovina u današnje vrijeme, to je najbrži oblik kupnje. Ako se referirate na čl. 48., tu je čl. 49. i 51. koji je također, tangira ovaj dio. Dakle mi smo ovdje u prijedlogu, ako to prođe, naravno, dobit ćemo veće ovlasti u smislu tajne kupnje. Vi imate danas situaciju da se vama trgovac koji prodaje, ne želi se identificirati. Ne možete utvrditi njegov identitet, ukoliko niste kupac i dođete u trgovinu i kažete, kupio bi taj proizvod. Ali ovo preko interneta, dakle mojim inspektorima dajem mogućnost tajne kupnje, trošak ide na trgovca ukoliko je nešto nezakonito i tu će se postupci puno jednostavnije i brže voditi i bit će puno efikasniji nego što su bili do sada jer vi pod nazivom tajne kupnje možete kupiti proizvod i vidjeti o čemu se radi. **Miletić, Marin (MOST)** Poštovani g. Mikulić, glavni državni inspektore. Ako sam dobro sve shvatio, buni me tu čl. 21 izmjena koji se odnosi na čl. 35, to su oni uvjeti za sanitarnog inspektora, čini mi se da neke stvari nisu možda posve logične. Konkretno, mogu bit stručnjaci s područja biomedicine i zdravstva, medicina, sanitarno inženjerstvo, farmacija, medicinska biokemija, ali ne može biti veterinarska medicina i to mi osobno nema logike i na to su ukazale kolege koji su mi slali neke mailove kad sam se savjetovao oko ovog Zakona, tim više što sanitarni inspektori mogu biti, npr. agronomi, diplomirani inženjeri strojarstva, kemijski inženjeri, fizičari, biolozi, pa evo, predlažem, ja ću napisat tu dakle prijedlog promjene da se uvrsti onda da se omogući i veterinarstva medicina u ovom pogledu. Hvala vam. **Jandroković, Poštovani zastupniče, dapače, pozivam vas da napišete sve što mislite da treba, obzirom da idemo u dva čitanja, mi ćemo vidjeti o čemu se radi, ako je eventualno napravljen neki propust, mi ćemo ispraviti, ali vrlo rado ćemo napisati dakle ili u drugim prijedlozima smo širili bazu djelatnosti da bi mogli dobiti određeni broj ljudi u sustavu. Kolega Kirin, izvolite. počinje sa radom državni inspektorat kao Središnje tijelo državne uprave. Za obavljanje poslova iz kruga državnog inspektorata ustrojen je Središnji ured u Zagrebu, područni uredi i ispostave područnih ureda, na čelu se nalazi naravno glavni državni inspektor. Državni inspektorat obavlja inspekcijske poslove svega, od hrane, vode, životinja, ja ću uokviriti, on kontrolira nebo i zemlju. Recite vi meni i spominje se, a i to je činjenica, veliki uvoz hrane u Hrvatsku, da li će ulaskom sada u Schengen

Zna se što je Schengen, na kojim smo granicama i graničnim prijelazima, imamo određeni broj ljudi koji rade. Ja sad ovdje ne moram vam iznosit, a i mogu ako želite tisuće brojaka da vidite te nadzore i koliko pošiljaka je zaustavljeno, nije pušteno i vraćeno, dok nisu ušli u onaj raster koji je predviđen zakonom. Što se tiče same granice, to je jedna druga institucija koja rješava pitanja carinskih odnosa, dakle unutar Ministarstva financija Carinska uprava. Što se tiče naše kontrole, graničnih veterinarskih inspektora, fitosanitarnih, poljoprivrednih, oni su svi na graničnim prijelazima i 24 sata rade u kontrolama kvalitete

dakle unatoč tome što smo cijelu prošlu godinu pričali o inflaciji i o tome da će euro donijeti nove udare nije da smo se na to baš spremali, ali okej inspektorat se pokrenuo, slamamo frizerke, male obrtnike, teretane, sve ono malo što imamo u sustavu kao obrtništvo. Shvatili smo u veljači 2023. da imamo problem bespravne gradnje, pogotovo u Istri u morskim pojasevima, pa ćemo to u 2023. pojačati, valjda ko je dosad jamio je jamio. Moje pitanje za vas je, što se događa prema krupnim lancima i prema krupnom kapitalu? Ovih dana imamo novu najavu da će doći do novih udara koji se negdje spremaju, negdje su već u ladicama i leže valjda u kalkulacijama, što je dosada inspektorat poduzeo prema njima i što planirate poduzeti u narednom vremenu? Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Hvala vam lijepo. Dakle prije svega treba znat što je ovlast državnog inspektorata. Ovo pitanje koje vi postavljate vezano za cijene, to nije ovlast državnog inspektorata, dakle to vam je čl. 3., imate navedeno za što se sve, što sve rade djelatnici odnosno inspektori državnog inspektorata. Mi ne sudjelujemo u politici formiranja cijena, ali ako Vlada aktima obveže svoja tijela da nešto kontroliraju onda se vežemo na Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o uvođenju eura kao valute plaćanja u RH i to kontroliramo. Ne stoji ovo što ste rekli uvaženi zastupniče žao mi je da to govorite pred hrvatskom javnošću u parlamentu, 19 velikih trgovačkih lanaca preko stotinu nadzora je učinjeno. Ako vas zanima ja ću vam podnijeti izvješće sa

koji se odnosi na delegiranje pojedinih poslova službenih kontrola iz nadležnosti veterinarske inspekcije gdje se onda određuje da državni inspektorat može dio službenih kontrola povjeriti delegiranim tijelima.

Kao prvo ovako sad ću, onda sad ćemo stati, molim vas, dakle kolega Vukas je digao kasnije pločicu, kolege su snimili to sa mobitelom. …/Upadica Vukas se ne razumije/…. Samo malo, samo malo, sad, samo malo, samo malo, sada sam vidio snimku i vi ste ju vidjeli. Dobro, ali zar vi mislite da tu kolegice i kolege imaju neke zle namjere prema vama? Dobro, imate neki prijedlog, što da radimo? Dobro, vi mislite znači da kolega Miletić je privilegiran u odnosu na vas ili ne znam kolegica Perić ili nešto ja ne znam, Zato što svi šute/…. Svi šute. …/Upadica iz klupe se ne razumije/…. Pa dobro ljudi moji, pa nisu zato što svi dignete, dajte shvatite, kad dođe govornik vi uopće ne čekate da on nešto kaže nego dignete vas 50 pločice i onda oni pišu u najboljoj vjeri siguran sam popis. Ako je negdje neko se našao pogođenim, pa nemojte sada od toga radit problem, recite tu za svaki put me stavi na zadnje mjesto, ali nije to politički problem nego tehnički problem koji imaju naše službe. …/Upadica Da se elektronički, najbrži prst, šta da tiskate, pa to stvarno mislim ajde, pa dajte, dajte ljudi, pa nemojmo cirkus radit, ajde, dajte molim vas. Izvolite kolega Totgergeli. Pa evo samo ću ponovit ovaj zadnji dio svoje replike, dakle koji su to poslovi koje će inspektorat delegirati delegiranim tijelima i što to ustvari znači? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. o službenim kontrolama su određene stvari prešle u nadležnost Državnog inspektorata RH, pa tako i ovaj dio službene kontrole i druge službene aktivnosti. Konkretno, zadaci koje će radit to su, prikupljanje podataka o prehrambenom lancu, ante mortem pregledi kontrola postupanja u skladu s propisima o dobrobiti, post mortem pregled, uzorkovanje za laboratorijska ispitivanja i uzorkovanje u svrhu monitoringa, kontrole sukladno određenim odredbama, a sve u cilju zaštite hrvatskog potrošača u smislu kvalitete. **Daus, Emil (IDS)** Hvala lijepa. Uvaženi glavni državni inspektore, moje, mogao bi mnogo i o građevinskoj i turističkoj inspekciji, ali neću biti ću korektan jer je ovdje više se bavi o nekim drugim stvarima, ovo je prijedlog zakona, ali pitanje je zapravo za svih. Kako mislite bolje zaštiti inspektore na terenu, ali i povećati njihovu učinkovitost posebno s aspekta nezahvalnosti ovog posla, preopterećenosti sam ljudi odnosno mnogo više potreba od broja, od broja inspektora. Podsjećam također da postoji određena volja i u lokalnoj samoupravi gdje bi se željelo u određenim područjima izaći u susret i Državnom inspektoratu i da zajednički pokušamo nešto učiniti. Hvala lijepo. **Jandroković, Hvala lijepo. Pa evo svjedoci ste prošli tjedan u tri slučaja gdje su bili napadi na inspektore Državnog inspektorata. U jednom slučaju hladnim oružjem, nožom. Dakle, mi smo s MUP-om, izvijestiti smo MUP, predano je pritvorskom čuvaru osobe su predane, istražni suci su odredili što su odredili. Dakle, mi maksimalno počev od mene i tako svakog mog pomoćnika štitimo svakog svog djelatnika. Ja nisam mogao učiniti ništa više nego da odem na lice mjesta tamo i stojim s mojim ljudima i pomažem im u trenu kad su kolabirali, kad je pao adrenalin i tlak im skočio 120, Dakle, ali to nije usamljeni slučaj. Mi imamo niz takvih situacija gdje ljudi nasrču fizički na inspektore. Ti inspektori imaju norme kojima, koje ispunjavanju, te norme su takve kakve su i one su zadovoljavajuće, a zajednički možemo raditi na tome da im se primanja povećaju. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine državni inspektore, gospodine Mikulić, prijedlogom zakona u Člancima 48., 49. i 51. uređuje se kupnja proizvoda pod trajnim, tajnim identitetom. S obzirom da se ta ovlast odnosi na kupnju putem sredstava daljinske komunikacije, a ne putem klasične trgovine ocjenjujete li da će se ova ovlast poboljšati učinkovitost u sprječavanju Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, da, držim da je to dobra stvar ta istražna ovlast koja će se dati nama. Iz kojeg razloga? Jer ćemo moći utvrditi identitet osobe koja se predstavlja kao trgovac što dosada nismo mogli kad se radi o Internet prodaju. Dakle, tu će biti puno racionalniji postupak, puno kvalitetniji i puno brže ćemo moći utvrditi taj identitet odnosno procesuirat ukoliko ima tih elemenata. Kolegice Ban Vlahek, izvolite. **Ban, Boška (SDP)** Zahvaljujem. Poštovani često Državni inspektorat obavijesti potrošače o opozivu nekog proizvoda zbog prisutnosti stranih tijela u proizvodu ili nekog drugog razloga te kako proizvod nije u skladu sa Uredbama Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta Zakona o hrani. Ono što mene zanima, imamo slučaj kada svako malo je problem sa jedno te istim proizvođačima, događa se nešto zabrinjavajuće uostalom ništa se ne događa. Trgovci i dalje od njih kupuju, prodaju pod svojim robnim markama, potrošači i dalje jedu iste, jedno te iste proizvode. Zanima me što Državni inspektorat radi po tom pitanju i da li nešto poduzima? Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala lijepo. Poštovana zastupnice, da radimo po tome. '22. je preko stotinu proizvoda opozvano jer smo mi centralna točka. Mi kad dobijemo informaciju ili mi nešto tvrdimo onda te proizvode koji nisu u skladu sa propisom mi ih povlačimo. Idemo na onaj opoziv proizvoda. Sve mjere koje su nam na raspolaganju vezano za trgovačko društvo koje je takav proizvod stavilo u prodaju prema njemu idemo sa svim mjerama koje su zakonom predviđene. Dakle, to ne toleriramo i to se jednostavno ne može i nećemo tolerirati. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi državni inspektore pa dio replika su zapravo koje sam promišljao reći vezano za zakon iskoristi već moji prethodnici, ali ja bi se ipak zaustavio samo na jednom detalju da malo pojasnite, ja mislim da bi to bilo vrlo važno i zbog educiranosti zastupnika, meni osobno da, i zbog hrvatske javnosti. U javnom prostoru govori se o činjenici da inspektorat kreće u rušenje nekoliko objekata bespravne gradnje itd., meni je zapravo gotovo nepojmljivo u današnje vrijeme da netko uopće gradi, a da nema sve dozvole koje su potrebne, građevinske dozvole, meni je to jednostavno kulturološki šok, ja ne znam da takve stvari uopće mogu postojati. Pa me zapravo zanima koliko je takvih inspekcijskih rješenja o rušenju doneseno u proteklom vremenu otprilike i koji je zapravo postupak od toga kada se uvidi da je bespravna gradnje negdje do činjenice da se može donijeti rješenje, a da se taj objekat stvarno može rušiti? Koje su tu, koji je taj postupak, koji su otpori u tom postupku i koji su izazovi za sam Državni inspektorat? **Jandroković, Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Dakle, od 1.4.2019. Državni inspektorat je dobio preko 27 tisuća prijava. Napravili smo 32 tisuće nadzora, a realizirano je 940 takvih rješenja. I ovo što je uvaženi zastupnik iz Istre govorio, dakle kroz 20-ak dana tamo će se ukloniti 14 objekata. Da, nažalost ima tamo i diljem Hrvatske situacije gdje ljudi bez potrebite dokumentacije akata o građenju rade. E sad, ima di nema akta, a ima di se radi van zone gdje se ne bi smjelo raditi i ima situacija gdje radite djelomično po građevinskoj dozvoli, a onda dodate gabarite. To se sve uklanja. Mi dajemo mogućnost da to stranka ukloni u određenom zakonskom roku sama, ukoliko ne idemo sa 3 novčane kazne, nakon toga putem trećih osoba se to uklanja. izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora. Poštovani glavni državni inspektore, analizom dosadašnjeg, dosadašnje primjene zakona ukazala se potreba detaljnijeg uređenja i usklađivanja nekih odredaba zakona osobito u djelokrugu pojedinih inspekcija. U prijedlogu zakona Sanitarnoj inspekciji su dodijeljene ovlasti nad potrošačkim proizvodima za koje se sumnja da sadrže drogu. Koja je u stvari uloga Sanitarne inspekcije vezana za suzbijanje zloupotrebe droge i što je do sada poduzeto? Hvala lijepa. Andrija (HDZ)** Hvala lijepa uvažena zastupnice. Pa dakle, Sanitarna inspekcija ima ovlast nad nadležnost nad sigurnošću hrane i predmeta opće uporabe. Sada ovim prijedlogom se širi područje nadzora Sanitarne inspekcije. Dobit će ovlasti i proširuju svoju nadležnost i nad drugim vrstama potrošačkih proizvoda kao što su različiti suveniri i ukrasi na bazi konoplje i drugih slični proizvodi za koje postoji sumnja da sadrže zabranjene tvari. Do sada to nije moglo po ovom prijedlogu zakona ukoliko to prođe i ovim izmjenama će sanitarni inspektori moći to. Dakle, pokrit ćemo i to područje koje je za sad bila jedna zona nama nedohvatljiva.

propisano je da se oznaka teletina ne smije koristiti za meso goveda starijih od 12 mjeseci. Temeljem kojeg propisa i na koji način je napravljeno razgraničenje u dobi za goveda od kojih potječe meso pod nazivom junetina i meso pod nazivom govedina, odnosno koju koju dob treba imati govedo prilikom klanja da bi od njega meso stavljeno na tržište nosilo naziv govedina. Ovo vas pitam, jer u našim dućanima više ne postoji kategorija mesa govedina. Čini se da u ponudi u dućanima onda imamo samo najbolje, sarkastična sam naravno. Hvala. **Jandroković, Hvala lijepo poštovana zastupnice. Dakle, veterinarski inspektor ima određene svoje nadležnosti temeljem propisa. I on temeljem tih nadležnosti utvrđuje ono što mu je moguće. Ovdje ima stvari, vi se vjerojatno referirate na nešto što se zove uvoz. Dakle, to nije naše područje i taj dio mi ne kontroliramo. Ono što mi možemo kontrolirati budite uvjereni mi to napravimo u svakom trgovačkom centru, u svakoj maloj, srednjoj ili većoj trgovini, na OPG-u ili gdje god se ti proizvodi nalazili. **Dretar, Davor (DP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovani gospodine glavni državni tajniče evo pred svima ja vam imam jednu prijavu javno. Radi se o tome da bih želio prijaviti jednu veliku naftnu kompaniju uglavnom u mađarskom vlasništvu. Naime, kada svratite na njihove benzinske postaje osim što možete kupiti motorna goriva, što možete kupiti sve ono što prodaje jedna benzinska postaja u proteklih nekoliko mjeseci, pa možda i godina tamo možete kupiti vrlo lijepe kobasice u pecivu. Poslužuju ih djelatnici benzinske postaje bez rukavica na rukama, poslužuju ih bez adekvatnog bilo kakvog siguran sam minimalnih tehničkih uvjeta za izvršavanje tog ugostiteljskog dijela, pa evo želio bih javno prijaviti tu sigurno sanitarni inspektori imaju posla, inspektori rada imaju sigurno posla. gotovo pa siguran da većina djelatnika i djelatnica benzinskih postaja koje poslužuju hranu koju tamo pripremaju nemaju niti odgovarajuću sanitarnu knjižicu. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče, pa evo tko god ne samo vi ima potrebu dobro je da to kaže i ako je utvrdio neke činjenice dapače dužan je prijaviti, pa vas ja molim da to i pismenim putem učinite na Državni inspektorat, Šubićeva 29, možete na kabinet na moje osobno ime. Ono sve što smo mi do sada kontrolirali na benzinskim postajama, odnosno njihovim trgovinama pokriveno je minimalnim uvjetima, dakle za obavljanje određenih djelatnosti. Neću govoriti da niste u pravu, ali kada prijava dođe, a i ovo ću već predmijevati da je prijava mi ćemo te nadzore napraviti i izvijestit vas o rezultatima nadzora. izvolite. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Mijenjati zakone koji se već sada ne primjenjuju u potpunosti je besmisleno. Vi kao glavni državni inspektor ste prije imenovanja na funkciju inspektora u javnosti već bili prepoznati kao osoba upletena u sumnjive radnje počevši od kamenoloma, gdje ste sami sebe kontrolirali i nanosili štetu državi Hrvatskoj, do postavljanja svoje supruge na mjesto direktorice u gubitaškim Hrvatskim željeznicama. U javnosti se inače vaše postavljanje za inspektora komentiralo da je to isto kao kada stavite lisicu da čuva kokoši. Državni inspektorat gospodine Mikuliću je još jedna institucija koja je samoj sebi svrha, koja radi protiv hrvatskih građana, a u korist korumpiranih struktura. Je li vam imalo neugodno zbog ovih činjenica? Andrija (HDZ)** Poštovana zastupnice ne nije mi neugodno zato što ja časno, korektno i pošteno radim svoj posao i na čelu sam institucije koja se zove Državni inspektorat imenovan imenovan kao čelnik na sjednici Vlade Republike Hrvatske. Ja vas pozivam ovim putem javno da sve činjenice koje imate o meni, a nisu u skladu sa zakonom, da prijavite na nadležna tijela. U suprotnom ja takve ljude nazivam lažljivcima i klevetnicima. Ali naravno da je vrijeđanje sa vaše strane takovo da ono ne može umanjiti vaše kršenje zakona. Polagat ćete račune zbog svih svojih nepravilnosti i zbog nanošenja štete hrvatskim građanima. To je to? Dobro. Idemo dalje. Kolegice Udović. **Udović, Sanja (Nezavisni)** Zahvaljujem. Glavni državni inspektore evo pozvali ste i kolegice i kolete da izvrše zapravo prijave ako imaju nekakva saznanja i s obzirom da ja dolazim iz lokalne samouprave evo ovdje sam donijela upravo te prijave koje smo izvršili prema Državnom inspektoratu, a na koje nismo dobili odgovore. Neka od njih datiraju iz '20. g. Posebno teme koje lokalnu samoupravu zanimaju sukladno zakonskoj regulativi su djelatnosti pokrivene građevinskom inspekcijom, rudarskom, poljoprivrednom. Uvodno ste rekli, imate 1300 službenika, očito nedovoljno s obzirom da na Primorsko-goranskoj županiji imamo, ja mislim 2 građevinska inspektora koja dijelom pokrivaju Istarsku županiju, mislim da je vrijeme da se pobrinete za, zaposlite nove ljude, osigurate im adekvatnu plaću, a sve kako bi na vrijeme dobivali odgovore i kako bi zapravo .../Upadica: Hvala./... zajednički mogli djelovati u svim ovlastima zakona. **Jandroković, Gordan Uvažena zastupnice, prije svega, nisu točni podaci koji govorite o broju inspektora. Dakle na našim internim stranicama to imate. Ovdje se mogu složit s vama, dakle da je broj taj koji je, ovog trena oko 80-ak građevinskih inspektora imamo u sustavu Državnog inspektorata, a rekao sam da smo dobili 27 500 prijava u zadnje 4 godine pa kad to podijelite na radne dane, onda ćemo vidjeti da li se nešto može ili ne može stići. izvolite. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, poštovani glavni državni inspektore. Kao što ste rekli, vi i 1300 državnih inspektora pod velikim je opterećenjem i pritiskom javnosti. Svako vrijeme, brojne izmjene i dopune zakona donose vam nove izazove i nove probleme, tako i ove izmjene i dopune zakona uvode obavljanje dodatnih poslova, obvezu polaganja, uz državnog i stručni ispit, potrebe tajne kupnje pod tajnim identitetom kod interne itd., s obzirom evo i nastavna na ovo što je rekla kolegica, kažete, ima vas 1307. Po pravilniku je predviđeno nešto više, da li imate potrebe za novim zapošljavanjem, da li ima mladih ljudi koji su zainteresirani za rad u Državnom inspektoratu, kakva su vaša iskustva? Andrija (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle po sistematizaciji imamo 1976 predviđenih radnih mjesta, a 1307 je popunjeno s današnjim danom. Od toga, 1132 inspektora. To je sustav koji sigurno ima potrebe koji bilo koji sustav za povećanjem broja ljudi, ali ja ću vam reći da ti ljudi pošteno, časno i korektno rade svoj posao i na bazi godine rade oko 200 tisuća nadzora. 200 tisuća nadzora. Otprilike do 20% su nepravilnosti koje se utvrđuju i tim nadzorima, ali i na ovaj broj se pokrivamo. Sad imamo u planu raspis jednog većeg natječaja pa vidjet ćemo da li ćemo uspjeti popunit brojeve koji su nam potrebiti. Prošle godine nam je 100 ljudi otišlo u mirovinu. Evo, toliko oko prosjeka sustava. Kolegice Opačak Bilić, izvolite. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam. G. Mikulić, dakle ja ću iskoristit priliku i pitat vas nešto o nadzoru i kontroli cijena koje bi vaša institucija trebala provoditi, dakle u moru svih poskupljenja koje naše građane lupaju sa svih strana, nekako nam ispod radara prošlo ili da kažem, najmanje se spominjalo poskupljenje učeničkih putovanja, izleta koje zapravo za omjer povisivanja cijene u razmaku od godinu dana potpuno neopravdano. Primjerice, jedno 5-dnevno putovanje prije godinu dana koštalo je 1700 kuna, dok danas isto to putovanje se nudi za cijenu od 2800 kuna, što je povećanje od gotovo 50% i mislim da je to potpuno neopravdano, a dovedeni smo zapravo do toga da danas više od 50% roditelja, od kojih oba rade, ne mogu svojem djetetu priuštiti jedno takvo putovanje, pa evo, pitam vas, dakle koliko ste nadzora proveli zapravo u ovom sektoru i koji su rezultati zaštite potrošača po ovom pitanju. **Jandroković, Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle u tom segmentu neopravdanog povećanja cijena, mi smo proveli preko 2500 nadzora. Ono što vam ja mogu reći zasigurno, to je da je u 25% su utvrđene nepravilnosti u smislu neopravdanog povećanja cijena. 72 ili 73% su odmah u tijeku nadzora te cijene vraćene, konkretan odgovor ovog trenutka, a znam da se nešto radilo, ne mogu vam točno reći, koliko je bilo nadzora u tom segmentu, ali evo, moji suradnici će to potražiti, ja ću vam taj odgovor dati. **Antolić Vupora, Barbara (SDP)** Poštovani predsjedniče, poštovani državni inspektore. Recite mi, kako komentirate situaciju kada Državni inspektorat utvrdi nesukladnost proizvoda, međutim, ne može da i nije u mogućnosti povući ga iz tržišta sve dok ne stignu rezultati analize, druge analize. Dakle to je jedno vrijeme u kojem zapravo potrošači su izloženi takvom potencijalnom štetnom proizvodu. Andrija (HDZ)** Uvažena zastupnice, dakle sve ono što mi utvrdimo i što imamo zakonsku mogućnost, mi istog treba povlačimo s tržišta, što nije u skladu sa propisom. pretpostavljam da mislite na maslinovo ulje, jesam dobro, nisam dobro čuo, dakle legislativa je takva da imate i drugu analizu, u ovlaštenom laboratoriju, nažalost ne može se raditi ovdje nego mora ići van, to traje određeni period i tu ste djelomično u pravu, dok analiza dođe, postoji mogućnost da je taj dio proizvoda, da je prodan. To je nažalost legislativa i mi radimo na tome da izmijenimo taj dio, da i tu ubrzamo neke procese.

Ovu vrećicu sam danas kupio, na njoj nema apsolutno nikakve deklaracije, Državni inspektorat je u tome upoznat još prošle godine u rujnu. Vi ste osobno upoznati i znam da ste dobili na svoju ovaj, adresu u prosincu prošle godine kako nema deklaraciju. Moje pitanje je zapravo što se od tog trenutka kad ste vi ispred inspektorata javili da se ove vrećice nezakonito prodaju i hrvatskim, u zagrebačkim dućanima, što se od tada dogodilo, što je Inspektorat napravio po tom pitanju, a kako bi se sami uvjerili ja ću vam sada dostaviti ovu vrećicu koju nisam dirao od kupnje jutros da se sami uvjerite kako deklaracije na ovoj vrećici ne postoje. Ne zna se porijeklo, ne zna se ko ju radi niti od kud je došlo. Andrija (HDZ)** Uvaženi zastupniče, dakle po pitanju vrećica inspektori su postupali, hvala lijepa i ono što su utvrdili i informaciju koju smo mi pustili u javnost, ja vam garantiram da je to sigurno točna i ispravna informacija. Da li se nešto desilo u međuvremenu, to ćemo utvrdit, vidjet ćemo evo i ovo što ste sad vi dostavili ovaj primjerak. A budite uvjereni da svi oni koji rade nesukladno zakonima RH odnosno u skladu sa propisima RH bit će procesuirani temeljem zakonskih odredbi. Zahvaljujem glavnom državnom odvjetniku, možete se kolega Mikulić vratiti, može glavnom državnom inspektoru da, …/Upadica se ne Izvolite se vratit na svoje mjesto, hvala vam lijepa. A sada je na redu kolegica Peović koja želi obrazložiti stanku, izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Da tražim stanku u ime kluba HSS-a i RF-a u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili na nešto što svi ovdje znamo slon u prostoriji, a vjerojatno g. Mikulić o tome neće baš tako revnosno razgovarati. Sindikati, radnici, pa i RF godinama prijavljuju inspektoratu prekršaje radnog prava i prekršaja prava radnika, jedna stvar koja je ovih dana aktualna je znači radnici Wolta, Wolt u Hrvatskoj postoji već četri godine nevjerojatno je da Državni inspektorat nema nikakve primjedbe na njegov rad, ali evo ja sam jučer sa radnicima Wolta nazvala jedan broj jednog agregatora kojeg možete nać bilo koji broj nazovite sami dosta vam je jedan inspektor i nakon treće rečenice je taj čovjek koji unajmljuje te radnike koji rade u nevjerojatnim uvjetima, voze po gradu, voze nakon potresa, voze tako da riskiraju svoje i tuđe živote nakon treće rečenice mu je rekao ako želite znači gotovinu na ruke možete je dobiti, prijavit ćemo vas na minimalne radne sate, lagat ćemo državu, ilegalno ćemo raditi i to svi ovdje znamo kao što znaju radnici Wolta. Neki od njih su ovršeni pa pristaju na takve dilove i rade na minimalni znači na minimalnu prijavu, država se zaobilazi, rade ilegalno se zapravo radnike zapošljava na minimalne sate i to svi znamo, ali izgleda da to ne zna Državni inspektorat. Pa evo rekli ste i za neke druge situacije da ćete istražiti, nevjerojatno je da nakon četri godine niste još došli do te povrede radnog prava i da nitko od vaših inspektora nije se sjetio dignut tu slušalicu i nazvat. Mi vam možemo dostaviti snimku razgovora koji vodimo s tim agregatorima jer svaki će vam reći istinu. Stanka je odobrena i nastavit ćemo u 11

Poštovane kolegice i kolege molim vas da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom. Prvi klub koji će govoriti odnosno u čije ime će govoriti je Klub zastupnika Domovinskog pokreta i poštovani kolega Dretar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče sabora, hvala lijepa. Poštovana gospođo tajnice, gospodine glavni državni inspektore, kolegice i kolege, nešto smo eto i saznali, nešto smo i naučili tijekom ove uvodne rasprave, izlaganja gospodina Mikulića te neravno zastupničkih replika. Kada se čovjek prošeta malo kroz ovaj prijedlog zakona onda samo kada vidi kako se i koliko uređuju inspektorati odnosno kako se uređuje djelatnost ili način stupanja u dužnost onda vidi da ovih 1.307 zaposlenih trenutno pokriva čak ako se ne varam 16 inspekcija, moram točno prebrojati jer naime tu su sanitarni inspektori, veterinarski inspektori, poljoprivredni inspektori, rudarski inspektori, s time da sanitarne i veterinarske imamo i granične, inspektori inspektori opreme pod tlakom, elektroenergetski inspektori, inspektori zaštite okoliša, inspektori zaštite prirode, lovni inspektori, šumarski inspektori, fitosanitarni inspektori, turistički inspektori, inspektori rada, građevinski inspektori, vodopravni inspektori, a gotovo sam siguran da sam možda poneke i izostavio. Onaj problem koji je sasvim sigurno možemo reći između ostaloga možda i najvažniji u problematici rada državnih inspektora, ne namjerno nisam rekao inspektorata, nego ljudi koji su na terenu jest sasvim sigurno kadrovska podkapacitiranost trebalo bi zaposliti više ljudi. Čuli smo od poštovanog gospodina Mikulića da je stotinu nedavno otišlo u mirovinu, a procesi zapošljavanja znamo kako idu, plaće u državnoj službi nažalost nisu dovoljno poticajne da bi se visokoobrazovani ljudi zapošljavali, a ako se i zaposle naravno da cijelo vrijeme radeći taj svoj posao ustvari ispod oka ili jednim okom traže neki drugi zašto to jednostavno ne reći bolje plaćeni posao i na to na otvorenom tržištu rada visokoobrazovani ljudi imaju apsolutno pravo. Dakle, svakako bi trebali povisiti plaće ne samo inspektorima nego i svima u Hrvatskoj pa naročito naravno onima na kojima počiva i profesionalna, ali i moralna odgovornost da nadziru i eventualno prijavljuju te kažnjavaju sve moguće povrede raznih zakona. Eto, kad ih već imamo toliko puno čuli smo i sami ovdje tijekom ove uvodne rasprave da imamo puno problema u funkcioniranju, no ja ću se budući da je to prvo čitanje ipak suzdržati. Čuli smo poštovani prijedlog uvaženog zastupnika Miletića s kojim se u potpunosti slažem vezan uz one koji su završili medicinsku veterinu što će svakako kako je i poštovani gospodin Mikulić rekao vjerujem do drugog čitanja biti ubačeno unutra. Evo, ja ću samo kratko još jednom reći i zahvaljujem se još jednom i prijava će doći vrlo vjerojatno već ovaj tjedan na Šubićevu 29 direktnog na kabinet poštovanog gospodina glavnog državnog inspektora jer činjenica jest kada dođete vozilom na benzinsku pumpu ININU benzinsku možete kupiti kobasice. Dobro znam, odmah ću vam u startu reći je istina moj je obrt završio tako kako je završio, ali nije sad tema razgovora, no znam kada sam otvarao obrt za pripremu i posluživanje hrane morao sam zadovoljiti popriličan broj zakona i ishoditi određen broj dozvola. Jedna od njih zove se minimalni tehnički uvjeti. Dakle, inspektori koji su došli izvršiti uvid u način na koji je bio uređen lokal tražili su naravno da se uključi napa, to vam je onaj uređaj iznad samog prostora za termičku pripremu i obradu hrane koji izvlači dim i razne mirise iz prostora i jednim sofisticiranim uređajem mjerili su protok zraka u kubicima i ako ta napa nije dovoljno kvalitetna ili ne može dovoljno vući kako bi rekli po domaći nema ništa od MTU-a. Dakle, takve jedne nape nema na ININIM benzinskim postajama nego se jednostavno odmah tamo pored gdje se prodaju žvakače gume, gdje se prodaju nekakvi osvježavajući napici stoji taj jedan uređaj grill koji peče te kobasice, djelatnik tamo ništa kriv da se razumijemo o tom ću čovjeku malo kasnije, vam mora jadnik poslužiti, staviti tu kobasicu u nekakvo pecivo, stavit vam kečap, senf onda sve to zajedno i naplatiti. Nema nikakve nape, a da ne pitam gdje se nalaze hladnjaci u koje se smještaju kvarljivi proizvodi, dakle te nekakve kobasice, u kojim se uvjetima skladište peciva, kako dolaze, koliko dugo traju, tko kontrolira uopće njihovu trajnost tamo. I naravno kako i u kojim uvjetima taj djelatnik odnosno djelatnica priprema tu hranu. Da se razumijemo ti ljudi nisu ništa krivi. Ti su ljudi kako sam i napomenuo u replici još dobili jedan dodatni posao, a plaća im je ostala ista. Dakle, i to ćemo isto zatražiti da Državni inspektorat provjeri jer svatko tko dolazi u kontakt sa pripremom hrane taj mora imati naravno važeću sanitarnu knjižicu, dakle mora proći sanitarni pregled, a barem jedan od djelatnika u prostoru u kojem se priprema i poslužuje hrana mora imati naravno i položenu zaštitu na radu ugostiteljskog dijela. To ćemo sve napisati u prijavi pa ćemo vidjeti kako to točno ustvari stoji. Da se razumijemo još jednom nemam ništa protiv žena i muškaraca koji rade na tim benzinskim postajama, oni su jednostavno dobili nalog od svojih šefova da od sutra dolaze neki strojevi i da će oni na njima početi raditi. Oni nisu ništa krivi, njihova plaća nije otišla niti jednog euro centa gore samo su dobili još jedan novi posao. Nemojte zaboraviti, da slažem se suglasan sam slobodno tržište, svi se natječu da ne bi li svojim kupcima ponudili što je moguće više različitih usluga, ali posao jedne multinacionalne kompanije nije da prodaje kobasice. Dakle, to se čak i u onom starom vicu ako se dobro sjećate onog starog vica kad su Mujo i Haso je li tamo negdje ako se ne varam, gdje su ono bili zastupniče Miletić, na Wall Streetu, Mujo je prodao ćevape i dođe Haso i pita ga daj mi posudi 100 dolara, ovaj kaže ne može imam ugovor s bankom ja ne smijem davat kredite oni ne smiju prodavat ćevape. Dakle, jasno se zna tko što radi u jednom uređenom sustavu pa će to naravno i između ostalog biti i predmet naše prijave, jel evo i ovdje čl. 50. izmjena zakona dobro kaže: „U provedbi inspekcijskog nadzora odnosno službene kontrole sanitarni inspektor je ovlašten nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi dok ne otkloni utvrđene nedostatke usmenim rješenjem privremeno zabraniti uporabu radnih i pomoćnih prostorija odnosno prostora, postrojenja, uređaja, proizvoda, pribora i opreme za obavljanje djelatnosti kao i rad osoba te odmah pristupiti izvršenu rješenja“, a sada se navode mnogi slučajevi, ali onaj o kojem ja vam ovdje govorim jest kada postoji opasnost ili sumnja na opasnost za zdravlje ili život ljudi koja zahtijeva da se određena mjera osiguranja poduzme odmah i bez odgađanja. to će ostati u diskrecijskom pravu inspektora koji će vršiti izvid da li će odlučiti odmah zatvoriti predmetu benzinsku postaju ili će se to učiniti tijekom nekog postupka. Podsjetit ću i za kraj da kada se sa ovako velikima treba pobosti treba imati naravno i kako bi rekao jedan stari španjolski književnik cojones, ali 27. siječnja ove godine bez ijednoga problema frizerka Sabina Samardžija kažnjena je sa više od 3.000 eura jer je podigla cijenu šišanja, zamislite sa 19 eura i 91 eurocent na 20 eura, za devet centi, žena je dobila kaznu u iznosu većem od 3.000 eura. Krenut ćemo polako naravno slijedom prijave koju ćemo uskoro poslati Državnom inspektoratu pa ćemo vidjeti sa koliko će biti kažnjena velika multinacionalna kompanija. Ne znam, ne želim prejudicirati rješenje, ali u svakome slučaju pričekat ćemo a) drugo čitanje da vidimo što će se promijeniti u prijedlogu zakona i b) naravno kako će teći tijek naše prijave. Hvala vam svima. U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Marin Miletić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče HS-a g. Reiner, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani državni inspektore sa svojim suradnicima, kolege vladajući i dvoje kolege iz oporbe i sa mnom troje. Ove izmjene i dopune predstavljaju čisto tehničku doradu, ta tehnička dorada je obavljena dosta dobro i tu nema nekih većih primjedbi, eventualno dvije, tri izmjene i dopune i o tome ću nešto progovoriti i to ću poslati pismeno, kod propisanih uvjeta stručne spreme za pojedine inspekcije nema previše logike i molio bih vladajuće da tu obrate pozornost na ovo što ću reći. Npr. čl. 33. izmjena zakona koji se odnosi na čl. 49. gdje su propisani uvjeti za građevinskog i višeg građevinskog inspektora, navedeno je da to mogu obavljati samo oni sa završenim studijem tehničkih znanosti, dakle polje građevinarstva, arhitekture, urbanizma i geotehnika. Navodno nema dovoljno građevinskih inspektora, osobito za kontrolu bespravne gradnje uz Jadran, a kakva je sve situacija u mom kraju na mom Kvarneru ili ako hoćete da budem još precizniji u Istri gdje niču te bespravne građevine, ne znam kao gljive poslije kiše uskoro će Istra imat valjda više bazena nego ne znam kad bi htio pretjerat rekao bih stanovnika, dakle stvarno je potrebno da građevinski inspektorat tu bude vrlo jasan i da radi sve ono što mora raditi. Ja sam ovdje govorio o nekoliko slučajeva grade se urbane vile s bazenima, puta uopće nije bilo neko je neki kozji put bio, lokalni IDS-ovci prenamijene iz zelene površine u ovu površinu, građevinsku površinu u onu površinu jednostavno to može se, nije samo da se može u Zagrebu može se i u Istri, pa evo neka država i nadležna tijela skrbe o tome i stave fokus malo snažniji da se ta divlja gradnja i gradnja bez svih papira koji su potrebni da se dobiju da se zaustavi. Dakle, vratit ću se korak nazad, postavlja se pitanje kako uopće dobiti dovoljno građevinskih inspektora jer inženjeri građevine, urbanizma ili arhitekture će radije odabrati posao u struci nego biti građevinski inspektori. Radi se o vrlo neugodnom poslu kada se mora između ostaloga izricati npr. mjera uklanjanja građevine. To stvarno treba biti hrabar i treba imati državu iza sebe da netko tko dođe i ko radi takve stvari, a treba raditi, da ovaj drugi zna da je to država. Dakle, nije mu došao Marin Miletić ili netko koji je trenutno tamo pa čovjek da mu prijete šalju poruke, puštaju ne znam šta ispred stana nego državi ti dolazi prijatelju, država. I meni se čini da danas u svom ovoj u ovoj slobodi bez ikakvih okvira, granica i svega da bi tu trebalo malo snažnije isturit snagu države u tom pogledu. Pričam o svim onim ljudima koji djeluju protuzakonito, ne pričamo sada građani koji djeluju po zakonu mirno spavaš, šetaš ulicama mirno, ne osvrćeš se ništa iza leđa znaš da ti ne može ništa bit. Al neko ko ne djeluje po zakonu, ne. Dakle, npr. na Agronomskom fakultetu u Zagrebu postoji Diplomski studij krajobrazna arhitektura, a postoji Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata i zato isto tako predlažem nadležnim tijelima da se krajobrazni arhitekti također stave kao oni koji zadovoljavaju uvjete za građevinskog inspektora. Evo, ja stvarno mislim da ima logike i kažem, kad sam se spremao za ovu raspravu, pio sam kave i s ljudima iz struke i razgovarao sam s njima i uvijek nekako trudim se bit konkretan pa sam ih pitao ono, čitali smo zajedno pa sam ih pitao šta mi savjetuju, šta bi mogao predložiti, je li, da ima smisla i onda smo evo, došli do tu nekoliko tih stavki pa stvarno mislim da ovo ima logike. Čl. 21 izmjena koji se odnosi na čl. 35, to su oni uvjeti za sanitarnog inspektora što sam glavnog državnog inspektora već pitao. Neke stvari tu isto mogu biti bolje posložene. Konkretno, stručnjaci s područja biomedicine i zdravstva, medicina, sanitarno inženjerstvo, farmacija, medicinska biokemija, ali ne puštaju, trenutno, je li, da to može raditi veterinarska medicina i to isto nema nikakve logike. Tim više što sanitarni inspektori trenutno mogu bit, agronomi, npr. I sad, čista logika, ako mogu bit agronomi ili diplomirani inženjeri strojarstva, onda isto logično dakle evo, da u ovom smjeru idemo da se omogući i veterinarskoj struci odnosno veterinarskoj medicini da obavlja priču sanitarnog inspektora, evo. Ako znamo da to mogu raditi i fizičari, npr. To su nekakve tehničke dopune, pa vas molim da to uvažite. Pravo je pitanje načina postupanja inspektora, i sad ja bih o ovome htio stvarno ovaj da isto vladajući razmišljaju, siguran sam da razmišljaju, znači da ja sad ne budem tu patetičan, ali bih volio da se ide više u toj dimenziji edukacije jer, šta se događa? Gospodarstvenici, osobito mali, žale se na previše inspekcijske presije i često mi to čujemo da su previše česti nadzori, pretjerano kažnjavanje. Da budem potpuno jasan, nitko nije protiv toga da se uvede red, reda mora biti jer ako nema reda, onda je kaos, je li, onda, mislim svatko radi što hoće i to nije dobro. Dakle mora biti reda, ali isto tako je činjenica da je sve već toliko normirano da gospodarstvenici, osobito oni mali ne stignu pratiti stalno svaku zakonsku izmjenu. Ja ću sad bit plastičan, ja u razgovoru s malim poduzetnicima, oni kažu Marine, tu je toliko promjena da kad ti dođe inspektor, ako te želi hapit, ma ti ne možeš, a sve se trudit, dakle stvarno kao mali poduzetnik, sve po zakonu, ali ako si se na njega namjerio i on te želi opalit, ma ne možeš, on će nać jednu stavku i on će reći, evo, vidiš, to ti ne valja i to je to. I u tom smjeru bih želio da potaknem vladajuće da ne bude samo ta batina nego da ti propisi, koji su toliko brojni, komplicirani, stalno izmjene, dopune, možda bih se ja usudio reći da možda ni inspektori ne stignu sve pratiti, je li, baš svaku, je li stavku, ovaj, a kamoli mali gospodarstvenici. Da se tu Državni inspektorat postavi mrvicu fleksibilnije, znači ne u smislu da odmah kažnjava naše male, srednje poduzetnike, nego da ih upozorava, da im objasni, dakle, da se to tako više ne može raditi, a onda, normalno, ako državni inspektor na terenu vidi da netko ustraje u nečemu u čemu ne treba, onda nek ih se kazni i s najvećom kaznom, je li. Ali da taj prvi korak, taj prvi pristup da bude nešto, rekli bi, edukativnije, ja dolazim iz škole, 16 godina sam bio u sustavu pa mi uvijek, dakle uvijek je edukacija, dakle prevencija svega. Moji kolege koji su i članovi EU parlamenta, oni mi kažu da gospodarstvenici u razvijenijim državama članicama EU nemaju takvu inspekcijsku presiju i oni kažu da nije to na toj razini što se tiče učestalosti nadzora ili neke primjene određeni propisa i o tome bih isto htio zato da hrvatska ide s tim, s tim čitali smo ono u medijima kad je bilo ne dobre vijesti koje su nas sve zabrinule kada je, ne znam, investitor nasrnuo na građevinskog inspektora u Crikvenici, kad su napadnuti u Samoboru, isto, znači, inspektori, kada ne znam, ja sam čak ono pokušao saznati ono što mogu, naravno, dakle uvijek postoji opasnost subjektivnosti i čak kažu da te inspektore da su pošteni i pravedni, evo, ono što sam ja čuo, znači znate, uvijek pitate, ne, i na terenu kažu ljudi, pošteni i pravedni, ali kaže, čovječe, svaku jotu, ja sam ono studirao filozofiju i teologiju, one u hebrejskom, ona jota je točkica koja promijeni kompletno značenje riječi. Kaže svaku jotu traži, svaku jotu i onda ljudi se jadni izgube, a znate da smo pod, u izazovnim vremenima, pod velikim pritiskom, pogotovo poduzetnici koji prehranjuju svoje obitelji i volio bi da i tu smo dakle otvoreniji prema tim poduzetnicima. Isto tako, na kraju želim reći da nije u redu što se slalo ljudima inspekcije i kažnjavalo, čuli smo ovdje, zastupnici su govorili, kolega Dretar, naše frizerke, moj kolega Troskot je imao i presice i sve o tome, za svega nekoliko centi, a gledajte, dakle ja imam sve račune, poslala mi je građanka iz Istre, u godinu dana je kruh poskupio 600-gramski u Mlinaru 50%. Zadnji račun imam 23. siječnja, 50% je poskupio kruh, a ne kažnjava se velike, snažne i moćne, nego uvijek dobiju po glavi oni maleni. Evo, to bi volio isto da ne bude kriterij dvostrukih mjerila. Hvala, toliko od mene u ovoj raspravi. U ime Kluba zastupnika HDZ-a, govorit će poštovani .../nerazumljivo/... a pardon, evo, u ime predlagača, 5 minuta, poštovani glavni državni inspektor, Andrija Mikulić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege, uvaženi zastupniče Miletić, ja se sa velikim dijelom vaše rasprave slažem, ali htio bih radi hrvatske javnosti da ne ostane krivi dojam. Dakle nije Inspektorat institucija koja kažnjava male, a velike ne. Jednoobrazna su postupanja, zakon je definiran za sve jednako. Vjerujte mi, mi to primjenjujemo i vidite da često nas se i proziva radi toga. Ja vam sad ovdje mogu puno pričati o pojedinim detaljima kako nadzori idu i što radimo i kako utvrđujemo, ali da se vratim na 2, 3 stvari, ovo, čl. 33 vezano za 49, što ste spominjali, tu ćemo pogledati, kao i širenje baze znanja, Dakle vidjet ćemo sve, gdje god možemo, nemam problem osobno, kao ni kolege, da damo jednu širinu, da možemo popunit sustav brže i kvalitetnije. Ovo ste odlično rekli, tu apsolutno vas podržavam, dakle dolazi do prenamijene prostora, tu je početak i tu je rak rana, kada, mi smo sad u ovoj akciji u Istri našli područje, sa dronom smo snimili i 130 parcela po 400 kvadrata parcelirano, što je strašno. Pričamo o šumskom ili poljoprivrednom zemljištu, ne pričamo o građevinskom. Velike ovlasti temeljem zakona imaju komunalni redari, ali treba ih primjenjivati, i okej, sad smo mi sa županijama i gradovima počeli puno bolje i kvalitetnije na toj osnovi i evo, pri rezultati su pred nama. Ovo što kažete, nadzor, kazna, edukacija, moje, moj prvi posao nakon diplomiranja je bio sam asistent zagrebačkom sveučilištu, dakle potpuno vas razumijem što govorite, gdje smo god imali mogućnost zakonsku, da idemo sa mjerom oportuniteta, odnosno upozorenja, mi smo to činili. Ako se desio propust, vi mi recite di, mi ćemo unutar sebe to pogledati, da li je to do tog propusta došlo. Ja ću vam reći vezano za uvođenje eura kao valute plaćanja u RH. Napravili smo, ugrubo vam pričam, 10 tisuća nadzora, u skoro 2 tisuće smo pronašli prekršaje i to ona konverzija, krivo isticanje cijena, svega u 5 slučajeva smo išli sa kaznom sa prekršajem, a znate zašto? Zato što su opetovano ponavljali tu priču, nisu htjeli ispraviti. Njima znani razlozi. Mi smo iskoristili naše instrumente. Dakle u gotovo 2 tisuće, je li tako, prekršaja koje smo našli, svega u 5 je išla mjera, gdje nam god zakonodavac je to omogućio, mi idemo s oportunitetom. Nisu ljudi sretni kad moraju kažnjavati. Ovo ste vi lijepo rekli, moraš bit dosta educiran, stručan, hrabar i vrlo odgovoran prema sustavu, državi i investitoru, a i nadasve, stručan i hrabar da mu izdaš rješenje da uklanjaš objekt. Pa mi kad smo išli, mi smo prvo uklanjali na ozbiljnim objektima nešto što je bilo u kontra akata o građenju. I na kraju, vezano za ovo što govorite, evo sad u međuvremenu mi je pomoćnica rekla da smo danas dobili drugo rješenje sa suda, da smo u pravu vezano za neopravdano povećanje cijena, kada vas Vlada aktom obveže na nešto, onda to kao institucija trebate apsolutno po svojim ovlastima kontrolirati, ali samo završit ću, znate, imali smo mi situaciju u pojedinim frizerajima di vam jedan pramen po 30 i nešto posto se dizala cijena, jednog pramena. Znate kad dame se farbaju na pramenove, koliko pramenova može biti, dakle nije to samo kako se pokazuje, što sam vidio i u medijskom prostoru, kada netko iz, inzistira za 9 centi nešto. Da, a šta je sa drugih nekoliko prekršaja? Mi smo u jednom salonu za pružanje usluga, određenih vrsta usluga, od 140 usluga, je li tako, ako se sjećam, u pola, znači u 70-ak je cijena dignuta. A kad u medijima gledate, onda kaže ne, digla sam samo jedan. Ne, nije istina, to sve kod nas postoji i svi koji su zainteresirani kad postupak se završi, naravno, mi možemo to pokazati i dostaviti. Tako da zahvaljujem vam na ovome. ostanite molim vas, glavni državni inspektore, imamo 2 replike. Poštovana zastupnica Vukovac. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani glavni inspektore, spomenuli ste u ovom obraćanju komunalne redare, znači s komunalnim redarima imamo jako puno problema jer oni najčešće otklanjaju bilo kakvi odgovornost od sebe pa se pozivaju na sam Inspektorat, najčešće ili recimo, jedan primjer, tu bih voljela čuti vaše mišljenje, radi se o korištenju pesticida korištenju pesticida na, i herbicida na javnim površinama gdje mještani to prijavljuju ili su često te javne površine upravo ispred njihovih kuća ili kanala u kojima teče voda, mnogi nemaju niti vodovode pa koriste bunare, pa je to onda posebno rizično, komunalni redari od njih traže točno vrijeme kada je to netko tretirao, ime i prezime osobe koja je to tretirala, traže čak i po mogućnosti fotografiju kad je ta osoba to tretirala to tretirala i još pitaju čime je tretirano. Znači to je samo izlika da komunalni redar ne odradi svoj posao, ali evo, da čujem vaše mišljenje. Hvala vam. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo poštovana uvažena zastupnice. Da, potpuno ste u pravu. Dakle trebamo reći onako kako je. Što se tiče nas vezano za građevinsku priču koja se stalno spominje, nisu ovo problemi koji su nastali jučer, prije mjesec ili dva. Ovo nekoliko desetaka godina nastaje. Dakle ja sam pitao na sastanku u Istarskoj županiji u Istri, na području Istre, da budem precizan, recite mi, koje je rješenje donio komunalni redar, a svi imaju odgovornost do metar 60 da uklone ograde? Ne postoji takvo rješenje. Naših rješenja imate 130 već ovog trena. 130 uklonjenih objekata + ovo što dolazi novo. To je proces i ne možemo to preko noći riješiti, ali jednim polako koracima kojima idemo jer to je vrlo, vrlo složen proces. Nije to, netko kaže, netko radi bespravno, dođeš bagerom i srušiš. Ne, ne, i on ima u pojedinoj fazi postupka svoja prava koja mora konzumirati ako ih može konzumirati, a što se tiče ovoga, da, trebali bi to raditi. **Reiner, Željko Pa evo, glavni državni odvjetniče, ovaj, glavni državni inspektore, pa čudi me šta ste sad rekli, nisam mislio replicirati, ali vi kažete, građevinski inspektor mora biti stručan i hrabar da bi napisao rješenje o uklanjanju građevinskog objekta. Pa je li vi čujete sebe šta kažete? Pa netko tko radi u Inspektoratu kao viši građevinski inspektor, pa mora biti stručan, pa nema to veze sa nikakvom hrabrošću, je li nešto napravljeno sukladno zakonu ili nije. A imate 3000 neizvršenih rješenja o otklanjanju građevinskih objekata. 3000 imate rješenja koja su napisana i koja se ne provode i nisu se provela, ali to ću dalje u mojoj raspravi. Kakva je to vaša rečenica i vi ćete sad njih ohrabriti, znamo da je bilo napada na inspektore, vi kažete, trebate bit stručan i hrabar da bi napisali rješenje. Ne, trebaš bit stručan, poštivat zakon i napisat rješenje i u izvedbi to uklonit. Pa kakva je to vaša rečenica moraš bit stručan i hrabar, pa šta ćemo, počet plakat? Stručan i hrabar, šta znači stručan i hrabar? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani glavni državni inspektor. Hvala lijepo. Dakle poštovani zastupniče, ja ovo nisam govorio da bi ja njih uzdizao u odnosu na druge nego sam rekao činjenično stanje, a u nadzoru utvrđujete činjenično stanje. Dakle nisu ovo reference, pa je to 5+, ovo je pod normalno ja njih ne trebam hvalit. I ja neću, a ni oni ne plaču, pa kad ih i napadaju hladnim oružjem, ne, ne, ti ljudi ne plaču, oni rade svoj posao. A ova informacija da imate 3 tisuće rješenja koja nisu izvršena, taj koji vam je to rekao volio bi da vam to dostavi malo točnije podatke jel nažalost nije dobra informacija. Sada će, hvala vam lijepa, glavni državni inspektore možete se vratit na mjesto, a sad će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovani zastupnik Žarko Tušek, izvolite. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče HS, glavni državni inspektore, kolegice i kolege. Važeći Zakon o državnom inspektoratu stupio je na snagu 2019.g. kao što, oni koji prate materiju znaju minorne dopune donesene su 2021.g. zapravo su vezane uz tragični potres koji nas je zadesio, te sve ovlasti građevinskog inspektora i uklanjanje uništenih zgrada. U uvodnom izlaganju glavni državni inspektor doktor Andrija Mikulić nas je podsjetio što uređuje Zakon o državnom inspektoratu, pa se to neću ponavljati. unatoč uvodnom predstavljaju ovog prijedloga zakona ponovno bih naglasio razloge koji su doveli do izmjena i dopuna o kojima ćemo raspravljati, znači da se malo vratimo na meritum. Nakon stupanja na snagu Zakona o državnom inspektoratu doneseno je nekoliko posebnih propisa kojima su državnom inspektoratu pored već postojećih određeni i novi poslovi slijedom čega je potrebno izmijeniti i dopuniti zakon radi usklađivanja sa tim propisima, to je niz zakonskih akta da ih sada ne nabrajam. Također nakon analize dosadašnje primjene zakona ukazala se potreba za detaljnijim uređenjem nekih odredbi zakona, naročito u pogledu djelokruga pojedinih inspekcija i uvjeta za obavljanje određenih inspekcijskih poslova kako bi se postiglo daljnje poboljšanje u djelovanju državnog inspektorata. Dakle možemo ukratko reći da je suština ovog prijedloga zakona usklađenje važećeg Zakona o državnom inspektoratu sa drugim propisima donesenim nakon njegovog donošenja. Ključne izmjene, predlaže se da se radi učinkovitog djelovanja poslova inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama pripajaju poslovima sanitarne inspekcije. prijedlogom zakona se energetske inspekcije u području naftnog rudarstva pripajaju rudarskoj inspekciji koja će preuzeti poslove u području ugljikovodika, geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikovog dioksida, a energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva pripajaju se inspekciji opreme pod tlakom koja će preuzeti poslove u području toplinarstva i plinarstva. Također mijenjaju se i dopunjuju neke odredbe koje se odnose na djelokrug i ovlasti pojedinih inspekcijskih službi, te na uvjete obavljanja određenih inspekcijskih poslova. Nadalje, 1. studenog 2022.g. stupio je na snagu Pravilnik o polaganju državnog ispita kojim se među ostalim propisuje postupak, način i sadržaj polaganja državnog ispita, a koji se polaže u Ministarstvu pravosuđa i uprave. Pa tako sukladno važećim propisima državni ispit koji se polaže pred tijelom državne uprave nadležno za službeničke odnose ne sadrži posebni dio ispita koji se odnosi na određena upravna područja. potrebno je osnovati zakon u odnosu na propisane uvjete za obavljanje poslova određenih inspekcija na način da se propiše uvjeti za položeni državni ispit i stručni ispit za inspektora. Također završno uređuju se novčane kazne u eurima na način da se prekršajne odredbe u kunama određene zakonom preračunavaju sukladno člancima zakona u eure. Ono što je vrlo važno za, također za napomenuti to bi napomenuo kao predsjednik Odbora za gospodarstvo. Na matičnom Odboru za gospodarstvo imali smo jednu dinamičnu i vrlo konstruktivnu raspravu oko ovog prijedloga zakona, zapravo poširu i puno širu izvan okvira samog merituma prijedloga zakona i bilo je nekoliko ozbiljnih prijedloga, pogotovo sa pozicije Hrvatske udruge poslodavaca koji su iznijeli svoje prijedloge za poboljšanje zakonskog testa, teksta koji bi čl. 113. st. 1. toč. 2. jasnije uskladio sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima donesenog na temelju Zakona o gradnji. Nadam se da ćemo i te sugestije odbora, a uvjeren sam i sve ostale sugestije koje će danas biti kroz prvo čitanje ovog zakona predloženom državnom inspektoratu ukoliko to, za to postoji mogućnosti, uvažiti i pripremiti do drugog čitanja. na Odboru za gospodarstvu iskazana je zabrinutost vezana za nedostatak kadrova, kao i opterećenost postojećih kadrova obzirom na povećanje opsega poslova rudarskoj inspekciji, inspekciji opreme pod tlakom kojima se pripadaju dosadašnja energetska inspekcija. Važno je napomenuti da je državni inspektorat na sjednici Odbora za gospodarstvo, a i to je danas u raspravi državni inspektor iznio i sam otvorio određenu, određenu iliti temu oko činjenice da postoji određeni nedostatak kadrova i ljudi koji bi trebali obavljati poslove u inspektoratu zapravo da gledajući sistematizaciju samo od državnog inspektorata postoji niz radnih mjesta koja su predložena, a nisu u ovom trenutku popunjena i zapravo je ovo jedna sugestija i dinamika rasprave koja je išla u kontekstu da se gdje je to god moguće prošire struka koja bi, struke koje bi eventualno zadovoljavale uvjete za određene vrste i norme poslove u državnom inspektoratu trebalo maksimalno tu bazu proširiti kako bi što više naših stručnih i obrazovanih i mladih ljudi ukoliko žele obavljati poslove u državnom inspektoratu u perspektivi dobile prilike da obavljaju te poslove. Ono što nam je svima bitno to je kvaliteta i kontrola proizvoda, posebno hrane, pa smo uz izlaganje o ovom prijedlogu čuli na odboru da je državni inspektorat centralna točka za suradnju s institucijama EU u pogledu razmjene i obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za sigurnost potrošača. U slučaju proizvoda za koje je utvrđeno da predstavljaju opasnost za zdravlje i sigurnost potrošača, a pronađeni su na tržištu RH, državni inspektorat kao nadležno tijelo promptno obavještava javnost o takvim proizvodima. I sada još možda nekoliko mojim osobnih opservacija na neke od replika i elemenata rasprave koje sam danas ovdje čuo. Užasno je uistinu važno da se objektivno ocjenjuje rad ljudi koji obavljaju ovako odgovorne i komplicirane državne poslove koji su u jednoj dnevnoj i ozbiljnoj interakciji sa građanima, sa poslovnom zajednicom i uistinu nije dobro da se na bilo koji način paušalno ocjenjuje njihov rad ili da se po postupanju možda jednog pojedinca koji u krajnosti može biti na neki način i izvan okvira onoga što institucija predlaže, što institucija Puno je ljudi koji obavljaju te poslove i ja sam uvjeren da je filozofija Državnog inspektora, a u kontekstu preporuka svim ljudima koji obavljaju inspekcijske poslove takva da se gdje god je to moguće nastupi sa dužnom pažnjom, obazrivošću, upozorenjem i svim onim mjerama koje su oportune da se na neki način preventivno djeluje prema poslovnoj zajednici, prema malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima, a da se tek na kraju svih tih procesa i postupaka ukoliko uistinu ne postoji sluha i odgovora sa druge strane ide sa pozicije nekakve sankcije ili bilo koje druge mjere koje na neki način idu ajmo reći sa jednom čvršćom pozicijom prema malim i srednjim poduzetnicima ili gospodarstvenicima zapravo na bilo kojoj razini. Ne treba tu raditi neke gradacije, svi su ljudi dio poslovne i gospodarske i društvene scene i svi oni koji su dio te scene moraju se držati zakona, neovisno na kojoj razini upravljaju svojim poslovnim procesima ili koja je razina njihovog gospodarskog subjekta. Ja bih čak rekao da najveći problem nije postupanje određenih službi i pojedinaca inspektora u jednom velikom dijelu naše male sitne iliti ekonomije malih i srednjih, pogotovo u sektorima koji se bave određenim uslužnim djelatnostima koji su na neki način u dnevnoj i osobnoj interakciji sa svojim potrošačima i konzumentima, ja kao čovjek koji je i sam godinama radio u gospodarstvu u realnom sektoru primjećujem jedan drugi izazov, a to je prije svega izazov rješavanja rada na crno, izazov sive ekonomije, samim time rušenje konkurentnosti onih malih i srednjih gospodarstvenika i poduzetnika koji pošteno, transparentno obavljaju svoj posao i koji poštuju sve one kriterije koje im je zakonodavac davao, a u kojem kontekstu je državne institucije, a u ovom slučaju Državni inspektora mogu na neki način kontrolirati. A to nije posao Državnog inspektora, to je posao Carinske uprave i nekih drugih institucija kako na koji način da reguliramo tržište. Pa recimo da nije moguće da neko u sektoru il gospodarstvu autoindustrije, kako je moguće recimo da netko dođe u trgovinu i da kupi 100 litara ulja, 50 filtera i 100 pari disk pločica, a nema registrirani obrt i gospodarstvo koje se tim poslom recimo bavi. Evo to je jedna slikica iz našeg dnevnog i realnog gospodarskog života gdje ljudi evidentno kupuju da bi radili na sivom tržištu ili da bi radili na crno, a da ti ljudi ne poštuju one kriterije i one uvjete poslovanja koje moraju poštovati oni koji rade u ozbiljnim i uređenim poslovnim sustavima, a koje onda na dnevnoj bazi kontrolira Državni inspektorat i koji imaju odnose sa državnim institucija. Ali eto to je sada jedna neka druga tema, tema iz realnog i praktičnog života, ako ćemo te teme rješavati, takve teme onda u tom slučaju niti odnos prema državi ili eventualna presija država kroz nekakve instrumente ili institucije koje tu presiju imaju neće biti tako ja bih rekao ugrožavajuća ili opterećujuća za našu poslovnu zajednicu. Eto, u tom smislu klub HDZ-a naravno će podržati ovakav prijedlog zakona. Drago mi je da smo danas ovdje otvorili ostale teme i odgovore na teme oko postupanja Državnog inspektorata vezano za Zakon o uvođenju eura koje su to stvarno zakonske ovlasti postupanja Državnog inspektorata i što Državni inspektora tu uistinu može napraviti tako da smo i te stvari ja bih rekao raščistili i mislim da možemo biti zadovoljni sa ovakvim prijedlogom zakona u prvom čitanju i polako uvažavajući sve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 Hvala vam poštovani predsjedavajući. Poštovane kolegice i kolege. Zadnje dvije godine imali smo priliku slušati predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je propovijedao o svim prednostima i blagostanju koje nas čeka kada usvojimo euro kao službenu valutu. Andrej Plenković nam je u tom periodu još jednom svima pokazao kako je vrhunski trbuhozborac jer se oko ove teme njegove izgovorene riječi nisu samo izlazile iz lutaka s članskom iskaznicom HDZ-a već čelnika HNB-a, ali i opozicijskih klubova ovog Visokog doma kao i glavnog državnog, šefa Državnog inspektorata. Zaista je impresivna ta razina papagaja koji su se pojavili ponavljali i stali u obranu tzv. nedefiniranih i nepostojećih europskih vrijednosti koje nam se pokušavaju svakim danom sve više i više nedemokratskim metodama nametnuti. Nasilni, nepripremljeni ulazak u europodručje bez konkretne javne rasprave i referenduma kojeg smo tražili ispred Hrvatskih suverenista, Hrvatice i Hrvati su umjesto meda i mlijeka dočekali gorki pelin. U to vrijeme nikome iz oporbenih lijevih stranaka to nije bila tema, a danas svi imaju naknadnu pamet i upozoravaju na podizanje cijena i inflaciju, danas su svi oni zapravo generali poslije bitke. Imali smo agresivnu marketinšku kampanju financiranu od strane europskih elita tijekom koje nas se u maniri najrigoroznijih Orwellovih ideja i slogana pokušavalo uvjeriti u to da je sloboda ropstvo, neznanje je snaga ili rat je mir. No ovog puta slogan je bio euro naš novac. Euro nikada nije bio naš novac i mnogi Hrvatice i Hrvati ga ne prihvaćaju kao nešto naše već kao nešto što je nametnuto hrvatskom narodu i čekaju dan kada će se vratiti kuna u hrvatske lisnice kako je to nekada govorio dr. dr. Franjo Tuđman. Ne smijemo ni zaboraviti riječi potpredsjednika Europske komisije koji je govorio kako Hrvatska sigurno ide prema euru, ali problem bi mogla biti procijepljenost što je bio jasan indikator da se ovdje prije svega radilo o političkom, a ne ekonomskom projektu. Ne treba spominjati da Hrvatice i Hrvati i ove godine plaćaju isporuku tih beskorisnih doza cjepiva zbog kratkovidnosti i nesposobnosti ove Vlade, odluka ulaska u europodručje imala je katastrofalne posljedice i ne možemo si dopustiti da ih se ignorira. Hrvatska je zbog nepripremljenosti ove Vlade postala primjer drugim članicama državama unutar EU poput Poljske zašto ne ulaziti u europodručje, a vrijednosti Hrvatskih suverenista su uvijek bile ukorijenjene u odgovornoj fiskalnoj politici. Ali što se dogodilo od ruske agresije na Ukrajinu i uvođenja eura inflacija je vrtoglavo porasla, a troškovi života za mnoge naše građane su postali nepodnošljivi. Jednostavnost odgovora zapravo na ovo pitanje što se dogodilo je jasno. Naša Vlada je pogriješila kada je odlučila ući u eurozonu, pokazali su nesposobnost, aljkavost, bahatost i arogantnost što je jasan pokazatelj tko kolo vodi oko ovog projekta. Prodali su našu monetarnu suverenost za iluziju stabilnosti koja nudi jedinstvenu valutu ali pod koju cijenu? Svjedoci smo porasta cijena svega od hrane do stanovanja čineći gotovo nemogućim da mnoge marljive obitelji spoje kraj s krajem svakog mjeseca. Ne možemo si dopustiti da postupci nekolicine političara i njihovih papagaja unište sve što su naši preci Hrvati su oduvijek bili poznati po svojoj domišljatosti i snalažljivosti i vrijeme je da se te kvalitete iskoriste i pronađu kreativna rješenja za ovaj problem. Ne možemo dopustiti da nas pogreške naše Vlade srozaju naš životni standard još više. Moramo zaštiti i naše gospodarstvo i naše građane, a tu bi Državni inspektorat trebao imati ključnu ulogu. Danas smo zbog politika ove Vlade u situaciji da EU diktira našu ekonomsku monetarnu politiku i način života. Moramo zauzeti se za ono što je ispravno, da naša Vlada stavi interese naših građana na prvo mjesto, a ne osobne, političke ambicije i napredovanja u piramidi europskih institucija na temelju tzv. modernog suverenizma. Šef Državnog inspektorata kolega gospodin Andrija Mikulić koji je nekoliko dana nakon uvođenja eura i poskupljenja poslan da objasni se ispred svekolike hrvatske javnosti u prime time terminu opravdava Vladinu odluku oko ulaska u europodručje. ovog uvodnog pitanja upravo sa završenog sastanka sa premijerom Plenkovićem u prvoj rečenici izjavljuje, pa evo danas je drugi dan od kad je Hrvatska dio eurozone, a euro je naš novac. Nadam se da ste te dvije sekunde naplatili Europskoj komisiji za promociju u sklopu kampanje, jer očito ste s tim ciljem došli tamo. Tijekom tog razgovora sa voditeljem nekoliko puta napominje kako su njegovi inspektori na terenu, njegovi ne državni, njegovi. Onima koji će tvrditi kako je to samo način izražavanja reći ću da bi im čak možda i povjerovao kada ne bi znao iz koje stranke dolazi. U nastavku napominje partnerske odnose razvijamo prema gospodarstvenicima, trgovcima i ugostiteljima. Pravo pitanje na ovu izjavu novinara bi bilo na koji način se ti tzv. partnerski odnosi ostvaruju, kako Državni inspektorat uspijeva razvijati te odnose sa više od 150000 tvrtki u Hrvatskoj sa svojim ograničenim sredstvima i ljudskim resursima koje ima ili nema. Je li moguće da se ti partnerski odnosi ostvaruju samo kod određenih povlaštenih privilegiranih velikih igrača koji imaju mogućnost slanja SMS-ova kao što je to bio nedavno primjer koji smo saznali u Hrvatskim šumama. Državni inspektorat sve državne institucije kao i Vlada Republike Hrvatske imala je dovoljno vremena i alata kako bi zaštitila sve svoje građane oko malverzacija prilikom prelaska na euro. No, ono što nisu imali je sposobnost realizirati tu zaštitu. Andrej Plenković je još jednom u prosincu prošle godine najavljivao crne liste za one koji love u mutnom. Od toga nismo dobili ništa. Dobili smo bijele liste i ministra Filipovića koji je prezentirao aplikaciju koju nitko ne koristi i koja je koštala hrvatske građane po njegovim riječima nešto manje od 200 000 kuna, a odgovor na kaotično stanje izazvano nespremnosti ove Vlade oko uvođenja eura pokazalo je kako je zakazala i Državna inspekcija, upravo ona institucija koja je stvorena da štiti prava svakog građanina i osigurava pravednost prema svima. Prodali su zapravo svoju dušu ja bih rekao velikim igračima i prepustili običnog čovjeka i poduzetnike da grcaju u svojim problemima, odnosno problemima koje je sama država stvorila. Svi znamo da svijet u kojem živimo veliku većinu vremena nije pravedan, ali ne možemo dopustiti da Državni inspektorat i državne institucije budu dio tog problema. Privatnici su upozoravali da Mikulićevi inspektori kako ih on sam naziva svoji, jel' vole, dolaze u lokale po pet ili šest puta ili pak ne izlaze iz istog lokala dok ne napišu nekakvu kaznu. Takav odnos inspektora ne možemo vidjeti kod velikih kompanija koji su dužni milijunske iznose, dok se male igrače odnosno privatnike tereti za minimalne prekršaje. Državni inspektorat Republike Hrvatske zapravo je postao u jednu ruku marioneta velikih igrača. Oni više nisu nepristrani subjekt koji radi za ljude i poduzetnike. Umjesto toga oni su alat za umrežene i moćne kako bi se izvukli iz svojih nedjela. Njihova pristranost očita je u načinu na koji tretiraju manje tvrtke, poduzetnike u odnosu na velike korporacije. Manje tvrtke drže se viših standarda dok korporacije dobivaju besplatnu propusnicu. Takav stav i takav odnos je nedopustiv i ne smijemo dopustiti da se to nastavi. Svakog tjedna imamo primjere ovih nepravdi u kojima se velikim igračima zabranjuju milijunske kazne, dok se samozaposleni mikro ili mali poduzetnici analiziraju do najsitnijih detalja i kažnjavaju kaznama koje djeluju kao male, ali u stvari mogu biti odlučujući čimbenik njihovog prestanka rada, odnosno budućeg poslovanja. da naše državne institucije budu korumpirane pohlepom nekolicine. Moramo se zauzeti za ono što je ispravno i tražiti da se Državni inspektorat Republike Hrvatske jednako tretira svakog građanina i svaku tvrtku, da u Hrvatskoj zavlada vladavina prava i pokazati da nitko nije iznad zakona. Ovo pitanje nadilazi politiku i ideologiju. Ovdje se radi o samim temeljima našeg države i način na koji bi ona trebala funkcionirati. Razumijem možda da neki oklijevaju govoriti protiv Državnog inspektorata, ali ne smije dopustiti da nas strah sputa oko ciljeva koji su nam bitni. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Mišel Jakšić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovani predstavnici Državnog inspektorata, poštovane saborske zastupnice i zastupnici još jednom dobar dan. Dakle, bez obzira što su danas pred nama izmjene samog zakona naravno da kad zbrojimo i oduzmemo sve ono što se događa u ovoj zemlji i sa cijenama i sa proizvodima i u pandemijskom periodu koje sad polako ostaje iza nas, sigurno je da se otvara jako puno pitanja, jako puno tema na koje javnost i građani koji sve to na kraju dana plate zaslužuju dobiti odgovore. Ja ću krenuti od vrha iliti od glave. Dakle, nemajući ništa osobno protiv glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića ono pitanje koje si svatko mora postaviti na početku rasprave u ovoj važnoj instituciji kakvu osobu vidimo na čelu inspektorata, na čelu Državnog odvjetništva, na čelu Vrhovnog suda i da sad ne nabrajam sve institucije na kojima svi očekujemo da slijede ljudi na koje nitko neće moći iz nijednog razloga uprijeti prstom i za koje ćemo svi zbog same njihove pojave i moralnog i profesionalnog integriteta moći reći da su to ljudi zbog kojih vjerujemo u sustav i vjerujemo da taj sustav može biti temelj daljnjeg institucionalnog razvoja naše zemlje. Dakle, nešto što će građanima jamčiti da smo svi jednaki, da svi imaju jednaka prava i da ova država jednako postupa prema svima. Zašto sam ovo sve naveo? Zato jer imamo jedan aktualac gdje je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković cijeli aktualac s oporbom potrošio na to da mu prva rečenica bude malo smo guglali pa smo vidli tko ste i što ćete pitati. I to je politički legitimno, to je vid političke rasprave. E tako se može proguglati tko je glavni državni inspektor, tko je sve državne mijene prošao, ok za neke je podnašao tužbe pa možda to i nije bilo tako, od prošlog sistema do današnjeg sistema, koje sve mijene prolazio u unutarstranačkim procesima svoje stranke, pa u konačnici s kojim ljudima je bio jedan od prvih partnera, a znamo kako su ti politički modeli funkcionirali i kako u Hrvatskoj su udareni temelji žetoneri i žetončićima što imamo i danas. Milan Bandić je pokojan, ali postoje još slike, postoje događanja, postoje natpisi o tome gdje se koga i kako zapošljavalo i zašto. I tu se naravno postavlja pitanje i profesionalnog i stručnog pa i moralnog integriteta da li te osobe mogu voditi takav sustav, takav važan sustav kakav je Državni inspektorat. No, kad pričamo o samom Državnom inspektoratu tu moram reći da je zasigurno kao i u svakom takvom sustavu koji imamo u ovoj zemlji u njemu imamo jako, jako puno stručnih, časnih, poštenih ljudi koji rade ogroman posao za ovu zemlju i građane ove zemlje, koji su debelo potplaćeni i koji u puno situacija možda i sami bivaju razočarani time kako u ovoj zemlji na kraju dana institucije funkcioniraju kad vide puno toga što i sami odrade, a na kraju nema nikakav efekt. Zbog tih ljudi i danas trebamo spomenuti da oni zaslužuju i veće plaće i drugačije i bolje materijalne uvjete rada jer ono gdje se slažem sa glavnim državnim inspektorom je da su potkapacitirani i sa brojem ljudi i sa nekim drugim resursima i sigurno je da tu jednostavno politika treba dati vjetar u leđa i instituciji i ljudima, a ne da od institucije do institucije imamo raspravu ima ih premalo, a bit će ih još i manje jer su potplaćeni. I naravno da to onda poprimi zanimljive razmjere u raspravi kad o tome priča danas u ime kluba i predstavnik vladajuće većine ili HDZ-a i kaže da ti ljudi su potplaćeni, da njih je premalo, da njima je teško raditi. I onda je logično pitanje koje si svatko može postaviti, pa tko predlaže proračun i tko predlaže sredstva za tu instituciju za plaće tih ljudi i za sve ostalo što im je potrebno u njihovom radu? Da li je to možda blaga ironija prema građanima da ostane zapisano da smo mi rekli da taj sustav treba podići i da ljudima treba omogućiti bolje plaće i jednostavno stvoriti uvjete da mladi ljudi žele ići raditi u inspektorat ili stvarno to radimo samo nitko to ne vidi i nitko to ne osjeti jer kad usporedite kako to ide u razdiobi proračunskih sredstava tada je jasno vidljivo da je to samo nešto što je napisano na papiru, iskorišteno u raspravi, a već prve brojke i prve analize pokazuju da jednostavno tome nije tako i da tako ne gledamo ni na glavni Državni inspektorat, ni na Državnu reviziju, ni na Državno odvjetništvo i da sada ne nabrajam institucije koje dolaze ovdje sa svojim izvješćima, sa vrlo sličnim pričama, ali se ništa ne mijenja u njihovim proračunima. Svi ti pošteni i časni ljudi isto tako zaslužuju puno veći suport države u onome što je njihova glavna djelatnost i u svemu onome što bi trebali raditi i zato se postavlja pitanje i s ovim zakonodavnim izmjenama ok, presložit će se zakon, nešto će se napisati novo, nešto će se izbrisati, nešto će se napraviti da se sustav ubrza, negdje će se nažalost i što vidimo iz ovih zakonodavnih izmjena i što kaže neovisna struka stvari možda i iskomplicirati, ali pustimo sada i to po strani, ali opet tko će to sve raditi. Mi nekome dajemo nešto novo da radi, a u raspravi glavnog državnog inspektora se kaže nemamo dosta ljudi. I onda naravno je logično pitanje što zapravo radimo, što želimo postići i zašto to radimo osim da bismo mogli reći da eto barem na tom papirnatom nivou nešto pokušavamo i nešto želimo promijeniti. I onaj posljednji dio moje rasprave u ime Kluba SDP-a, dakle činjenica je da nitko od nas u klubu ne misli da je inspektorat odgovoran za ovo što se događa danas sa cijenama i sa svime onime što se preljeva na građane ove zemlje. Dakle, u tome je puno prije treba reagirati Vlada, trebala su reagirati resorna ministarstva, trebalo si je dati puno više truda, a ne samo odmahivati rukom na sve ono što je oporba predlagala i govoriti dolazi euro, to je dokaz stabilnosti, to je dokaz vjerodostojnosti postajemo do kraja ozbiljna europska zemlja i sve će biti sjajno, samo smo već 2.1. shvatili da nije sve sjajno. Sve ono što je oporba predlagala to se odbacilo i reklo se to tako neće ići, to tako ne smije ići, mi znamo što radimo iako ovo što se danas događa pokazuje da tome nije bilo baš tako pa sad ipak pričamo o bijelim listama, crnim listama i da ne nabrajam sve ono što se spomenulo jer u puno toga je bilo nešto smo rekli pa smo onda porekli. Sam premijer je prvih dana jurnuo na velike trgovačke lance, na krupne kapitaliste, sve ćemo mi to riješiti, pokazat ćemo ko je gazda u ovoj zemlji, al onda dan za danom je nekako ta priča splašnjivala. Dakle, to što se dogodilo s cijenama nije odgovornost inspektorata, no netko je odlučio da sad s inspektoratom pokaže da ipak nešto radi ili ko u onom vicu, nema dalje pruge idemo svi van iz vlaka pa ćemo ljuljati vlak nek ljudi misle da se barem vozimo, pa makar ne idemo nikada. Sada tu imamo situaciju da dobijamo jako puno pritužbi u javnom prostoru što se radi frizerkama, što se radi malim obrtnicima, dakle ispada da najveći problem za poskupljenje u ovoj zemlji su oni mali koji realno počevši od korone gledaju kako da prežive, a za velike trgovačke lance nemamo jasan odgovor osim što smo danas dobili da eto jesu bile neke inspekcije, ali još nitko ne zna što su one odlučile i koliko je to netko dramatično kažnjen da promijeni svoju politiku cijena u RH. Sad me zanima dal ćemo i sad kažnjavati frizere i frizerke nakon što imamo najave velikih dobavljača s čijim preparatima i proizvodima oni rade, da dolazi do novog dizanja cijena, koja će sad biti naša reakcija? Da li ćemo opet jurnuti na frizere i frizerke pa će oni biti krivi što veliki dobavljači njima poskupljuju ili ćemo konačno se postaviti i prema tim velikim dobavljačima i velikim trgovačkim lancima za koje je jasno i tu su si mediji dali jako puno truda, što su krenuli raditi čim je počela inflacija koja traje nešto duže, ali i što su nam svima skupa napravili od 1.1. jer imate jasne analize istih trgovačkih lanaca u Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Mađarskoj i nekako dolazimo do dosta velike disproporcije u cijenama, pogotovo kad gledamo prema kupovnoj moći? To je pitanje gdje Državni inspektorat će morat dati jasne odgovore u narednom vremenu jer jednostavno smatramo da nije u redu da godine nečinjenja, nebavljenja inflacijom, da godine ne ekipiranja inspektorata će sad završiti na tome da samo malo zabavljamo javnost, zabavljamo građane koji će iz mjeseca u mjesec samo stavljati recke jer će vidjeti da sve što im može poskupiti je jednostavno poskupilo, a danas nam se događa upravo to. Hvala lijepo. Evo u ime predlagatelja sada će govoriti glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege, poštovani i uvaženi zastupniče. Pa ja ne znam, ali vjerojatno treba određena edukacija, ovo sve što ste zadnje govorili nije nadležnost Državnog inspektorata. Ja vas ponovo upućujem na čl. 3. zakona gdje možete pročitat što je nadležnost Državnog inspektorata. Dakle, što se tiče ako mene pitate mog CV-a i moje znanstvene, političke i bilo koje karijere, ne bi nijedan milimetar promijenio i na to sam ponosan. Svako može pročitat i vidjet ko je što radio koje su za njega reference u životu. A inače radi hrvatske javnosti samo da podsjetim, vaša vlada je rasformirala Državni inspektorat i to je jedan od najlošijih poteza koji je bio jeste htjeli inspekcije dat ministrima koji predlažu propise, a onda ih mogu kažnjavat. Dakle, reformska mjera iz nacionalnog programa objedinjavanje inspekcija se desila i objedinio se Državni inspektorat. Ove priče oko nekih inspekcija ne bi devalvirao 1.307 ljudi, nisu to neki ljudi, to su ljudi imenom i prezimenom koje napadaju radi toga što provode nadzor, provode propise i obavljanje poslova i tu morate imati osjećaj za te ljude, kad se već pozivate na primanja i broj. I što se mene tiče ja sam rekao da 670 ljudi po sistematizaciji nedostaje, nedostaje, razlika je nedostaje i da li imaš dovoljno da možeš nešto raditi i funkcionirati.

Ako me pitate da vam sad dam ime i prezime i naziv lanaca, ne mogu zato što je postupak u tijeku. A ponovit ću vam, danas je došla druga presuda a pro po velikih i malih. Nema velikih i malih, nema mali i veliki čovjek, mali i veliki auto moraš u skladu sa zakonom radit i živjet i poslovat. Mi smo svoje odradili kao inspekcija i tijelo koje se bavi nadzorom provedbe propisa i obavljanja poslova. Što će sud dosudit? Pa ne padam mi na pamet da to komentiram unaprijed, samo mogu iznijet činjenicu da smo dobili dvije presude, jednu danas, jednu jučer u smislu da smo točno, nedvosmisleno utvrdili neopravdano povećanje cijena. Tako da mi nemamo velike i male, mi imamo one koji su u skladu sa zakonom i oni koji ne rade u skladu sa zakonom. Što to znači veliki i mali? Ako imaš dvoje, troje, petero zaposlenih, a ne radišu skladu s propisima? A što se tiče ovoga da nas neko podržava ili ne podržava, nije loše se možda malo bolje informirat i proguglat pa da se vidi koje su to udruge od obrtnika do HUP-a koji kod nas dolaze i govore o našem partnerskom odnosu s njima. Hvala. Imamo prvo povredu poslovnika je digla kolegica Vupora. U čem je povrijeđen poslovnik? putem Državnog inspektorata upućuje kritika da bi se trebao zastupnik educirati zbog toga jer je kritički nastrojen. Dakle što li ste vi državni odvjetnik? Što? Da vi upućujete na način ovako s visoka neposredno izabranom gradonačelniku, dakle čovjeku koji se u niz

Je odlično, ali ja procjenjujem da je to bila replika. Nemojte polemizirat sa mnom molim vas! …/Upadica Vupora-Antolić: Ali uvrijedio je zastupnika!/… Kolegice Vupora, molim vas! Željko (Socijaldemokrati)** Poštovani glavni inspektore, evo mi smo već nekoliko puta utvrdili da nedostaje inspektora, a vi ste sami rekli da nedostaje, zapravo nedostaje vam ljudi koja bi trebala biti u inspektoratu. Pred nama je turistička sezona. Imamo problema sa nezakonitom gradnjom, problema je dosta. Vjerujem da imate potporu Vlade. Recite mi koje mjere mislite poduzeti da biste uspjeli prikupiti te ljude koji su vam potrebni? Znamo da su plaće takve kakve jesu, u privatnom sektoru su plaće puno više i teško ćete dobiti ove stručnjake koje trebate dobiti. Znači moje je pitanje što mislite poduzeti i kako to mislite popuniti te redove? Poštovani državni glavni državni inspektor. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Dakle u uvodnom dijelu sam rekao da ćemo sad ići sa jednim većim natječajem, većeg broja djelatnika koje tražimo. Uvjeti su onakvi kakvi su, išli smo sa natječajem prošle godine za 50 radnih mjesta, 40-tak smo popunili. Ovdje ćemo nadam se ići sa većim brojem i to isključivo tamo di mislimo da je nužno da se ovog trena ta mjesta popune i nadam se da ćemo to uspjeti popuniti. Što se tiče, moram reći da smo mi kao Državni inspektorat uspjeli jedanput promijeniti koeficijente inspektora nakon one integracije iz 8 ministarstava, u ono vrijeme 17, danas 16 inspekcija. Naravno radit ćemo i dalje na tome da probamo i dalje još jedanput promijeniti kao u cijelom sustavu državne uprave koeficijente da bi ta primanja bila bolja. Poštovana zastupnica Perić. i ne žele spomenuti da je inflacija u prethodnom periodu od 2016. bila jedan, 1,1, 2021. 2,6. Dakle, ovo je nešto što se dogodilo svugdje u svijetu, a ne zato što to vi ili netko drugi čini neradom. Ono što bih još htjela reći da je u posljednjih 10 godina vi ste zapravo donijeli odluku o rušenju 7 bespravnih objekata na Velikom Rujnu. Dakle, 10 godina je trebalo da se neke stvari iz onih prethodnih Vlada da nisu napravili apsolutno ništa. Prema tome, to je već dokaz koliki napor se ulaže i u tom segmentu Državnog inspektorata i to treba posebno istaknuti. Prije odgovora kolega Grmoja je dignuo povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Grmoja, Nikola (MOST)** Hvala. Povrijeđen je Poslovnik članak 238. Kolegica uvjerava hrvatsku javnost, obmanjuje da inflacija nije eksplodirala u Hrvatskoj. Istovremeno plaće nisu rasle dovoljno, mirovine nisu rasle dovoljno, a imamo ove Milićeve Janjičare koji po nalogu Vlade Andreja Plenkovića pišu kazne ljudima, a znaju da to na sudu neće proći. Ne može proći, ne možete vi kazniti nekoga što je povisio cijenu nekoliko centi sa kaznama od 3000 eura. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to znate i sami da nije povreda Poslovnika nego je to bila replika pa dobivate opomenu. državni, glavni državni inspektor će odgovoriti. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Dakle, žao mi je što neki nisu bili u sabornici, dobili smo danas i jučer presude za neopravdano povećanje cijena toliko oko sudova i mog stava o tome. Kolegica Perić je digla povredu Poslovnika. U čem je povrijeđen Poslovnik? **Perić, Grozdana (HDZ)** Tako je, riskirat ću isto tako opomenu članak 238. Dakle nije točno da sam ja obmanjivala javnost, dapače. Svi pokazatelji i činjenice koje imamo iz prethodnog razdoblja govore upravo ovo što sam ja rekla, ali isto tako činjenica je da je 2012. i trinaeste evo još uvijek je visoka inflacija sa tendencijom pada. Ona nije izazvana unutarnjim razlozima, nego jako dobro znate da su to eksterni razlozi. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila isto replika pa i vi dobivate opomenu. Poštovana zastupnica Vukovac. Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani glavni državni inspektore. Obzirom da su vladajući nedavno donijeli, izglasali izmjene Zakona o OPG-u kojim se omogućilo neograničeno kupovanje sirovine samim OPG-ovima. Mene zanima kako ćete vi kontrolirati na tržnici primjerice je li netko kupio proizvod kojeg nudi na veletržnici pa ga sada nudi kao svojega ili recimo sam zakon, jedan od prijedloga, moj amandman je bio taj da se barem regionalno ograniči da taj proizvod bude od lokalnih poljoprivrednika, odnosno regionalnih poljoprivrednika. Čak ni to nije prošlo. Osobno smatram da se na taj način vas onemogućilo u radu. Vi možda imate neku metodu kojom bi uspjeli detektirati je li proizvod proizveden na OPG-u ili je kupljen primjerice iz Španjolske. Odgovor glavnog državnog inspektora. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo uvažena zastupnice. Dakle, imamo jedan pojam koji se zove sljedivost i mi od konačnog zadnjeg u lancu trgovca se vraćamo unazad i utvrđujemo sljedivost odnosno porijeklo, povijest tog proizvoda. vam mi inače radimo i mislim da je na ovaj način nam još dana ta dodatna ovlast gdje ćemo, mogu ponoviti dakle ponovo utvrdit otkud potječe podsusljedivosti taj proizvod, a sve u smislu zaštite tog našeg OPG-a odnosno hrvatskog potrošača. **Reiner, Željko Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovani kolega Mikulić, dakle vi ste sad u svom obraćanju govorili o tome da je 2018., a stupilo je snagu 1. travnja 2019. ponovo organiziran državni inspektorat. U državni inspektorat je tad bila ideja i vi ste bili ovdje saborski zastupnik kao i ja, bila je ideja da uđu sve inspekcije, a nisu ušle. Dakle, neke od inspekcija su ušle u pojedinim, ostale su i dalje u pojedinim ministarstvima po vrlo čudnim kriterijima koji ni tad mi nisu bili apsolutno jasno po kojim kriterijima iz nekih ministarstava su inspekcije koje nisu nikad bile u onom državnom inspektoratu na koji ste se referirali, u kojem ste i vi bili i radili i bili pomoćnik glavnog inspektora nisu ušle, a neki ne i ja nekako sam mišljenja da kad se odlučilo bez obzira što ja, što ja o tome sam i tad mislila nešto drugačije da su trebale ući sve. Koji su razlozi zašto pojedine inspekcije iz pojedinih ministarstava su i dalje ostale u tim ministarstvima? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Odgovor poštovanog glavnog državnog inspektora. Hvala lijepo. Uvažena zastupnice, pa dakle u Hrvatskoj, u RH ima oko 45 inspekcija, 17 ih je u onoj prvoj fazi ušlo 1.4.2019., sad s ovim prijedlogom bi ih trebalo bit Ove koje su ostale po određenim ministarstvima sjećam se u ono vrijeme kad je bila rasprava o ribarskoj inspekciji obzirom na direktive i uvjete koji su bili ona je ostala konkretno u Ministarstvu poljoprivrede. druge koje nisu srodne ovim inspekcijama, probali smo grupirat, su ostale u tijelima kao protupožarna u MUP-u, u Ministarstvu kulture je ostala njihova inspekcija, dakle jednostavno smo podijelili grupu ovih 17 srodnih koje su procesno povezane pod onom sintagmom što smo govorili što se i danas radi da nema svaki tjedan inspektorijat nego idu koordinirani nadzori. **Reiner, Poštovani g. glavni državni inspektore, dakle da ste slušali sve što sam rekao čuli bi da sam rekao da ima jako puno kvalitetnih ljudi u državnom inspektoratu i da smatram da u samoj srži krivice za ovo divljanje cijena niste krivi ni vi, ni inspektorat, da je zakasnila Vlada. Ali, sazvao sam sastanak sa nadležnim ministrima, te predstavnicima porezne uprave, carinske uprave i državnog inspektorata vezano uz daljnje aktivnosti kako bismo zaštitili potrošače od neopravdanog dizanja cijena, uvođenje eura nije razlog za povećanje cijena roba i usluga. To nije rekao Mišel Jakšić, to je rekao Andrej Plenković 2.1., dakle ipak neka očekivanja od inspektorata postoje. To je rekao Adrej Plenković. A što se tiče razumijevanja ili ne razumijevanja ja sam ovdje jel su me izabrali građani, vi ste ovdje jer vam je isto dala povjerenje neka politička struktura, al u svojoj srži isto dolazimo iz 2. izborne jedinice. Kao gradonačelnik malog grada dobio sam 3 do 4 puta više glasova na parlamentarnim izborima nego vi koji ste na te izbore išli ko predsjednik Skupštine Grada Zagreba,

al o tom potom. Što se tiče ovog što ste rekli za cijene, ja sam to dobro čuo i to je ispravno što ste rekli. A što se tiče inspektorata on svoju svrhu ima i naravno da se od institucije koja je osnovana sa određenim ciljem nešto i očekuje i ne nešto nego puno toga i ona nam to pokazuje već 4-tu godinu za redom. To što netko drugi gleda s neke druge strane, pa nešto ne vidi ili ne prepoznaje te procese, to je stvar onoga koji gleda sa drugom optikom. sad ste maloprije rekli, spomenuli veliku reformu objedinjavanja državnog inspektorata, a ta vaša velika reforma je dovela do urušavanja građevinske inspekcije, početkom 2019.g. 120 inspektora, krajem 2022.g. vašom velikom reformom 80 građevinskih inspektora na području cijele RH, plus od tih 80, 70% ljudi koji 56+ godina idu u mirovinu, 3.g. niste raspisivali natječaj za građevinske inspektore. Krajem prošle godine ste raspisali dva na koja vam nitko neće doći jer su građevinski inspektori pripajanjem državnom inspektoratu odmah su im umanjeni koeficijenti za 20%, a i na poslovima obnove gdje su izjednačeni koeficijenti za ministarstvo, državni, Središnji državni ured za obnovu i fond, znači oni imaju 30% manje koeficijente u odnosu na sve druge službenike koji rade na poslovima obnove. Osjećate li se vi odgovorno za to urušavanje građevinske inspekcije? **Reiner, Željko

ne apsolutno se ne osjećam odgovorno, znate zašto? Od 17 vrsta inspekcija samo dvije su stršale u koeficijentima, sve druge su imale manje koeficijente. Da bi poravnali sve onda smo se odlučili na korak i ja sam to zastupao da smanjimo koeficijente na dvije inspekcije, a na svim drugim dignemo da bi ih izjednačili jel nije normalno da građevinski inspektor ili viši građevinski inspektor ima 10, 15 ili 20% veću plaću nego recimo inspektor zaštite na radu ili radnih odnosa, običan ili viši, dakle o tome se radi, a prosjek godina ste sami rekli. cijene i dizanje nekontrolirano cijena. Mi zapravo slušamo ekonomske stručnjake koji kažu da je dobro da se uvodi eur, a onda s druge strane imate ovdje vrhunske ekonomske stručnjake koji šute, a onda kad dođe situacija kažu da ništa nije dobro i da se nije smio uvesti eur, a zapravo zaboravlja se da su ovo primjeri nepoštene trgovačke prakse gdje nije postojao ni jedan razlog da se podignu cijene, cijene proizvoda, a zapravo znamo da je bila inflacija, kakva je takva je bila je i prije eura, a vjerojatno i sada nadamo se da će ta inflacija stati i da će se smiriti cijene na tržištu. I sad kad treba kazniti one koji su digli cijene, svi staju u njihovu obranu, a ne vide pravi način i dobrobit uvođenja eura. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani glavni državni inspektor. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, dakle ja samo mogu ponovit da nema razlike između malih i velikih, mogu ponoviti da se još jedanput čuje da smo danas i jučer dobili sudsku presudu po postupanjima inspektora Državnog inspektorata u prvom stupnju gdje su proglašene stranke krivima radi neopravdanog povećanja cijena. Dakle, moji ljudi su postupali temeljem, isključivo temeljem slova zakona. I poštovani zastupnik Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi gospodine glavni državni inspektore, koliko ste rekli 2014. godine je prestao sa radom Državni inspektorat. Tada se nastao vakuum prostor u kojem nisu doneseni pravilnici, ni način rada, ni ustroj u ministarstvima, a kada je i to donešeno kroz tu 2014. godinu dogodilo se da političke odluke ministara koji su imenovani budu usmjeravani inspektori pa kao što i znamo da je svaki dan kod poduzetnika i obrtnika drugi inspektor dolazio i tako mu onemogućavao zapravo rad kroz cijeli mjesec. Naročito se sjećamo inspekcije koja je bila u Ministarstvu poljoprivrede kojom je rukovodio Jakovina. To su bile katastrofalne odluke koje su se donosile u kojima su kao što vidimo i guglamo jasno kasnijim presudama donesene na štetu hrvatske države, a i u koristi poduzetnika niz presuda. Vjerujemo da danas inspektorat radi svoj posao korektno i kao što čujemo (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani glavni državni inspektor. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Pa, uvaženi zastupniče dakle da, ta reformska mjera objedinjavanja inspekcije je bila upravo s ciljem da racionaliziramo rad i da praksa koja je do tada bila svaki tjedan inspektor jedan da ode u prošlost. Sad se može po svemu vidjeti, po izvješćima, po svemu što mi prezentiramo na našim internet stranicama pa i u medijima da se ide u koordinirane nadzore i kad se obavi taj koordinirani nadzor on se obavlja za određeno vrijeme. Ukoliko ima prijava za rad na crno onda se te prijave u suradnji s drugim tijelima ponovo aktiviraju i ide se u kontrole. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala glavni državni inspektora. Sada će u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine Mikuliću sa suradnicima, kolegice i kolege, ja ne znam kad imate određeni broj godina da li vam je mana ili vrlina što strašno puno pamtite. ja moramo priznati već sasvim dosta pamtim i u ovoj raspravi u ime kluba neću nijedanput se referirati na lik i djelo gospodina Mikulića, mi se jako dugo znamo iz različitih opcija i u različitim varijantama i u različitim zapravo ulogama smo bili, prema tome bila bih licemjerna i ne bih se dobro osjećala da se referiram na lik i djelo gospodina Mikulića. Ali pamtim jako dobro i raspravu koja je bila kad je formiran Državni inspektorat koji je, zakon je donesen 2018. godine, a 1. travnja 2019. godine je Državni inspektorat formiran. Inspekcije koje nisu išle u Državni inspektorat su bile inspekcije onih ministara koji su tad bili moćni i koji su stavili nogu u vrata. Naime, nitko mi ne može objasniti zašto je u Državni inspektorat išla recimo inspekcija zaštite prirode ili inspekcija zaštite okoliša, a nije išla inspekcija na koju se i uvaženi gospodin Mikulić referirao zaštite kulturne baštine otprilike mislim da kako nema maksimalan broj inspektora koji su s aspekta kulturne baštine, u jednom trenutku ih je bilo dvoje, četvero sad ih možda ima i nešto više. Zato što je na čelu tog ministarstva bila ministrica koja je rekla ja svoje inspektore ne dam u Državni inspektorat hoću da mi ostanu ovdje. Pogledajte koliko inspekcija je otišlo od potpredsjednika Vlade koji je zadužen za pomorstvo, promet, infrastrukturu. Isto je rekao inspekcije mi trebaju tu. A jedan od najvećih grešaka koja je bila i tad sam govorila i sad kažem je to što je građevinska inspekcija otišla u Državni inspektorat. I najveća greška je glavni državni inspektore kad vi kažete mi smo njima smanjili plaće. Odlično, baš dobro da ste im smanjili plaće. Dakle, umjesto da kažete mi smo se za sve inspektore pobrinuli da svim inspektorima dignemo plaće i da im plaće budu na razini na kojoj trebaju biti. Sad ovom izmjenom zakona kojim idete ono što sam zakon kaže mi tu inspekcija gospodarenjem otrovnim kemikalijama, pa ide sanitarna inspekciji, pa vezano uz veterinarske inspekcije, pa energetske inspekcije i sve ostalo što treba reći. Ok, ja nemam ništa protiv kad po svojoj strukturi inspekcije vi grupirate i budu na jednom mjestu. Nemam ništa protiv da one budu vezano i uz temu hrane na jednom mjestu jer tako su nekad i bili onaj Državni inspektorat za koji je bilo. No, međutim kad stavite na jedno mjesto svinjske polovice, drva za ogrjev i recimo menstrualne potrepštine šta ćete dobiti ko rezultat? Bojim se da ko rezultat neće biti baš adekvatan kakav treba biti. Referirat ću se na dvije stvari u ovoj svojoj raspravi. Biti inspektor nije jednostavno, ja sam u nekoliko navrata imala ponudu kad sam radila u ministarstvu i kad sam bila, na, referent i dalje savjetnik, kako je to već išlo, da idem raditi u inspekciju, tad je postojala urbanistička inspekcija čiji posao je znatno jednostavniji nego građevinske inspekcije. Imala bih 20% veći plaću. Svaki put sam rekla, ja ne bih, hvala. Inspektor, dobar inspektor mora znati stručni dio posla koji obavlja, mora znati upravni dio posla koji obavlja i na terenu, on već ima nekog, koji je već, da kažem tako, ne znam koji jezik da upotrijebim, već nabrušen, mislim da nisam bila dovoljno gruba jer mu inspektor uopće dolazi i on je već unaprijed ljut na tog inspektora što mu ovaj dolazi i što ovaj radi svoj posao. Takva je situacija. Ono što bi mi trebali vodit računa, da ti ljudi budu kvalitetno plaćeni. Voditi računa da ti ljudi budu kvalitetno educirani i voditi još nešto računa, što smo posve zaboravili i deklarativno se svi tu s ove govornice zalažemo da treba, da postoje edukativni nadzori. Da postoji tema, dakle imamo različite institucije gdje vi možete na edukativnu nekakvo obrazovanje oni koji jesu, da ih se uputi, što, vezano uz propise, vezano uz njih drugih stvari, dakle to se nekad prije radilo pa se onda to zaboravilo, korona nas je sve poremetila i pošandrcali smo svi zajedno, ali ta tema da vi imate edukativne radionice, da imaju inspektori, to je posve zaboravljeno. Dakle, odgovornost glavnog državnog inspektora, odgovornost Državnog inspektorata je izuzetno velika. Ja zaista ne mislim prozivati za bilo što, koji je dakle i u nadzoru uvođenjem eura i referirat ću se na uvođenje eura jer moram se referirati jednom rečenicom. Ja sam tu koja je veliki fan EU, ja sam jednako tako, bila za to da uvođenje eura jer nema sad više skrivanja. Uvođenjem eura mi točno znamo gdje su naše plaće u odnosu na plaće drugih članica EU. Mi uvođenjem eura koliko koji proizvod košta u Hrvatskoj, koliko košta u Sloveniji, a koliko košta, ne znam, u Mađarskoj ili Njemačkoj i odgovornost je Vlada sa sebe prebacila jer nije se snašla i nije odradila sve sve što je trebalo odraditi. Koliko puta smo s ove govornice pitali da li radite dovoljno vezano uz uvođenje eura jer je, dali smo primjer Slovenije, ali naravno, ono što smo mi govorili, to je ono kroz jedno uho uđe, kroz drugo izađe van, toliko o tome i moram se referirati na građevinsku inspekciju. Biti građevinski inspektor je izuzetno teško i komplicirano. Dakle ja, sjećam se kroz moju praksu su građevinske inspektore tukli, došao je na gradilište i istukli su ga. Ni prvi ni zadnji i znamo da se desilo. Dopustite mi malo podataka. 1999. g. kad je formirana građevinska inspekcija na razini država, do tad je ona bila na razini općina i gradova je bilo u Hrvatskoj 224, govorim o građevinskim inspektorima. U jednom času smo imali i urbanističku i građevinsku inspekciju koja se pokazalo, urbanistička je bila vezano uz planove, da vas sad ne davim jer ovo nije tema. Ono, podatke do kojih sam ja došla, možda su krivi, možda su drugačiji je da danas imamo 89 inspektora za cijelu Hrvatsku i još jedan puno opasniji podatak, a to možete vidjeti, podatak je za sve druge inspekcije da ih 50% inspektora ima 55 i više godina. To je opasnost koju imate, da nemate dovoljno mladih ljudi koji se moraju obrazovati da bi jednog dana radili taj posao. Ja i danas sam apsolutno uvjerenja da je građevinska inspekcija ostala na razini, da trebala ostati na razini ministarstva, ali sam uvjerenja, ono što sam zastupala u trenutku kad sam i bila resorna ministrica i imala pod sobom građevinsku inspekciju i čupala kose od toga što rade, što ne rade, što i kako je to bio, naj, najveći problem, da dio posla građevinske inspekcije treba se prebaciti na komunalno redarstvo, komunalnu inspekciju, a onda na jedan vid građevinske inspekcije na razini općine i gradova koji to mogu organizirati. U tom smislu, da ne kažem kao što svaki put ima jedan uvaženi zastupnik reći, pa što niste napravili. Napravili smo, donijeli smo dva zakona. Jedan zakon je bio o građevinskoj inspekciji, a drugi zakon je bio o komunalnom, komunalnoj inspekciji i njihovoj nadležnosti gdje je znatno u odnosu na njihovo postupanje od prije koje je bilo, bilo povećano njihovo postupanje i to je bio prvi korak da se onda u drugom koraku dio njihovog posla prebaci na lokalnu razinu, a da građevinska inspekcija na razini države ostaje za objekte koji su od nadležnosti za državu, na velike građevinske zahvate koje onda oni mogu napraviti. Pa što vam tih jadnih 89 građevinskih inspektora može napraviti? Ako imate 2 inspektora za Primorsko-goransku županiju, imali ste 2 inspektora dolje za Dubrovačko-neretvansku županiju. toliko, toliko ste imali. Što on može napraviti? Može izaći na teret, vratit se nazad, donijet rješenje ili raditi po onom što dobiva. Samo je pitanje šta hoćemo. Uvijek je pitanje šta hoćemo, da li hoćemo da inspekcija radi ili da imamo inspekciju koja će imati problem iz problema. Dakle ja sam sigurna da je g. Bačić bio ministar 2018. g. da bi građevinska inspekcija ostala u Ministarstvu graditeljstva. Hvala. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnik Nikša Vukas. Izvolite. Prije, kolega Vukas nego što započnete možda govoriti, da pozdravimo na galeriji učenice i učenike Prve tehničke škole iz Zagreba. Evo, izvolite kolega imamo sam možda neku drugu raspravu i u drugom smjeru sam mislio otići, međutim rasprava glavnog državnog inspektora, ne odvjetnika, inspektora me je skroz promijenila i rekli ste jednom tu kolegi da bi se mi trebali malo više educirati. Pa evo ja ću se sad probat malo, educirao sam se malo nešto sam tu i zapisao da skrenemo neke probleme koji su momentalno u Državnom inspektoratu. Znamo da ste 2019. osnovani i što se toga tiče za mene je to dobra odluka međutim Državni inspektorat je zadnja brana protiv svih nezakonitosti koji se događaju u društvu. Je li se radi o kvaliteti hrane, je li se radi o bespravnoj gradnji, je li se radi o uvjetima rad, to je glavni inspektorat taj koji mora štiti pravni poredak i štićenje zakona. A vi državni inspektore ste ta osoba koja ne treba sa takvim gardom ići prema tu saborskim zastupnicima jer sve što vam kažemo kažemo dobronamjerno, ne kažemo ništa loše, ni ništa osobno ali jednostavno na neke stvari moramo ukazati jer da bi Državni inspektorat dobro radio, dobro funkcionirao vi kao prva osoba morate napraviti uvjete da tamo prije svega ljudi budu zadovoljni, da ljudi budu dobro plaćeni, da ljudi budu zaštićeni, a ne morate takvim svojim stavom i gardom još više iritirati i nas saborske zastupnike, a sutra i sve one kojima državni inspektori moraju pokucati na vrata. Ono što je meni čudno da prosječna starost djelatnika u Državnom inspektoratu je 58, 59 godina. To je stvar koja je po meni zabrinjavajuća, ali još je gore npr. da na zadnjemu natječaju kad ste raspisali za primanje građevinskih inspektora nitko se nije javio. Niko se nije javio, pa to je poražavajuće. Vi meni kažete na moju repliku da građevinska inspekcija ima 3.000 napisanih rješenja o uklanjanju bespravno sagrađenih objekata, vi meni kažete da ja ne govorim istinu, ne ja govorim istinu i to ću vas pisanim putem tražiti, a vi ćete to odgovorit pa ćemo vidjet tko je govorio istinu, a tko je govorio neistinu. Znači 3.000 ima rješenja koja su napisana o uklanjanju koja se ne mogu napraviti. A zašto se napravit? Pa kako će se napraviti kad u Zagrebu imate 300 inspektora na 17 automobila. 17 automobila na 300 inspektora, pa čime će inspektori ići na teren, na metlama. Ujutro ljudi čekaju više red da dobiju auto nego da idu kupit ulaznicu za neki, neki koncert koji nije bio 10 godina u Hrvatskoj. 1.200 zaposlenih sada imate 200 do 300 ljudi koji vam fale u sustavu da sustav mogao funkcionalno i dobro, i dobro funkcionirati. Onda drugo, imali ste ljude koje ste vi preraspoređivali unutar Državnog inspektorata vašim, vašom odlukom. Sami znate da se to smije 30 dana, ljudi to rade po godinu dvije, pa vi kršite zakon. Vi kršite zakon u svojoj kući jer ljudi kojima ste vi vašim potpisom dali rješenje na drugo radno mjesto bez rješenja trajnog koeficijenta i sve skupa kao ide, vi ste to sami pa kako ćete vi štiti interese države ako vi sami kršite zakon u svom inspektoratu. Zadnje dvije godine vam je otišlo 200 ljudi iz inspektorata. Pa zapitajte se zašto je otišlo 200 ljudi iz inspektorata. Pa Državni inspektorat s jedne strane, slažem se u nekim stvarima ne treba biti toliko respektivan, u nekim stvarima može biti edukativan, drugi put će biti restriktivan, ali u nekim stvarima mora biti restriktivan. Vi kažete da građevinskog inspektora on treba imati hrabrosti i stručnosti da bi napisao rješenje o uklanjanju objekta. On mora imati stručnost priliko primanja u svoju službu, treba mu dati sve uvjete da, da čovjek može raditi svoj posao i ono što je nezakonito tega se treba pridržavati. Ljudi kažu iz inspektorata da 3 godina nema unapređivanja ljudi, pa morate u nekom sustavu morate unaprjeđivati ljude, pa nije Državni inspektorat Andrija Mikulić koji by the way kao što čujem dođe 2 dana na posao, a ostalih 5 dana je na terenu. Šta će državni inspektor biti na terenu, državni inspektor, pa tko će potpisivat akte i onda imate hrpu akta koje ne možete potpisati jer vi okolo šalabajzate po terenu od 17 auta, vi imate 4 službena auta. Jednu Škodu superb, jednog Touarega koji vam je jedna služba dala, Golfa 8 i Yetia vjerojatno ako se prohtije da pođete malo u lov. Pa nije to posao državni inspektore. Pa na šta smo mi Državni inspektorat sveli i onda se čudimo što u državi s jedne strane imamo antagonizam ljudi prema državnom inspektoru jer vi ih predstavljate. Svi poduzetnici, privatnici, mali OPG-ovci u vama vide cjelokupni Državni inspektorat. Vi morate biti ključna osoba i na neki način osoba inspektorata koja će svojim poštenjem, čašću, radom napravit par stvari. Omogućiti svojim ljudima uvjete za posao, dati im adekvatnu plaću, pa tko će vam raditi za 7,5 tisuća kuna, pa ako 7,5 tisuća kuna ima viši inspektor pa koliko će imati onaj pripravnik koji dođe, imat će koliko 4,5, 5 tisuća kuna, pa tko će se na to javiti. Pa ne kritiziramo mi da bi kritizirali. Znači Državni inspektorat uz sve probleme od '19. koje morate napraviti da, da se ustrojite, morate se ustrojit. Ide nam sada turistička sezona, ponekad neki objekti mogu raditi što god žele, a ponekad se sjati hrpa inspektora koja ono napravi strah i trepet, prođe u jednomu mahu ko, ko cunami i onda su manje-više svi krivi. mi moramo Državni inspektorat ustrojit tako prije svega da ljudima damo uvjete, da ljudima damo plaće, da poduzetnici kojima je teško u današnje vrijeme sa ovakvom birokracijom, sa ovako sporom državom, sa ovakvim glomaznim aparatom teško im je radit. Ti svi poduzetnici su ljudi koji, koji plaćaju poreze iz tih poreza praktički svi mi živimo tu i sad naravno da iz treba s jedne strane educirat, da ne treba taj Državni inspektorat bit baš ono ajmo sad sjekirom pa na prvu, a s druge strane imamo 3 tisuće objekata koji su napisana rješenja i koja se, koja se ne mogu ukloniti. morate, vi ste rekli praktički da po sistematizaciji kako sam vas čuo imate 600 mjesta slobodnih. niko ne kaže da vi morate popunit sistematizaciju do kraja, al ako vam fali 200 ljudi, tih 200 ljudi treba, treba zaposliti da bi sustav mogao funkcionirati, protiv toga neće niko imat nikakvih, nikakvih problema. I ono što mislim da je najbitnije da ne mogu nezadovoljni ljudi raditi dobar posao. Vi nama jutros tu pet puta kažete sudska odluka je došla, mi smo zbog povećanja cijena reagirali, pa to nas nikoga ne zanima, niti ćemo mi proispitivat sudske odluke, niti, niti smo mi tu da mi slušamo koliko je bilo sudskih odluka, niti mislimo da je državni inspektorat kriv za inflaciju, al da je država mogla bolje reagirati, da se mogla unaprijed pripremit to se mogla, a vi ste samo represivni sustav koji će vidjeti da li ta pretvorba eura u kune stvarno je napravljena sukladno zakonu ili nije, al ono što trebamo reći da u državni inspektorat spadaju i poljoprivredni inspektori i šumarski inspektori. Imao sam moje zastupničko pitanje što će biti sada sa Hrvatskim šumama, izvozom trupaca kada više nemamo Schengena, pa ko će kontrolirati tu drvnu masu, pa to je bilo teško kontrolirati i u vrijeme granice, našli su neke svoje metode kako prošvercat vani drvnu građu, a sad praktički ti možeš iz Slavonije za sat vremena si preko, preko bivše granice, nema Schengena, tko će to kontrolirati? Još kad uzmemo uvjete rada koje inspektori imaju, kad imam njihovo unutarnje nezadovoljstvo, kad nemamo kvalitetan ustroj državnog inspektorata i kad nemamo dobro plaćene ljude da bi to mogli raditi onda ne vidim kako se tu nešto može poboljšat, ali imamo vas jako dobro motiviranog, punog mišića, punog garda i onda tu se obraćate nama kao da se mi nismo educirali. Pa evo educirali smo se, ukazali smo vam na sve probleme i ja se nadam da ćete ovo sve skupa dobro sagledat i razmotrit i da taj državni inspektorat ustrojite kako treba, pa nije državni inspektorat pozicija za bildanje neke stranačke moći ili …/Govornik se ne razumije/… infrastrukture stranačke po terenu, radite za što vas građani RH plaćaju, da ljude rasporedite, da ih ustrojite, da one koje treba unaprijedite, da one koji nisu dobri kaznite, ali prije svega da se izborite da imaju adekvatnu plaću, pa kad raspišete natječaj da dobijete 500 ljudi na, na 10 radnih mjesta, a ne da na zadnjem natječaju za građevinskog inspektora se niko ne javi, to je poražavajuće. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govorit će poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni inspektore sa suradnicima, kolegice i kolege. Također nakon analize dosadašnje primjene zakona ukazala se potreba za detaljnijim uređenjem nekih odredbi zakona, naročito u pogledu djelokruga pojedinih inspekcija i uvjeta za obavljanje određenih inspekcijskih poslova kako bi se postiglo daljnje poboljšanje u djelovanju državnog inspektorata. Možemo se složiti s potrebom daljnjeg poboljšanja rada inspektorata jer se čini da je upravo inspektorat zadnja linija obrane zdravlja naše nacije. Kontrole u Hrvatskoj mogu biti redovne ili po prijavi ili po otkriću zdravstveno neispravne hrane, posebno je pak pitanje kvalitete analitičkih laboratorija i utvrđivanja porijekla robe. Koriste se sve sofisticiranija sredstva za očuvanje primjer svježine hrane ili tzv. lijepog izgleda. Naravno to onda i zahtjeva skupe laboratorijske preglede i sofisticiranu opremu. Mislim da Hrvatska ima prostora, ali i mora unaprijediti taj segment u pogledu otkrivanja ostataka pesticida i dodataka koji se nalaze u hrani. Takve analize vrlo su skupe i postoji velika razlika unutar članica EU u pogledu opremljenosti, ali i sposobnosti laboratorija za kompleksna istraživanja same kvalitete hrane. Njemački trgovci primjerice prije otkupa ekoloških poljoprivrednih proizvoda uzorke nose u njemačke laboratorije, je li to praksa ili oni uopće ne vjeruju našim laboratorijima i ako nam ne vjeruju zašto nam ne bi vjerovali? Sve su to pitanja na koja trebamo dobiti odgovore. Njemačka ima vrlo rigorozan sustav kontrole hrane i istodobno vrlo razvijen sustav analitičkih laboratorija. Naravno da svaki veletrgovac želi biti 100% siguran da na njemačko tržište uvozi ispravnu primjerice ekološku hranu koja ne smije imati ni najmanji trag pesticida ili drugih nedopuštenih sredstava. Jedan primjer je ekološki uzgojena kamilica koja se izvozi iz Hrvatske u Njemačku i koja je vrlo cijenjena zbog svoje kvalitete, naravno kao ekološka ona ne smije imati nikakve nedopuštene kemijske supstance. Ovih dana svjedočimo iznenađujuće velikim količinama lažnih informacija na deklaracijama proizvoda koje su otkrili inspektori, tako saznajemo da se nerijetko koriste lošiji sastojci u proizvodima na policama dućana ili se pravi sastojci miješaju s onim jeftinijim, pa tako više od trećine uzoraka mljevenog mesa ima više vezivnog tkiva, a manje mesa od onog deklariranog. Najviše se vara na mesu, medu, ulju, mlijeku i sirevima, pa je tako čak 16% kozjih i ovčjih sireva miješano s onim kravljim, a kravlji sir u 13% slučajeva ima manje mliječne masti od onoga što piše na etiketi. Na deklaraciji jedno, a u pakiranju drugo i u slučaju mineralne vode, nedostaje joj minerala. Ništa bolji rezultat ni kod analize vina, u 50% slučajeva patvoreno je dodatkom vode i šećera čije podrijetlo ne dolazi iz grožđa. Lažnima se pokazalo i 6 do 10 uzoraka bućina ulja i to tako da je u njih dodavano neko drugo ulje, dok se u maslinovo ulje najčešće dodaje suncokretovo. Iako je hrana u Hrvatskoj kvalitetnija nego u mnogim europskim zemljama samo prošle godine kroz sustav brzog uzbunjivanja za hranu s polica je povučeno 117 proizvoda. Razlozi povlačenja proizvoda s polica bili su i pronalazak mikroorganizama, parazita, teških metala, pesticida, antibiotika i aditiva. Bilo bi jako dobro kada bi se objavljivali podaci i o prodajnim mjestima i o proizvođačima koji takve proizvode stavljaju na tržište. Iako je sva ova hrana zdravstveno ispravna, količina lažnih informacija na deklaracija, čini se, nikad nije bila veća. Jasno je da nas mora zabrinjavati kvaliteta takve hrane, kao i njen nutritivni sastav. Neka hrana bude tvoj lijek, a lijek tvoja hrana, jedna je od najcitiranijih izreka vezana zz ljudsku prehranu. Izreka se pripisuje Hipokratu koji je umro 360 g. pr. Kr. Bio je jedan od najpoznatijih starogrčkih liječnika i smatra se ocem medicine. U njegovo vrijeme, naravno, nisu postojali lijekovi koje mi danas poznajemo. Zaštita od bolesti nekada se tražila u prirodi kao jedino mogućem izvoru farmakoloških sastojaka koji su štititi i liječili ljude od mnogih bolesti. Od tada do danas situacija se drastično promijenila. Iako su Hipokratove riječi davno izrečene i često se ponavljaju, danas smo više nego ikada izloženi opasnostima i posljedicama koje hrana sa sobom nosi. Više nego ikada do sada u višetisućljetnoj povijesti suvremenih civilizacija, čovjek treba u potpunosti mijenjati svoj odnos prema hrani i prema načinu na koji je ona proizvedena, ne samo zbog vlastitog zdravlja, već i zbog zdravlja planete, koji nam omogućava sve blagodati blagodati života na njoj. Ista je ta planeta Zemlja, čini se, ozbiljno u zadnje vrijeme se naljutila na nas, u posljednje vrijeme nas sve češće i češće upozorava da ne možemo nastaviti na isti način, nesmiljeno uništavajući sve oko nas, samo da bi smo ostvarili neodrživ rast koji ne uvažava okolišna i socijalna ograničenja planeta. Do prije 90 godina u proizvodnji hrane nismo znali za mineralna, dakle umjetna gnojiva. Do pojave opće poznatog DDT-a, 40-ih godina prošlog stoljeća, čovjek, osim ograničene primjene različitih spojeva sumpora i bakra, nije koristio kemijske metode zaštite bilja u poljoprivrednoj proizvodnji. Vrlo brzo nakon početka korištenja pesticida pojavila se knjiga Tiha proljeća autorice Rachel Carson iz 1962. g. podigao je pravu prašinu u američkoj javnosti, ali i puno šire, naročito bijes potaknula je u industriji pesticida, koji ju je čak proglasila, koja Nažalost njezine pretpostavke, pokazalo su se točnima. 1972. g. DDT odnosno DDT je zabranjen u SAD-u. Prije same zabrane, u SAD-u je potrošeno čak 1,35 milijardi tona ovog insekticida. Osim što je imao poguban utjecaj na okoliš, ovaj insekticid je ostavio i zabrinjavajuće posljedice na sve žive organizme, naravno, i na ljude. Proizvodi razgradnje tog pogubnog sredstva nalaze se i dandanas u mnogim namirnicama. Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede, proizvodi razgradnje DDT-a pronađeni su u krvi 99% ljudi koje je testirao Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti i gotovo 50-ak godina nakon njegove zamjene. U novije vrijeme, često se govori o glifosfatu koji se koristi za suzbijanje korova u biljnoj proizvodnji. Iako postoje određeni dokazi o njegovoj štetnosti, ipak će se za dalekosežnije posljedice trebati pričekati rezultate istraživanja. Ona se provode u dužem razdoblju i traju više od 10 godina. Tako je upravo jedno nedavno objavljeno istraživanje pokazalo da DDT ima posljedice i na unucima majki koje su bile izložene njegovu djelovanju. Suvremeni način života u velikoj mjeri utjecao na naše prehrambene navike. Slobodno možemo reći da je čovjek svojim djelovanjem u razdoblju koje nije ništa duže od prosječnog životnog vijeka uspio zatrovati hranu, devastirati okoliš i do te mjere narušiti ekosustav da je doveo u pitanje i vlastitu opstojnost. Proizvodnja hrane i s njome neraskidivo povezana poljoprivreda u posljednjih su 100 godina mijenjali sliku našeg krajobraza brzinom i na način koji nije poželjan, a nije ni održiv. S obzirom na evidentne promjene i katastrofalne događaje s kojima se suočavamo u posljednje vrijeme, postojeći model nije održiv. Čak niti kratkoročno. Osim nesmiljene industrijalizacije, jedan od glavnih krivaca takvog stanja je visokointenzivna monokulturna poljoprivreda. Ona je zaboravila da planeta Zemlja ima svoje limite, kao i ograničenu regenerativnu sposobnost. Visokointenzivna poljoprivreda zahtjeva nesrazmjerno visoku količinu resursa. Znači i tlo i vodu i energiju i mineralna gnojiva i sredstva za zaštitu bilja i hranu za životinje, u odnosu na dobiveni rezultat. Istovremeno, ona uništava kompletan ekosustav, dovodeći do enormnih troškova po društvo u cjelini. Prvenstveno se ovdje misli na okolišne i zdravstvene troškove koje onda porezni obveznici izdvajaju za saniranje rezultata nesmiljenog zagađivanja okoliša, uništavanja bioraznolikosti i bolesti uzrokovane nezdravom odnosno zatrovanom hranom. Nažalost sve to toleriramo pod izgovorom da jedino takav model proizvodnje može prehraniti rastuću svjetsku populaciju. To je jedan od mitova koje serviraju velike korporacije i globalizacijske politike, koje su pod izravnim i neizravnim utjecajem tih istih korporacija. Za ostvarivanje ciljeva i uvjeravanja potrošača, koristi se agresivni marketing koji je upravo u prehrambenom sektoru najizraženiji. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika HSS-a i Radničke fronte govorit će poštovana zastupnica Katarina Peović, izvolite.

Evo upozorila sam čelnog čovjeka, je li, glavnog čovjeka Državnog inspektorata na nešto što državni inspektor može provjeriti jednim telefonskim pozivom. Za to ne treba jako puno sredstava, ne treba jako puno inspektora, ne treba nikakvo posebno vozilo, dovoljno je da inspektor nazove telefon jednog od mnogih vrlo sličnih agregatora koji zapošljavaju radnike vozače Wolta, a slična je situacija i sa drugim platformama gdje možete u trećoj rečenici znači dobiti od tog posrednika koji svoju naknadu samo da napomenem stječe čistim posredništvom, ništa ne proizvodi, ništa ne radi, on samo posreduje između digitalne platforme i radnika i ubire mu 5 do 10% njegove zarade, već u trećoj rečenici u tom telefonskom pozivu možete saznati da ljudi rade ilegalno, da se prijavljuju na minimalan broj sati, da im se ostatak što rade, a rade ono preko svih granica ono izdržljivosti isplaćuje na ruke, da se na taj način izbjegava država i zakida država, ali zakidaju se i radnici koji su prisiljeni neki od njih znači ulaziti u ovakve robovlasničke odnose jer su blokirani jer ne žele primati plaću na svoj račun jer će im se to, dobar dio toga znači ovršiti i u tome sudjeluje država i Državni inspektorat jer Wolt postoji već 4 godine u Hrvatskoj i nevjerojatno je da još uvijek posluje iako svi znamo i mi i radnici i Državni inspektorat da postoji ilegalno zapošljavanje. I imate ovdje prilike me demantirati, zanima me što ste napravili, zanima me što Državni inspektorat radi da bi zaštitio radnike od robovlasničkih uvjeta rada. A zašto dolazimo do robovlasničkih uvjeta rada, pa nije to samo stvar nekih malih poduzetnika koji eto tako izrabljuju radnike, pa sad tu čujem od nekih zastupnika liberalnog ekonomskog opredjeljenja da bi bilo dobro da Državni inspektorat i državni inspektor dobiju malo veće plaće, ali da budu malo fleksibilniji kako se to lijepo kaže oko kazni jer naši mali i srednji poduzetnici evo mole da to bude tako. Ja bi upozorila da znači kad govorimo o agregatorima, to je mali poduzetnik, on je definiran kao mali poduzetnik. Evo imate malog poduzetnika Royal connekt tipičnog agregatora koji inače ima 1,7 milijuna eura prihoda godišnja, koji zarađuje takve ogromne novce, ima takve ogromne prihode samo na činjenici ponavljam posredovanja ništa apsolutno ne proizvodi i to država podrazumijeva i podržava. A zašto država to podrazumijeva i podržava? Dat ću vam pitanje, da se razumijemo Državni inspektorat ima 9 recimo tako područja djelovanja, jedno od 9 je rad i zaštita na radu. I moramo biti pošteni, ali taj segment je izuzetno bitan. Znači taj segment je podržavan od države da se deregulira, da se fleksibilizira kako to tepaju ovdje neki iz opozicije pokazujući zapravo svoju srodnost sa vladajućima. Znači u čemu se radi? Znači mi smo imali 60 prekršaja radnog zakonodavstva u nekadašnjem Zakonu o radu. Ti prekršaji su prebačeni u tzv. upravne mjere. Upravne mjere vam znače da se ne dobiva znači poslodavac neće platiti kaznu za kršenje radnog prava nego će samo dobiti upozorenje. Pa kad pozivate na to da se dobiva upozorenja, fleksibilnost pa to vam je znači zakonski već određeno. Drugim riječima krše se radnička prava upravo zato šta se ne kažnjava nego se upozorava, jel pa da imamo samo u vidu o čemu se tu radi. A ako želite stvarno obavljati svoj posao, mi smo slali i kao Radnička fronta i sindikat i sami radnici su upozoravali na stvari koje svi u Hrvatskoj znamo, a to je da se radnike u trgovini ili u ugostiteljstvu tjera da raspakiravaju robu prije svojeg radnog vremena da im se to ne broji kao radni sati, da ih se traži da zatvaraju da zatvaraju trgovinu ili ugostiteljsku radnji izvan svojeg radnog vremena, da im se to ne broji u njihove radne sate itd. Znači to svi znamo, pa ne treba vam niti prijava za to. Radite svoj posao, opomenite ih ako ništa drugo ne možete napraviti. Druga stvar, radnici rade u nevjerojatnim uvjetima, mi smo slali konkretno i sama Radnička fronta za radnike koji su nakon poplave u Tvornici Orljava radili sa nepravilnim nepravilnim instalacijama znači u poplavljenoj prostoriji, ništa se nije desilo. Što se tiče nesretnih vozača znači Wolta i drugih platformi tu ima niz stvari koje morate regulirat i koje morate pratiti. Imate znači nevjerojatne, neljudske uvjete rada stranih radnika u Hrvatskoj kao što su uglavnom Nepalci, gdje agregatori kao evo notorni i poznati Meta Mata jel njih sprema u nekakav hostel, možete otići evo za to vam stvarno ne treba puno sredstva to je križanje Savske i Zagrebačke avenije, odite u njegov hostel Meta Mate i informirajte se o načinima na koje tamo strani radnici su smješteni. To su apsolutno po riječima znači Woltovih vozača neljudski uvjeti. U čemu dakle Meta Mata kao i drugi agregatori postižu tu jeftinu cijenu radne snage. A jeftina cijena radne snage nažalost kolegice i kolege nije nešto što rade neki mali poduzetnici, srednji poduzetnici zato da bi zaradili, to je nacionalna državna politika. Zato što smo se mi odrekli svojeg gospodarskog razvoja, zato što su sve vlade dosada se rezervirale na to mjesto na začelju Europe gdje se jedina konkurentnost postiže niskom cijenom radne snage. I ta niska cijena radne snage je zakonski, državno, poduzetnički i kako god hoćete drugačije podržana. I ako se mi želimo stvarno maknuti sa začelja Europe i ako ove bajke koje nama priča premijer o bogatim, jednoj od najbogatijih zemalja u EU i o tome kako će naši ljudi za 7 godina dobro razmisliti da li će otići u inozemstvo, žele se ostvari onda bi prva i osnovna stvar bila i tu je Državni inspektorat izuzetno važan, da se radnička prava počinju pratiti, da se počinju poštivati i da Državni inspektorat tu ima neku ulogu. Ako ja griješim, ako ste vi izdali, ne znam koliko opomena, ako ste vi izdali ne znam koliko kazni, molim vas, demantirajte me jer ljudi koji voze Wolt, ja ću vam reći šta oni rade, u kakvim oni uvjetima rade, a to je samo ono, dva, tri slučaja koja su meni ispričali, a možete sami svjedočiti tome na koji način ti ljudi rade. Kada je bio potres u Zagrebu, oni su vozili. Oni su vozili pod opasnošću da im padne komad, ono, žbuke na glavu. Tad su bili plavi heroji, naravno, sad kad štrajk drže, onda im Wolt traži da daju svoje OIB, OIB-ove i svoja imena i prezimena oni koji su se usudili štrajkati, oni više nisu plavi heroji. Ti ljudi, jedan je, znači pokazao mi je na svom mobitelu poruku od Wolta kada je pao sa skutera, kaže, ja sam pao sa skutera, ne mogu dostaviti hranu, znate šta ga Wolt pita, da li je hrana očuvana. Da li je uništena hrana. Je li sve u redu sa hranom. Znači to je taj partnerski odnos jer oni, pazite, te vozače ne zovu radnicima, oni njih zovu partnerima. Oni su partneri, je li? Koliko zarađuje Wolt i njegov direktor u Hrvatskoj, tako sigurno zarađuje i onaj njegov partner, mo'š si mislit, ne? To su ljudi koji kada su se drznuli otići u štrajk, onda su im rekli da će ih zamijeniti Nepalcima, je li? Ukratko, znači, kada vidite isto tako, dvojicu Nepalaca na skuteru Wolta, onda više puta zapravo je riječ o tome, da su obadvojica ili neprijavljeni ili da je samo jedan prijavljen, a drugi radi ilegalno, u potpunosti i to svi znamo i to znaju i radnici i to zna i Državni inspektorat i to znate i vi zastupnici, uopće ne otkrivam nikakvu ono, toplu vodu. Svima je to poznato. Državni inspektorat je ta adresa koja to mora početi regulirati. Inače dolazimo do toga, što neki zastupnici sami pozdravljaju, nažalost, iz oporbe, da malo budemo fleksibilniji. A na čiju štetu ćemo bit fleksibilniji? Na štetu onih koji žive od svojeg rada. A u korist onih koji jedino što rade da bi zaradili tih 5 do 10% je da žive od tuđeg rada, agregator ništa ne radi, on čak nema niti platformu koju je netko isprogramirao pa onda posreduje. Znači ako sam u krivu, molim vas da me demantirate. **Reiner, Željko (HDZ)** Prelazimo na pojedinačnu raspravu i prva će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. Izvolite.

Dame i gospodo, smisao postojanja država jest da svojim žiteljima, znači građanima te države život učine jednostavnijim, lakšim i ugodnijim. Hrvatski Državni inspektorat je pak, klasični primjer kompliciranja i otežavanja života poštenim građanima, naravno, kako bi uska skupina moćnika privilegirano živjela u izobilju. Političke strukture, znači ne samo današnja vlada već u zadnjih 20 godina, ciljano su zakomplicirale inspekcijsko zakonodavstvo, a same inspekcije su tako ustrojili i tako loše platili da ti ljudi u različitim državnim inspekcijama budu ovisni, ucjenjivi, pa do toga da ih se upućuje na korupciju. Upravljanje Državnim inspektoratom je naravno, potpuno protuzakonito i u suprotnosti sa zakonitostima jedne javne službe jer inspektor u Hrvatskoj ima mogućnost za isti propust nekoga kazniti s 200 eura ili s 15 tisuća eura. Tu nema pravila odnosno pravila su takva da je sve moguće, a takav pristup odgovara, kome? On odgovara moćnicima i uskoj šačici privilegiranih, jer Inspektorat ne djeluje redovito i ujednačeno sukladno zakonu, već djeluje na temelju uputa moćnika, predsjednika Vlade, nadležnog ministra ili glavnog državnog inspektora. U prošloj turističkoj sezoni jedan ugostitelj mi se žalio kako mu je susjed koji živi uz njegov lokal i koji mu je prijatelj ujutro pomagao postavljati navlake na stolice te je u tom trenutku upao Državni inspektorat koji je optužio tog 75-godišnjeg umirovljenog susjeda da radi na crno. Izrekao je drakonsku kaznu tom ugostitelju. Na negodovanje ugostitelja, inspektor mu je zaprijetio da, ako ne prihvati tu kaznu, on ima ovlasti zapečatiti taj objekt. Ovaj primjer svjedoči onoj tezi s početka ovog izlaganja. Da Inspektorat ne djeluje kako bi zaštitio zakonitost i regulirao tržište, već kao instrument pritiska na običnog čovjeka putem nasilja i bezakonja jer Inspektorat će maltretirati ugostitelja, ali će taj isti Inspektorat biti u potpunosti pasivan kada su u pitanju tzv. krupne ribe. Koliko je to puta Inspektorat bio revan u Podravci, u Konzumu, znači u tvrtkama koje su dio vladajućih struktura? Jer, ako Podravka dobiva različite subvencije za proizvodnju hrane, a zlorabljuje krizu u Europi i neopravdano diže cijene svojih proizvoda, onda Inspektorat po zakonu mora nadzirati politiku poticaja u poljoprivredi. Znači, Podravka je morala biti kažnjena zbog tržišnih zlouporaba. Što je Inspektorat napravio po tom pitanju? Ništa. U slučaju Konzuma imamo činjenicu velikog utjecaja tog trgovačkog lanca zbog dominantnog položaja na hrvatskom tržištu, primjerice, u segmentu voća i povrća.

je prisilio Konzum da kupuje njegovo voće i povrće, naravno, protivno interesima Konzuma i Fortenove te posljedično, naravno i potrošača. Što je Inspektorat napravio po pitanju kontrole tih proizvoda i eksplozije cijena? Ništa. Jer, inspektor Mikulić je u ime Inspektorata iznajmio prostor u Osijeku po višoj cijeni od tržišne upravo od navedenog Vujnovca. Zaposlenici Inspektorata me izvještavaju o nasilničkom upravljanju Inspektoratom od strane Mikulića i njegovog glavnog operativca, izvjesnog Kušurina. Taj Kušurin je svoju karijeru započeo doslovno u UDBA-i. Doista je porazno za Hrvatsku da nam mladi i obrazovani ljudi moraju napuštati Hrvatsku jer nam glavnu riječ nakon 33 godine od raspada komunizma još uvijek vode udbaški nasilnici. U Hrvatskoj nisu problem zakoni već oni koji ne provode zakone, tj. zlorabljuju ih. Ovo sve što sam navela je provjerljivo, to su činjenice i vrlo brzo će za te činjenice netko morati odgovarati. Vi koji provodite bezumnu pljačku, te podupirete blokiranje državnih institucija vrlo brzo ćete se sramiti ovih svojih postupaka. Kolegice Vidović evo ja ću kao Riječanin i kao čovjek koji dolazi sa Kvarnera i na koncu Istra je moja izborna jedinica u pojedinačnoj raspravi bit ću vrlo jasan, kako biste, što vi mislite kako bi se mogao riješiti problem bespravne gradnje. Istra vam je prepuna toga, dakle Istra vam je inače dio Hrvatske o kojoj se priča pod dobrim PR-om, dobar PR kao ono cvjeta cvijeće u to preduzeće. Ali kad ste tamo onda vidite da građevinska mafija, ne znam kako drugačije to reći radi strašne stvari da niču vile, bazeni preko kozjeg puta, da se događa strašno, strašno na terenu. Tamo je na vlasti konkretno u većini tih krajeva IDS. Ja ću biti vrlo jasan i govorit ću jasno, pa me zanima evo što biste vi tu rekli i kako vi vidite tu situaciju kao zastupnica kojoj je izrazito stalo do pravde. Evo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Vidović Krišto. **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Hvala lijepa kolega Miletiću. Dvije stvari ste izvrsno poentirali. Naravno, poentirali ste vezano uz bespravnu gradnju, ali i ovo drugo što ste rekli PR. IDS, IDS je mali HDZ, vrlo jednostavno. Čime se bave? Točno PR-om. Ali ono što je problem u Hrvatskoj se događa nešto za što se u ostalim državama EU odgovara pod kaznenom odgovornošću završava se u zatvoru, plaća se državnim novcem medije, korumpira ih se da bi se gladila i uljepšavala slika u javnosti. To je protuzakonito. Zbog toga je morao odstupiti austrijski kancelar i zbog toga mu prijeti 10 godina zatvora. To što je on napravio je kap u moru onoga što Andrej Plenković radi na razini države, a pretpostavljam i u Istri od strane IDS-a. Što treba napraviti? Vrlo jednostavno. Mi moramo emocionalizirati hrvatske birače da izađu na izbore i da maknu s vlasti ove koji im čine ovoliku nepravdu i to ćemo učiniti odlučno i pravedno. pa će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani glavni državni inspektore sa suradnicima, kolegice i kolege. Pa izradi ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu bilo je neophodno prići jer kao što smo već čuli došlo je do izmjene Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstava za zaštitu bilja, ali i dvije smo imali izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima, Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave i Zakona o sustavu državne uprave. I kao što smo mogli vidjeti imamo dodatne poslove iz nadležnosti veterinarske, sanitarne, Poljoprivredne inspekcije. Stupanjem na snagu Pravilnika o polaganju državnog ispita potrebno je bilo propisati i uvjet za položen državni ispit za ispit za inspektora. Naravno da su sasvim različite domene postupanja ako se radi o tržišnom, turističkom ili sanitarnom, veterinarskom inspektoru. Kako imamo sve češću kupnju proizvoda stavljanja na tržište putem interneta bilo je neophodno utvrditi i postupak uzorkovanja proizvoda, troškove takve kupnje kao i u slučajevima neregistriranog obavljanja djelatnosti. Ovim zakonom vidimo da i u područnom uredu, ispostavi područnog ureda zbog potrebe posla ili učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova po prethodnom ovlaštenju glavnog državnog inspektora povremeno se mogu obavljati inspekcijski poslovi izvan svoje mjesne nadležnosti. Kroz raspravu tijekom jutra mogli smo čuti koliko nedostaje prema pravilniku još inspektora i na kojim mjestima. Naravno da glavni državni inspektor i do sada je određeni broj inspektora preusmjerio na drugo potrebito područje i slično. Međutim, s obzirom da dosta se govori o cijenama, o preračunavanju, o konverziji meni je jako žao šta kolegica Vidović Krišto redovito svoje izgovori i onda napusti sabornicu, a ja sam upravo željela, doći će dobro, nešto referirati na njeno izlaganje. Mislim da mogu o tome nešto više reći s obzirom da sam i bila tržišna inspektorica, odnosno tada je to bila Gospodarska inspekcija. Inspekcija Državnog inspektorata obavlja i inspekcijske nadzore kako bi se utvrdila i porast cijena roba i usluga uvođenjem eura. podcrtavam Državni inspektorat znači u području trgovine i usluga, te zaštite potrošača sukladno zakonu nadzire Tržišna inspekcija. Ona kontrolira primjenu propisa kojima se uređuje obavljanje djelatnosti trgovine i usluga, zaštita ekonomskih interesa potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. Zašto kaže propisa? Zato šta inspektor može samo postupati sukladno zakonu ne nikakvim ni novinskim člancima, ni nečem dugom. Zakon o zaštiti potrošača uređuje se zaštita osnovnih prava potrošača pri kupnji proizvoda. Uređuje se obveze trgovca vezano za isticanje isticanje cijena kao i provođenje posebnih oblika prodaje. Znači tržišni inspektori imaju ovlast kontrolirati isticanje cijena, odnosno primjenjuje li trgovac one maloprodajne cijene koje su utvrđene u njihovoj poslovnoj dokumentaciji. Ako ona stoji sto eura u dokumentaciji, onda ona mora biti na polici i ona se može naplatiti tada kupcu. I to je ono što može kontrolirati Državni inspektorat. Pri slobodnom formiranju cijena Tržišna inspekcija nema nadležnost poduzeti bilo kakve mjere kojima bi se naredila trgovcima ograničenje cijena proizvoda. Vlada Republike Hrvatske upravo radi sprječavanja negativnih učinaka promjena pojedinih cijena donijela je odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda, pa znamo tako da su limitirane cijene ulja, mlijeka, šećera, brašna, svinjskog mesa, svježeg pileta, kao i utvrđen je iznos najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje se smiju primjenjivati na području RH. Najveća bojaz građana je upravo bila povezana s uvođenjem eura, odnosno upravo na mogućnost povećanja cijena, posebice prilikom zaokruživanja. Ako je netko od trgovaca promijenio cijenu 15. siječnja, on već ne podliježe ovome Zakonu ni zabrani odnosno zaključku o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena i tu Državni inspektorat ne može ništa. Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Jelkovac. odnosno da li će i nadzor nad provedbom tih zakona biti zadovoljavajući, što će ti donijeti kvaliteti njihovog provođenja. To naravno govori u prilog tome da zbog toga moramo imati dostatan broj inspektora i ovo što je govorio i sam glavni državni inspektor, velika je diskrapancija između sistematiziranih i stvarnih, stvarnog broja izvršitelja i mislimo da je tu određeni problem, međutim, vi ste se dotakli i starosne strukture, mislim da je i u Inspektoratu veći broj žena kao i u drugim javnim službama i o tome treba voditi računa i to nešto govori ta činjenica pa mi recite, šta mislite, na koji način bismo trebali motivirati i mlađe ljude za ulazak i u Inspektorat i u druge javne službe jer mislim da ćemo u budućnosti se susresti s tim problemom sve više.

da je npr. u '21. g. iznad 50 godina žena čak 448, muškaraca 393. Oni su znači u najvećem broju zastupljeni i sigurno da su to inspektori sa dugogodišnjim radnim iskustvom koji još neće dugo biti u sustavu, mlade ljude moramo pridobiti prije svega da budu dobro plaćeni, a sva ova i današnja rasprava koja ide na način da se prozivaju inspektori i da se ulazi u konkretne predmete bez obzira šta se nema uvid kakvo je točno stanje u predmetu, u objektu i sl., neće doprinijeti popularizaciji ovog radnog mjesta. **Reiner, Željko Zahvaljujem se. Poštovana kolegice, ja vjerujem da bi se složili sa mnom kad bih rekla da je glavni cilj Državnog inspektorata da uklanja nepravilnosti koje uoči u provedbi zakona za koje je nadležan, je li tako? Ne samo da ih detektira, nego da nešto po tom pitanju i napravi. Međutim, mi nažalost o tome ne znamo ništa jer ako pogledate strukturu Izvještaja DIRH-a za 2021. g. vi ćete vidjeti da su tamo indikatori po kojima se izvještava broj inspekcija provedenih, recimo u području rada. Šta su otkrili? U kojem broju su otkrili nepravilnosti, šta su nepravilnostima napravili? Koje kazne su plaćene? Koliko je bilo kaznenih prijava, koliko je bilo drugih prijava? Ne znamo ništa. Dakle bili smo, dovršili smo inspekciju, a za drugo nas ne pitajte. Hvala. To kako će složiti izvještaj glavni državni inspektor, tu možemo, evo i tijekom ove rasprave na neki način ga moliti da donese nekakav i zaključak pa da kaže, evo, najveći broj je prijava, a onda, neosnovanih prijava bilo na tu i temu, najviše broj prijava, a potom kazni je bilo na neki drugu temu, neophodno je da se možda mijenja nekakav zakon, nekakva pravilnik, odluka, tu se mogu složiti sa vama, da možda državni, glavni državni inspektor će kroz dogledno vrijeme i sam osjetiti potrebu kako bi olakšao rad Državnog inspektorata kao što imamo, ne znam, kod izvješća pravobraniteljice, imamo u zadnjim, u zaključku nekakve i preporuke i za Vladu, a time i za naš parlament da mijenjamo neke odluke, pravilnike, zakone kako bi donijeli i bolje funkcioniranje Državnog inspektorata, a time i njihovu učinkovitost. Poštovana zastupnica Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Evo, svi ćemo se složiti da to baš i nije posao koji je poželjan i koji ustvari ne nalazi na brojne kritike koje su većinom subjektivne jer podliježu stvari mišljenju nekog pojedinca i uvijek imamo u javnosti kao kritiku jednu stranu gledanja. Naravno, vi ste sami istakli da svari inspektor može i mora raditi prema zakonu, prema propisima i sigurno da su i kazne odnosno preporuka, ako je potrebno isto predviđene tim zakonskim propisima. Vrlo često svi zazivamo inspektore gdje su, zašto ne rade svoj posao, pa eto, kada iziđu van, onda imamo neki pojedinačni slučaj koji stavlja vrlo, vrlo lošu sliku na sam Inspektorat. Nekako mi to liči kao na policiju, je li, pa gdje je ta policija, onda na ulici kad se pojavi, zašto kažnjava i tu je samo radi kažnjavanja. Vi imate iskustva u tom poslu, pa kakvo je vaše viđenje toga? kakve slučajeve i kakve kazne su morali platiti ili bili sankcionirani pojedini poduzetnici, međutim, ponovit ću, inspektorat može raditi samo sukladno zakonu i evo, npr. usluga u frizerskom salonu, ista u Gradu Zagrebu, u prošlom mjesecu u jednom salonu je naplaćivana 40 kuna, a onda u drugom, ta ista usluga 140 kuna. Kad je došlo do konverzije, ova koja je naplaćivala 40 kuna, možda se sad ipak odlučila na minimalno povećanje i sigurno inspektor kad dođe u takav objekt, kad vidi da je to sa 31.12. bila jedna cijena, sada da je mora kazniti, al nije to stvar državnog inspektorata nego je to stvar našeg zakona koji smo donili iako je slobodno formiranje cijena. Ova znači sa 140 kuna ona i dalje može raditi, ona nije u prekršaju…/Upadica Reiner: znači dobro je da smo se složili oko toga da bi izvješće trebalo biti konkretnije i da bismo zapravo trebali znati što je državni inspektorat uopće provodio u sklopu svojih izvida. glavni državni inspektor ovdje je imao prilike demantirati me na temelju nečeg što je dovoljan jedan znači telefonski poziv bilo kojem, ja ću tvrditi bilo kojem agregatoru koji zapošljava na crno, ilegalno, možete nazvati, mogu vam ja poslati snimljenu, znači snimljen razgovor s tim agregatorom kako god, možemo novinare angažirati da nazovu bilo kojeg agregatora, dobit ćete taj odgovor da se ilegalno zapošljava na dva sata, da se na ruke daju novci i vi nemate potrebu niti odgovorit. Prema tome, tu nema, ne postoji apsolutno nikakva volja da se pomogne radnicima i da se stane na kraj ilegalnoj praksi zapošljavanja. **Reiner, Željko Hvala lijepo. Kolegice Peović, ja bi još jedanput ponovila sve ono što smo već čuli. Znači u sustavu nam nedostaje 600 inspektora. Ako ćemo i ove sve dodatno opterećivati sa izvješćima tjednima, dnevnima, pozivi novinara, pozivi ne znam anonimni saborskih zastupnika i slično, dodatno ćemo ih opteretiti. Prema tome i to nemojmo zaboraviti i sad vi govorite o nekom konkretnom predmetu, ako se po tom predmetu postupalo ja sam sigurna da je napravljeno najbolje što se moglo, ako je još to u postupku nekakvih odluka, žalbi, drugostupanjskog rješenja onda o tome ne može ni, ni sad iz rukava za sve ove tu nabrojene predmete ni glavni državni inspektor Željko (HDZ)** Kolegica Peović digla je povredu poslovnika, šta je povrijeđeno u poslovniku? **Peović, Katarina (RF)** Da povrijeđen je poslovnik u čl. 238., vrijeđa se ne samo saborske zastupnike nego i sve radnike koji rade preko ove platforme jer kolegice 4.g. postoji Wolt u Hrvatskoj. Mi 4.g. znamo za ovakve ilegalne prakse zapošljavanja i vi meni tvrdite da nema dovoljno inspektora da bi se obavio ovakav jedan telefonski razgovor koji smo mi obavili u roku od 10 minuta jučer. Pa ja ću volontirat u državnom inspektoratu ako treba da obavim taj razgovor. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je i sami znate bila replika, a ne povreda poslovnika, pa dobijate opomenu. Poštovana zastupnica Perić. **Perić, Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Juričev-Martinčev, spomenuli ste odnos i inspektorata vezano za cijene i uvođenje eura. Lijepo ste napomenuli da državni inspektorat mora zapravo poštivati propise i temeljem tih propisa djelovat. Ono što je važno za reći da je utjecaj eura na povećanje cijene kao što je to cijena, kao što je to bilo i u drugim europskim zemljama od 0,2 do 0,4%, 0,4%, a da je upravo državni inspektorat taj koji je utvrđivao paritete i odnos protuvrijednosti eura odnosno kuna u euro i obrnuto. Prema tome, jako je važno napomenuti da na taj utjecaj cijena se itekako interveniralo, Vlada je intervenirala svojim mjerama u ograničavanju cijena energenata i plina. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Hvala lijepo. Kolegice Perić, točno. Vlada je donijela zaključak o provedbi načela zabrane neopravdanog povećanja cijena i to je ono po čemu je državni inspektorat postupao. Što se tiče sprječavanja negativnog učinka promjene pojedinih cijena donijela je odluku o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih kao što sam rekla, ulja, mlijeka, šećera, brašna, svinjskog mesa, svježe piletine i utvrđivanje iznosa najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata koje se smiju primjenjivati na području RH. To je ono što je mogla i što je učinila Vlada, a inspektorat samo kontrolira sve ove odluke, zaključke i zakone. Dakle, rekli ste s obzirom da se radilo o inspektoratu, inspektorat djeluje samo po propisima i naravno to svi mi od njega i očekujemo, a po propisima je u ovom periodu dakle do 15. da se jednoj frizerki koja je digla cijenu za 0,20 eurocenti propiše kazna od 3 tisuće eura dok se paralelno tome velikim trgovačkim lancima možda kazna neće propisat ili u ovom slučaju koji ste sad spomenuli dakle ako je digao prije cijenu, prije 31. ili ako se to dogodilo nakon, nakon 15., dakle na nekim društvenim mrežama poduzetnici koji se bave ugostiteljskim, uslužnim djelatnostima dakle javno komentiraju ej, jel sad prošao taj 15., jel mi sad možemo dizat cijene i javno govore o tome da ajmo reć idu,

Hvala lijepo. Kolegice Opačak Bilić, pa evo samo mogu ponovno ponoviti sve ono što sam već rekla. Znači inspektorat radi sukladno zakonu, ako kojim slučajem Vlada donese neki novi zaključak onda će državni inspektorat to provoditi. Iznimno je težak rad u posljednje vrijeme svako, svako vrijeme donosi i neke svoje i promjene, ako se radi o promjeni zakona onda imamo i novi pritisak na državni inspektorat, nove naputke i nove nalaze. Kada dolazi ne znam vrijeme turističke sezone onda se očekuje da više i jače rade po pita…, u turističkom sektoru. Građevinski sektor je uvijek problematičan na svoj način, tu se nisam ni dotakla te teme, jako je sigurno teško naći diplomiranog inženjera građevine, arhitekture koji će kontrolirati nešto za ne znam za tisuću eura kad više

Dakle, uvijek se kako jedan građanin može u čemu on ovdje može vidjet pravo i pravdu u državi kad se koplja uvijek lome na onima koji zapravo nemaju namjeru oštetit ni državni proračun, niti građanina, a budu kažnjeni s najvećom kaznom dok oni koji doista to rade uvijek ostanu nekako nekažnjeni. zakon. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to je bila naravno replika pa vam moram dati opomenu. Sad će u ime predlagatelja govoriti glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Ma htio sam prokomentirati samo ovaj dio oko ovih platformi odnosno agregatora što je bilo postavljeno pitanje. Dakle, mi radimo nadzore temeljem planova odnosno po službenoj dužnosti i radimo nadzore po prijavi stranaka. A kad smo spominjali ove platforme dakle Gloovo, Wolt, Bolt, Bolt food i Beeping mi smo napravili tu to je pitala uvažena saborska zastupnica 92 nadzora utvrdili smo 64 prekršaja i izdali smo pet upravnih mjera. Znači to su oni koji su radili suprotno propisima, uobičajeno ono što mi znamo kolokvijalno reć, rad na crno. Oni su i dalje u sistemu u matrici nadzora, al kažem obzirom da mi radimo nadzore temeljem planova i po službenoj dužnosti svaki puta kada nam stranka nešto prijavi mi idemo u taj nadzor, idemo utvrditi činjenice. Ako ima elemenata mi postupamo, tri dana u tjednu inspektori za radne odnose u području radnih odnosa su dežurni to je ponedjeljak, srijeda i petak, dakle telefonske linije funkcioniraju, mailovi i sve što kod nas stigne mi provjerimo istinitost i utvrdimo činjenice tih prijava. Dakle, 92 nadzora na ovim platformama je bilo 92 nadzora, 64 utvrđena prekršaja i izdano je pet upravnih mjera. Repliku, ostanite čas jer repliku ima poštovana zastupnica Mrak Taritaš. Hvala lijepo. Poštovani kolega Mikulić, dakle ono što ste vi i uvodno rekli i što se može kroz raspravu vidjeti, a to je broj inspektora koji vam nedostaje. Otprilike trećina vam nedostaje prema sistematiziranim radnim mjestima. Ovo je prilika možda da i nas informirate što učinit da probate barem dio toga popunit jer prije su bile ono odluka kad je bila zabrana popunjavanja pa je bilo za dva koja odlaze jedno staviti jer je je to jedno znači, nekom mobitel nešto, ali dobro, to znači da ide nekakva mi smo to zvali svježa krv da dođe neko nov, mlad i sve ostalo. Mislim ozbiljan je problem na koji ukazujemo starost inspektora da vam se na natječaje ne javljaju i sve zajedno. Što učinit? inspektor. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovana uvažena zastupnice, dakle 1976 sistematiziranih radnih mjesta, 1307 je popunjeno, znači ugrubo 670 je upražnjeno radnih mjesta.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 ima ljudi koji zadovoljavaju mi ih odaberemo, ali nažalost oni odlaze na bolje radno mjesto, na mjesto bolje plaćeno. A prosjek starosti sustava je otprilike 58,5 godina. Mi pokušavamo to zanovit koliko uspijevamo, ali sada vidjet ćemo to je dugotrajan proces. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sad idemo dalje sa pojedinačnom raspravom pa će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani glavni državni inspektore sa suradnicama, kolegice i kolege. Dakle, ja uvijek nekako nastojim staviti u nekakav kontekst jel ništa ne počinje s nama i ništa s nama neće završit nego to sve treba gledati u nekom kontekstu. Taj kontekst je kad je odlučeno da se napravi dakle Državni inspektorat onda sam u svojoj raspravi ja naravno sam ona stara škola pa nekako rasprave i pišem u tekicu, imam tekice i onda si to mogu pogledat, napisala sam zašto nered rješavate novim neredom, iz razloga što sam tad rekla ok, ako želite u jednu temu koja je hrana, koja je tržišna staviti na jedno mjesto ok, ali dosljedno niste sve inspektore inspekcije stavili na jedno mjesto i to vam je činjenica, to Naravno kad dođe Zakon o Državnom inspektoratu tu da mi otvorimo i neke druge teme i ja ću ih jednako tako i otvorit. Prvo što hoću otvorit je sljedeće, kad imamo izvješće recimo pučke pravobraniteljice ja sam kad je bilo jedanput izvješće ja sam se jako ljutila na pučku pravobraniteljicu što je ona navela sve što je vidjela, ali ona je navela sve što je vidjela i dala je preporuke koje zakone treba promijeniti da bi se neke stvari promijenile. Jednako tako inspektori bez obzira iz koje su oblasti oni točno vide u kojem dijelu zakone treba promijenit. Ja se jako dobro sjećam mi kad smo mijenjali zakon iz oblasti prostornog uređenja iz oblasti gradnje uvijek je u radnom timu izmjene tih zakona bili građevinski inspektori namjerno govorim građevinski inspektori i onda smo ih za pravilnike pitali što treba promijeniti, što treba posložiti da bi stvari jednostavnije funkcionirale, da bi vama jednostavnije funkcionirale. ja sam nekako mišljenja da u globalnom izvješću kad Inspektorat da, da bi u tom izvješću trebalo biti uvijek i navedeno što su bili propusti, što su propusti koji jesu, što se može riješiti i izmjenom zakona. Dakle, ono što možemo riješiti izmjenom zakona, jer vam ne pišu netko s Novog Zelanda. Zakone pišemo mi i da se zakoni promijene da bi zapravo olakšao ne rad inspektorima, nego one koji inspektori kontroliraju jer se oni nalaze u nekim neprilikama jer nešto ne znaju. Inspektori i sami znaju. Mi smo bili uvijek medije pune neke ludosti, znate uvijek pune neke ludosti gdje inspektor kaže ali ja sam tako morao a vama je to ludost i sa aspekta nekakvog građana kaže pa nemoj me zezat sad je ovog tu zatvorio. Sjećate se on je zatvorio ga je zbog 10 centi ili zbog 20 centi, a tamo prolaze nešto drugo. Dakle, mislim da u tom dijelu treba apsolutno voditi računa. Druga stvar koju mislim da da je jako važna. Državni inspektorat bez obzira kakav je ne smije biti zatvoren. Što hoću reći zatvoren? Dio koji treba biti trebao bi biti transparentan u svom radu. Kad Državni inspektorat postane transparentan u svom radu i kad kaže mi smo u godini napravili temeljem nadzora toliko, temelj utvrđenih toliko, toliko je bilo štete, toliko smo napravili i toliko je bilo u prekršaju. U prekršaju su bili grubo posloženi tako. Mislim da će nam biti svima zajedno jednostavnije. Sljedeća stvar koju želim naglasiti a to je problem ljudi. Dakle, ja uvijek govorim o onom što nekako utvaram si da razumijem. Vi u građevinskom sektoru imali ste recesiju. Kad je bila recesija vi ste u inspekciji mogli dobiti i ljude sa terena koji su odmah kad ste ih obučili za nekakav posao pobjegli glavom bez obzira. Iz Građevinske inspekcije mladi ljudi koji su dolazili su bježali glavom bez obzira, nešto su naučili, teren težak, kompliciran i išli su tamo gdje im se nude veće plaće. Sad imate sljedeći slučaj. Dakle, imate pojačanu izgradnju, pojačano ulaganje, morate imati više inspektora nego što ste imali prije, a inspektora na ovu plaću ne možete dobiti i neće doći jer im tržište nudi dva ili tri puta više. Tržište vam uzima inspekciju van i stavlja. E sad, tu apsolutno je uvijek je pitanje što napraviti. Jedno od pitanja je što meni se čini da možda nije loše i uzimat pripravnike pa ih onda sa opasnošću da će neki otići, ali neki i neće otić, ostat će tu, bavit će se s tim. Otpočetka su je na taj način dajete mladu ili svježu krv. Ali kad je riječ o Građevinskoj inspekciji sigurno postoji još nešto što kad govorimo o decentralizaciji tu moramo voditi računa da se dio tog posla decentralizira na lokalnu razinu, na općine i gradove gdje se a propos toga bespravna gradnja i događa. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovana zastupnica Opačak Bilić. kako ste već rekli obrušeni, nabrušeni kad im bilo koja vrsta inspekcije dolazi. E sad, ja sam već ranije ovdje u Saboru govorila o tzv. kažnjavanju preživljavanja kako sam ja to nazvala koje se u Hrvatskoj jako često može vidjeti. Dakle, baka Zorka je za nepravilnu istaknutu cijenu za prodaju peršina bila kažnjena sa ne znam 20000 kuna. Evo sad smo čuli od kolegice umirovljenik za postavljanje sjedalica isto vjerojatno neprimjereno visoka kazna i nitko od nas ovdje nije protiv toga da se zakon provodi. Ali na žalost kod nas nekako uvijek taj zakon udari na najslabijeg i tu smo dovedeni do tog da zakon se mora provoditi bez mogućnosti nekakvog upozorenja ili opomene, dakle previsoke kazne za sigurno ono što nije bilo namjera zapravo za oštetiti ili državu ili građanina. Pa evo kako se onda može ocijeniti rad inspektorata koji umjesto kažnjavanja nepravilnosti kažnjava preživljavanje? Hvala lijepo. Poštovana kolegice, dakle ono što sam i možda i u raspravi i u ime kluba i pojedinačno rekla biti inspektor nije jednostavno. Ja sam vam inače odrasla u obrtničkoj obitelji, moj otac je bio obrtnik i ja se jako dobro sjećam iz svog djetinjstva i mladosti u jednoj drugoj državi kad je sve bilo drugačije uopće taj dolazak najave nekakvog inspektora u tu obrtničku i tad su bili inspektori i tad su dolazili je bio stres u cijeloj familiji. Mi smo svi zajedno bili izbezumljeni, jer će ne znam tati koji je bio obrtnik doći inspektor i sad je ideja što će biti. Dakle, ja inače mislim da inspektor u svojem radu treba biti puno transparentnije nego što je. Moje iskustvo je kad inspektor da kaznu nekom u Umagu, sad mi je bez veze pao na pitanje Umag to će znati i ne znam koji je u Belom Manastiru, jer isti čas će biti. Dakle, ta transparentnost ljudi neke stvari u svom poslovanju ponavljaju iz neznanja ne iz namjere nego iz neznanja. Taj problem neznanja je problem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa što ste se zaustavili sami. Gospođa Orešković, izvolite. Hvala. Uvažena zastupnice slažem se sa svime što ste rekli. Nemam potrebu ništa dodati niti se nečemu suprotstaviti, ali iskoristit ću ovu repliku da ukažem na nešto sasvim, sasvim drugačije. Dakle, doista nije biti lako inspektor na nekoj nižoj razini. Sve o čemu su govorili drugi zastupnici je točno. No meni se čini da netko treba ukazati u ovoj raspravi, a to ću biti ja, da je nama najveći problem to što je šef svih inspektora stranački prvak, dakle egzekutor volje izvršne vlasti i stranačkog šefa i predsjednika vlastite stranke. Čim je takva situacija sasvim je logično da Državni inspektorat ne provodi zakon jednako prema svima,

Ja glavnog državnog inspektora g. Mikulića znam previše godina da to glasno i izgovorim koliko godina, bili smo u različitim pozicijama u tim godinama i on i ja i ja nikad neću rad državnog inspektorata gledati kroz lik i djelo g. Mikulića nego nastojim gledati objektivno, jednostavnije bi mi bilo gledati kroz lik i djelo g. Mikulića, pa bi se onda tu mogla referirati i na rudarstvo i na svašta nešto, ali jednostavno neću jer mislim ne bih bila ja, ja to tako, tako ne radim. Naravno da mi uvijek rad nekog gledamo kroz prvog čovjeka, ali trebamo gledati što to, što bi, u ovoj raspravi što mi hoćemo da inspekcija bude, kako hoćemo da inspekcija bude bolja. Ja i ovu raspravu i sve replike govorim na način ajde što možemo napraviti…/Upadica Radin: Hvala/…da bi inspekcija bila bolja prema građanima. **Radin, Furio Poštovana zastupnica, dakle s jedne strane su obrtnici i mali poduzetnici koji izdvajaju jedan do dva dana pripremajući svu dokumentaciju i sve dokazne radnje koje su potrebne kako bi se inspektora uvjerilo u ispravnost rada odnosno inspektor je s druge strane u nemilom položaju gdje zapravo mora istražiti poslovanje poduzetnika, a rekli smo na početku 600 inspektora je premalo, dakle vidi se da premalo plaćeni i premalo educirani inspektori ne uzimajući pri tome u obzir one, one objede koji kažu da su, da su inspektori premalo obrazovani. Nije točno nego se edukacije trebaju provoditi specifično s obzirom na nove materijale, na nove proizvode, na nove otrove

da znanje koje su specifično za njihovo radno mjesto, ona znanja koja su specifična moraju imati veća od onog kojeg dolaze u inspekciju, dakle mora znat više od onog što mora inspe…, kog, kog nadzire. Jednako tako vezano uz upravni postupak ne smi tu biti greške jer da, da, da mu rješenje iz formalnih razloga ne padaju, od njih se traži kontinuirano educiranje, a ono što neću reć nikakvu novost i što cijelo vrijeme ovdje govorimo su to plaće za koje neko kaže ma ne pada mi na kraj pameti. Dakle, ja znam svoju osobnu situaciju kad su plaće bile male i kad sam mogla ići raditi u inspekciju, zvali su me, ja sam rekla ne fala, ja to ne bih radila

Hvala lijepa. Poštovana kolegice, ja se recimo ne slažem sa vama o ovome da je prije bilo bolje i da ustvari svi inspektori ne bi trebali biti pod istom kapom. što se tiče efikasnosti to puno puta nije najvažnije, ja sam zagovornik toga da je puno važnije da sustav funkcionira i mislim da pogotovo recimo na primjeru kad imamo u sezoni nadzor negdje dole da je možda čak dobro da su svi inspektori pod jednom kapom jer na jednom mjestu možda treba izići u istom trenutku više različitih inspektora i mislim da smo tada efikasniji. Međutim, rekla bih nešto drugo što mislim da je sada veći problem, a to ste i sami spomenuli u svojoj raspravi vezano na nedostatak kadrova. Mi smo i u raspravama dosad vidjeli i na lokalnoj i u svim drugih javnim službama imamo nedostatak kadrova. Ja se sjećam prije 30.g. kada sam počela radit u upravi onda je inspektor bio gospon inspektor. Mislim da je vrlo važno da svim službenicima u državnom sektoru i na lokalnoj razini prije svega vratimo integritet, molim vas vaš stav. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Odgovor. **Mrak-Taritaš, dakle da je sva inspekcija pod istom kapom ja mislim drugačije, ali rekla bi okej, ali nije. Recimo kad je riječ o nekakvim radovima koji je riječ na cesti, dolazi vam građevinski inspektor iz državnog inspektorata, ali je inspektor koji je zadužen sa cestarskog aspekta ostao u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, da ne govorim da je okoliš i priroda ovdje, a kultura ostala u ministarstvu, al to sam već rekla što o tome mislim, ali se s vama slažem. Dakle u trenutku kad gospon, kad inspektor bude gospon inspektor onda ćemo, kad mi svi vratimo vjeru da taj čovjek zaista ga treba cijenit. Ja kad sam počela raditi u prošlom stoljeću onda je sa aspekta građevinske inspekcije bili su građevinski izvidnici koji su morali obić teren, popisat adrese gdje su vidjeli…/Upadica Radin: Hvala/… da je neko kupio građevinski materijal ili cement se počeo, …/Upadica Radin: Hvala ali to je jedna druga priča. Poštovani potpredsjedniče sabora, glavni državni inspektore sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa evo manje-više puno tih stvari sam rekao u raspravi u ime kluba gdje osnovo sam mislio ono što nije dobro da bi se taj sustav unaprijedio. Prije svega moramo zanti da državni inspektorat je ogroman sustav, da važnost samog državnog inspektorata je od neizmjerne važnosti i da jednostavno ti ljudi koji obnašaju taj posao u uvjetima današnjih njihovih plaća ipak daju svoj maksimum radeći svoj posao. Prošao sam milijun tih inspekcija i dolazili su mi razno razni inspektori i nikad nisam mogao reći da ti inspektori nisu bili kompetentni za obavljanje svoga posla nikad nisam mogao reći da nisu bili stručni, niti sam imao ikad ijednu primjedbu na zapisnik koji bi oni sastavili i na sve one stvari koje se vežu uz jedan inspektorski nadzor. Međutim, što je bitno još jednom naglasiti? Bitno je naglasiti da sad manje-više nitko od nas nije razgovarao o ovoj izmjeni zakona pa treba neke stvari i i pohvalit, da kažemo da je dobro da se kvaliteta hrane miče od veterinarskih stanica i da se vrati u Državni inspektorat, da je dobro da se ta Internet prodaja koja praktički je bila u nekoj sivoj zoni da se može doći do tih ljudi koji preko interneta prodaju proizvode, da se može napraviti neka kontrola. Po meni je dobro da se stručni ispit polaže u inspektoratu, da se makne od ministarstva. Nemam ništa protiv da inspektorat preuzme nadzor nad opasnim kemikalijama od Ministarstva gospodarstva i to su te stvari. Znači nije samo ono moje da ja sad samo kritiziram što treba kritizirati. Ono što je dobro nije problem pohvaliti, ali ono što ja želim kao prije svega oporba vama koji ste na poziciji i koji obnašate vlast ukazat na sve one stvari gdje morate sustav stvarno dovesti do onog savršenstva kako on mora raditi jer Državni inspektorat je prevažan za državu kad vidimo što se događa kroz bespravnu gradnju, što se događa pogotovo vezano za ovaj platformski rad, što se događa u vrijeme sezonske radne snage i što će se sve skupa događati kroz cijelu turističku sezonu kad sami znamo koliko broj ljudi će procirkulirati kroz Hrvatsku i koliki broj poslovnih subjekata sigurno će želiti biti u nekakvoj sivoj zoni i neispoštivati zakone. I ta cjelokupna rasprava oko Državnog inspektorata je stvarno jako važna jer to je glavna poluga zadnje instance države branjenja zakona od ljudi koji kroz svoj rad, kroz svoju djelatnost upravo oće ono suprotno na neki način, na bilo koji način obići, obići zakon. Prema tome, ono što bi bilo dobro, još jednom kažem da tu ćete imat sigurno podršku da se zaposle novi ljudi koji trebaju sustavu da sustav može funkcionirati, da se povećaju ljudima plaće, da se naprave bolji uvjeti rada i tu sigurno ćete imati podršku. A ono sigurno što ne bi htjeli, nije ni inspektorima lako, pogotovo inspektorima u malim sredinama. Oni praktički cijelu godinu žive sa ljudima u praktički u susjedstvu, svaki dan se sreću i sad on mora doći njemu izdati neko rješenje o nekakvoj, o nekom prekršaju. Ali gledajte to mora biti neka granica, on mora kroz kroz edukaciju mora svojim radom i svojim ponašanjem doći do toga da ljudima tim koji jesu i ne pada im napamet da krše zakon. Pogotovo gdje moramo veliki fokus staviti, mi smo danas puno pričali o građevini, ali preveliki fokus moramo staviti na poljoprivredu, na ekološku poljoprivredu, na sustav kontrole hrane i na sustav hrane za ishranu životinja. Prema tome, ono što očekujemo od Državnog inspektorata da stvarno se ekipira, da se zaposle novi ljudi i da se ti ljudi bolje platu, da budu zadovoljni onda će sigurno i oni svoj posao bolje obnašati. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala, ostanite, gospodin Miletić prva replika. Poštovani kolega kako vi mislite da Državni inspektorat može riješiti, ja ću govoriti o Istri u svojoj pojedinačnoj raspravi o bespravnoj gradnji i tu ću evo moliti i glavnog državnog inspektora da isto nam približi situaciju tamo kada je Istra PR-ovski predstavljaju da je bajka neka, a na terenu je kaos od bespravne gradnje, kaos. Dakle, prenamjene vrlo vjerojatno protuzakonite zemljišta iz zelenog u građevinsko, građevinsko zeleno, znači kaos totalni. Bespravne vile s bazenima. Kako vi mislite da Državni inspektorat treba u tom slučaju reagirati i što mislite da se može napraviti po tom pitanju konkretno evo u Istri? Hvala. Pa mislim prije svega da je tu država zakazala 30 godina i da tu Državni inspektorat ništa ne može napraviti. Kroz svoju pojedinačnu raspravu sam rekao da Državni inspektorat ima napisanih 3.000 rješenja o uklanjanju građevinskih objekata. Ljudi nisu krivi, ako nemaš dovoljno inspektora, ako nemaš dovoljno vozila, ako nemaš dovoljno operative to se ne može napraviti. Ali tu nije čak sam kriv Državni inspektorat, tu je kriva hrvatska država nebitno koja vlada bila na vlasti, pa sjećate se prije 25 godina mom kumu su u Rogoznici srušili, srušili kuću. kuća, a ima ih 700 na Jadranu koje su, koje su praktički bespravno napravljene. Njima su srušili kuću i oni dan danas su novu kuću sagradili na toj istoj staroj kući. Prema tome to je boljka hrvatske države i ja ne vidim jednostavno načina na koji će se to. Pa zamislite tih 3.000, pa da sad krenu, krenu to radit kad će to napraviti, a vidite šta nam se s potresom dogodilo i kako ide obnova Banije s tim da su novci na računu, a šta bi bili da, da nemamo novaca. **Radin, Furio (Nezavisni)** Gospođa Nađ. mislite li da bi zapravo nedostatak administrativnih kapaciteta u Državnom inspektoratu se riješilo novim Zakonom o plaćama u državnoj službi koji se paca već u ladicama ne samo u SDP-ovskoj vladi nego i ovoj Vladi jer ne znam zbog čega se ne donese da bi se zapravo nagradili oni koji su stručni, koji rade kvalitetno, koji rade složene poslove i koji rade vrlo opasne poslove kao što je građevinska inspekcija jer znam i po kolegicama i po kolegama koji su radili u građevinskoj inspekciji i koji rade

ljudima, službenicima i inspektorima u Državnom inspektoratu to je jedna stvar. I druga je stvar te plaće moraju biti stvarno adekvatne tom specifičnom poslu koji inspektori obavljaju. Pa ne može jedan građevinski inspektor za 7,5 tisuća kuna plaće udarit na nekog poduzetnika koji možda ima u bilanci 300 miliona eura prometa ili 30 miliona eura neto dobiti nakon oporezivanja. To su jako, jako teške stvari pogotovo u manjim sredinama. Država tu nije, tu nije zaštita inspektorima nego nažalost kroz sudove znamo, znamo kako stvari mogu otići. S tim da dvije stavke u zapisniku koje možda promaknu ili eksplicite skroz navedene mogu donijeti sudsku odluku koja će bit suprotna onome što je u biti zakonska regulativa. Irena (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, ove izmjene i dopune zakona neće riješiti brojne probleme ukoliko se ne uspostave i drugi potrebni mehanizmi i preduvjeti, a među njima je izuzetno važno osigurati kvalitetno provođenje inspekcijskog nadzora. Opravdano se postavlja pitanje tko će i kako će se osigurati provedba zakona budući se pratećim obrazloženjima i opisima stanja vezanim uz predloženi zakon to pitanje neopravdano zaobilazi, kao i osiguranje dodatnih potrebnih i dostatnih sredstava za provođenje ovog Zakona. Nikša (Socijaldemokrati)** Pa ono, prije svega što i jesam komunicirao da Državni inspektorat od svih mora dobiti punu podršku da se ekipiraju, da se izbore za veće plaće, da se naprave uvjeti rada i da se točno vidi po predmetima koliko inspektora treba. Pa neka to budu inspektori na 5 godina ili nek budu na 10 godina, možda neće ni ta bespravna gradnja, ja se nadam da neće, uvjeren sam da neće više ići, ali da se riješu ti predmeti, jedino kako možeš motivirati ljude u današnje vrijeme da uđu u državnu službu i da budu inspektori, da imaju dobru atmosferu na poslu, da oni čuju i osluhnu da se tamo radu dobre stvari i da budu dobro plaćeni, a sad, ne mogu raditi svoj posao, zato što ne žele

i provodi kontrolu prehrambenih proizvoda koji ulaze, prije svega voća i povrća koji ulaze u Hrvatske, a samim time na tržište EU. Dakle znamo da su ta uzorkovanja možda i pre, pre, premalo učestalo upravo zbog nedostatka dovoljnog broja kvalificiranih Kako vi komentirate da u cilju zaštite domaće proizvodnje kako bi se zaštitili domaći potrošači u, od, te poplave (Socijaldemokrati)** Pa evo isto kao što to radi Njemačka, kao što to radi Francuska, kao šta to radi Španjolska. Preslikajmo od razvijenih europskih zemalja kako oni štite svoje građane upravo od toga što ste vi rekli, voća, povrća, mesa, koje jednostavno nema kvalitetu da može biti na policama. To sigurno da nije lako kad pogledate koliko mi uvozimo hrane, pitanje je koliko bi inspektora trebalo da to sve skupa iskontrolira, ali to nije moj posao da sad jer nisam dovoljno u toj materiji da mogu reć koliko ih treba, ali netko tko vodi inspektorat, treba napraviti dobru analizu da vidi koliko treba inspektora da se pokriju granice koje imamo, pogotovo sad kad smo, kad smo u Schengenu i još imamo i više jer će sad protok ići brže i bez ikakve kontrole i to je posao koji se mora sustavno raditi, ali mislim da bi to trebao biti primarni posao, zato što je to ono što sam naglasio u pojedinačnoj raspravi, kvaliteta hranu koju naše građanke i građani svaki dan konzumiraju i mislim da se tu treba dati veliki fokus na to i da tu treba Državni inspektorat .../Upadica: Hvala./... dobiti otvorene ruke što se tiče svega. Hvala lijepo. Kolega Vukas, ja mislim da se vi u krivoj kapelici molite iz jednostavnog razloga što ste u svojoj pojedinačnoj raspravi rekli da evo, uloga je da kažemo, da ukažemo i da se nadate da će vladajući ipak nas malo poslušati i nešto od toga prihvatiti. Vladajući nas čak i ne slušaju, čak ono, na jedno uho uđe, na drugo izađe van, a o tome da prihvate, ali dovoljno bi bilo da prihvate, ne moramo nitko od nas dobiti spomenicu zasluga za naroda, kaže, evo mi smo sad prihvatili, ali samo da čuju iz redova oporbe idu dobri prijedlozi. Išli su i prije, ići će i ubuduće, ali oni tvrdo sjede na ušima i ako oporba nešto kaže, jer često vrijeme imam, nekad imam osjećaj, bilo bi dobro da kažem nešto suprotno pa možda ako kažem nešto suprotno bi se nešto prihvatilo. Dakle, mi ovdje kad govorimo o radu i inspektorata, naravno govorimo o puno šire od ovog samog zakona, jer da smo se referirali na ovaj Zakon, već bi rasprava pred jedno sat vremena bila gotova, ali radi, o radu Inspektorata govorimo vrlo, puno šire

da baš kažem ono kontra, ne bi li napravili kontra, pa i sami znate i bili ste žustra u raspravi kad se donosio zakon o potresu i mislim da, obnovi nakon potresa, mislim da se tu praktički uvidjelo, samo što danas pričamo o Državnom inspektoratu, ali praktički, forma je ista. Prema tome, nije nama da mi kritiziramo tu da bi nekoga uvrijedili, da bi nekoga iskritizirali, nego stvarno da bi taj Državni inspektorat za što on i služi, mogao adekvatno obavljati i svoj posao, da bi mogao adekvatno obavljati svoj posao moraš imat ljude, moraš imat motivirane ljude, dobro educirane ljude i ti ljudi moraju biti dobro plaćeni. A sad, je li to tako, prosudit ćete sami kroz cjelokupni raspravu. Ja smatram da za 7,5 tisuća kuna građevinski inspektor ne može adekvatno obavljati svoj posao. **Radin, Furio Hvala lijepo poštovani kolega, i sami ste istakli veliki problem je nedostatak kadrova, a ljudi koji rade u Inspektoratu su zaista potplaćeni za ono što se od njih očekuje. Međutim, ima i nekih primjera, evo, recimo, konkretno, kod mene u Međimurju, imam tu i nekakve i ovaj, rješenje Inspektorata gdje se ustvari inspektori napravili dobar posao, dakle bilo je u pitanju devastacija prirodnih resursa, sječa šuma koja je u vlasništvu države, dakle RH i sve su lijepo donijeli mišljenje, uputili to na uputili to na općinsko državno odvjetništvo i već, i naveli da se radi o nepoznatom počinitelju, a ustvari je počinitelj poznat. Dakle, je li tu možda izostaje koordinacije inspekcije šumarska inspekcija je dala svoje mišljenje, sad bi trebala i rudarska, dakle nedostatak koordinacije, nedostatak kadrova, možda sve nešto u rukavicama, zna se da je počinitelj poznat, hoće li to sve skupa se dugo razvlačiti po DORH-u, znači što bi još tu trebalo unaprijediti da svi skupa budemo sigurni da se ovakve stvari neće više događati, tim više što počinitelj kaže,

dio državnog odvjetništva, ali se slažem s vama da u puno slučajeva nepoznati počinitelj možda u kuloarima se zna tko je, al mislim da prije svega treba …/Govornik se ne razumije/…DORH neka radi svoj posao, policija neka radi svoj posao, a državni inspektori oni znaju svoj posao kako treba radit i ja vam kažem iz svog iskustva, stvarno sam imao puno tih inspekcijskih nadzora od inspekcije rada, od sanitarne inspekcije, poljoprivredne inspekcije, veterinarske inspekcije, ja ne mogu reć uvijek je to bio kvalitetan nadzor sa kvalitetnim inspektorom, sa sadržajnim zapisnikom, problem je što takvih ljudi je sve manje i manje i mi ne možemo u sustav dobiti dobrog i kvalitetnog čovjeka inspektora koji evo neki dan su dva inspektora bili i napadnuti za 7,5 tisuća kuna i tu vam je cijela priča. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin, gotovi ste sa replikama i sada je g. Miletić na redu,

glavni državni inspektore sa suradnicima, kolege vladajući i kolege iz oporbe. Želim govoriti o Istri jel je velik problem i molim ovdje pomoć državnog inspektorata. Inače za donošenje bilo kakve kaznene regulative glede bespravnog građenja nužno bi bilo da se ona primjenjuje retroaktivno i da se njome obuhvate i graditelji, ali i organizatori tako široke i sveprisutne pojave jer ona nije nastala ad hoc na temelju ne znam stvari nekog pojedinca nego je stvar promišljene politike i minuciozne organizacije. To je naročito slučaj baš u Istri i zato mi je drago da ste ovdje glavni državni inspektore, točno se znalo gdje se gradi, tko gradi, da se ništa nije poduzimalo glede ilegalne gradnje, da će s ilegalnim zgradama bit omogućen pristup svim komunalijama unatoč flagrantnim nezakonitostima, dakle potpuno protuzakonito i da će se čak izgraditi i planirati komunalna infrastruktura. Lokalna politička vlast to je ne samo tolerirala nego i organizirala očekujući kakav novi val, znate kako to ono legalizacije je li, pa ćemo onda, pošemerit ćemo sve što treba i to nije nikakva tajna. Bez suradnje lokalne vlasti to je nemoguće, pogotovo u Istri gdje su JLS tako omalene da svi ne samo da poznaju sve nego znaju i što rade, pa čak i njihovu intimu i onda odjednom se pojavljuje tvrdnja nitko ništa nije znao, to je nevjerojatno u Hrvatskoj, dakle kad god su prsti u pekmezu nitko ništa ne zna i Istra je tu najbolji primjer. Zapitamo li se gdje su u Istri područja s najvećim obujmom najdestruktivnijom ilegalnom gradnjom? Molim vas očitovanje ovdje državni inspektore. Sve odreda je riječ o općinama i gradovima u kojima je IDS do unazad 2.g. imao ili još uvijek ima lokalnu vlast, Pula, njezina okolica, Vodnjan, Južno područje Labinštine, Rovinj, Poreč, Novigrad. Kako to da divlja gradnja u Istri nije nicala u ne IDS-ovim gradovima i općinama kao npr. Balama, kako nije izniknulo u Motovunu u posljednje cijelo 10-ljeće ili u Svetom Petru u šumi? Kako su se Bale uspjele održati okružene Vodnjanom i Rovinjom gdje je ilegalna gradnja gotovo svakodnevica i cvate do neslućenih razmjera? Kako je to moguće da na 10 km imamo potpuno različite situacije? Odgovor je u Istri samo jedan, IDS ili IDEES da budemo posve jasniji. U Balama nota bene IDS nije na vlasti. Dakle pokazuje se snažna i direktna korelacija. Gdje god je IDS bio duže na vlasti i što je ta lokalna vlast bila stabilnija kroz duže vrijeme ilegalna gradnja više je uzela maha. Postavljam pitanje glavnom državnom inspektoru, kada i gdje je krenuo val razotkrivanja ilegalne gradnje? Odgovor je unazad 2.g. kada je IDS teško poražen na lokalnim izborima i to najprije baš u lokalnim jedinicama gdje je IDS izgubio vlast. Na prvom mjestu do izražaja je došla ilegalna gradnja u jednoj od najjačih IDS-ovih utvrda Vodnjanu i čitavom potezu Vodnjanštine prema Brijunima. Pravo pitanje glavni državni inspektore, zašto se je baš tu počelo razotkrivati nakon što je vlast u Vodnjanu preuzela nezavisna opcija? IDS dobro zna da se kaznena regulativa primjenjuje od trenutka donošenja na buduće situacije, pa je čitava ova IDS-ova inicijativa zapravo jedna travestija koju samo možemo promatrati pod snažnim dojmom njezine nadrealnosti i nekog samootkrivenja. Ilegalna gradnja je nepovratno ruinirala najljepše dijelove naše Istre, uništila je prostor koji je nepovratni resurs i sada IDS predlaže regulativu koja bi djelovala samo za ubuduće. Baš se u tome nadzire kvarna i neiskrena namjera i zapravo pravi cilj takvog prijedloga legalizacija postojećeg stanja. Pa to je kao da me sad vi lupate glavni državni inspektore po glavi i onda mi kažete al neću vas više nikad lupat od sutra, a prebili ste me, pa odgovaraj za to što si mi napravio, odgovaraj za to što si mi napravio. I pitanje vama, što vi kao država ovdje u ovom slučaju glavni državni inspektor možete napraviti? I u tom smislu IDS s razlogom zazire od države jer država je ipak impersonalna i to može biti ako trenutno možda čak i negdje i nije i snažno naglašava da se sve treba rješavati u lokalnim okvirima, u lokalnim okvirima, posebno u Istri gdje su lokalne jedinice vrlo male moguć je lokalni mutež, lokalne ucjene, lokalni dilovi dok država koja je ipak kudikamo objektivnija na tako nešto ne obrati svoju pažnju, molim vas vašu reakciju na ovo, hvala. Hvala, samo nemojte, eee nemojte ako želite odgovoriti na repliku ostanite, a državni inspektor sigurno vas neće lupnut po glavi, to budite uvjereni. Gđa. Nađ, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega Miletiću, vi očito znate za neke ilegalne, ne samo za neke nego većinu ilegalnih objekata u Istri. Sad me zanima, dakle mi kao građani smo dužni i prijaviti inspektoratu ilegalnu gradnju, kolko ste vi konkretno podnijeli prijava državnom inspektoratu i kolko vam je inspektorat odgovorio odnosno nije vam odgovorio? To me zanima, hvala Hvala vam. Budući da smo čuli danas kako nam nedostaje preko 6 stotina državnih inspektora, a ja izrazito, ja sam patriotski orijentiran prema svojoj državi, ja sam domoljub, izraziti domoljub, ja sam u HS 11 puta govorio o ilegalnoj gradnji, tako i u Istri kao saborski zastupnik s ovog mjesta s govornice i osobno, dakle javno ovdje govorio i Državnom inspektoratu i nadležnim ministrima. I mislim da je to itekako u tom slučaju dovoljan od mene input kao saborskog zastupnika. Mediji su sve prenosili. I ukoliko vidimo da se u neko kraće vrijeme ništa ne napravi ja ću napravit kao i što sam napravio sa pustim otokom Zmanom, gdje sam vilu sa bazenom i popratnim bungalovima podigao kaznenu prijavu. Ali dakle mislim da moramo sve napraviti kao i zastupnici, a ako vidimo da se ne rješava onda posegnemo i za ovim. Evo ja baš vjerujem da će se Državni inspektorat snažno uključiti ovdje na području Istre. Hvala. Gospodin Andrija Mikulić sada će pet minuta govoriti u ime predlagatelja. Izvolite. **Mikulić, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici. Pa evo uvaženi zastupniče Miletić drago mi je da ste otvorili ovu temu. Mi smo se jako i žestoko uključili i nećemo stati bez obzira na prijetnje i sve ono što se događa ljudima na terenu. Ali dozvolite mi samo kratko, evo ovdje dakle jutros sam djelomično o tome govorio 3800 prijava smo dobili u zadnje tri i pol godine samo za područje Istarske županije. 2500 gotovo se odnosilo na nezakonitu gradnju. Ono što su inspektori Državnog inspektorata obavili to je da su odradili 1650 nadzora, donijeli 1500 rješenja. Ali ključ je što je uklonjeno malo više od 130 objekata. Na području Istre 130, na području cijele Republike Hrvatske 934 i to su sve nelegalni objekti. Ono što je bitno, što sam govorio i jutros nije, mi ne možemo doći i reći nelegalan je objekt jer po zakonskim pretpostavkama moramo zapisnik, pa očitovanje stranki ima neki rok, pa nakon toga idemo sa rješenjem, damo mogućnost ako je u zaštićenom području 15 dana da ukloni investitor sam. Ako je van tog područja, ako je unutar područja koje nije zaštićeno onda 90 do 120 dana mu dajemo rok. Nakon toga idemo sa tri novčane kazne i tek onda možemo ići uklanjati kao država putem trećih osoba. Na području Rovinja, ali prije svega želim reći da smo čuli vaše rasprave koje su bile ne danas nego prethodno i po planu koji mi radimo mi smo i temeljem toga, jer i ta riječ nam je bitna, dakle saborskog zastupnika i ljudi koji su dužni prijavljivati mi smo napravili planove i uz sve one analize koje imamo i radili smo krenuli i u tu akciju. Na području Rovinja je bila akcija u lipnju 2022., 47 lokacija, 44 rješenja o o zabrani i zatvaranje gradilišta. U 22 smo došli do kraja. U ova 22 još postupak u tijeku. Ali ono što se ovog trena odvija od 13. veljače, dakle to je da na području grada Vodnjana područje Mandriola i Betige i općina Bale imamo 98 lokacija. Ovog trena ja mislim da su s jučerašnjim danom je gotovo 50 gradilišta zatvoreno, a ovih 98 bi trebalo biti kroz nekoliko dana do kraja. Dakle, to su sve elementi i ono što smo utvrdili za uklanjanje tih objekata. Na području općine Medulin područje Ševe imamo 13 lokacija gdje kroz 2 ili 3 dana će biti sva rješenja gotova za uklanjanje objekata. Ono što je za sada što se zna, što je privedeno kraju javni pozivi su išli, dakle odabiremo trgovačka društva koja su za to registrirana i osposobljena za uklanjanje idu tri zgrade na području Umaga, 6 zgrada na području Pule općina Ližnjan i 5 zgrada na području Rovinja, zgrada dakle na ukupno 14 objekata. Moram vam reći da u zadnjoj ovoj akciji koju smo sada imali gdje sam i ja bio na terenu sa ljudima zato što mislim da je moje mjesto na terenu među tim ljudima i dat ljudima podršku, jer to nije jednostavan rad, nego težak, naporan i iscrpljujući i dok god budem mogao ja ću ići na teren neću sjediti u kabinetu. Dakle, mi imamo osposobljene ljude koji upravljaju dronovima. Moram reći da smo 800, 900 metara od ove lokacije ispod Vodnjana vidjeli poziciju 130 parcela po 400 kvadrata isparcelirano u području koje nije građevinsko. Evo to su ti prvi preduvjeti za ovo što nas čeka sutra, a onda je to uklanjanje. Znate kako to ide, kamp kućica, mobilna kućica, pa onda nek' mi netko spoji vodu, pa kad mu spoji vodu već smo ušli u neku fazu, a veliki dio toga komunalni redari po ovlastima zakona koje je ovaj Hrvatski parlament donio mogu izdavati rješenja i zaustavljati taj dio gradnje. Evo hvala lijepo. replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine Mikuliću evo imam jedan konkretan primjer, dijelom sam se dotakla kad sam kolegi Vukasu govorila. dolazim iz Međimurja pa mi je ustupljeno rješenje koje su po podnesenoj prijavi građana Inspektoratu, Inspektorat je odgovorio. Naime, radi se o eksploatacijskom polju Cirkovljan gdje je bila nezakonita sječa šuma. I zaista je inspektor napisao da su utvrđene osnovane sumnje o počinjenju kaznenog djela. To je sve upućeno općinskom državnom odvjetništvu, prijava po nepoznatom počinitelju. Međutim, po onome što su građani rekli zna se počinitelj, tako da je ipak poznat, mada tu piše nepoznat. I malo su tu nedoumice oko ovih granica tog područja jel' je u ingerenciji Republike Hrvatske, odnosno vlasništvu Republike Hrvatske ili nije. E i onda je rečeno da bi se tu trebala uključiti

Hvala lijepo uvažena zastupnice. Pa evo to je jedan od razloga zašto se centralizirala inspekcija. Znači kolege međusobno moraju komunicirati i vidjeti tko ima do koje granice neku ingerenciju. Što se ovog konkretno tiče, ja ću vas zamoliti da mi date taj zapisnik i ovo što imate pa ćemo pogledati i vidjeti da li je učinjeno sve što je trebalo biti. Ne mogu vam sada reći. Ja osobno mislim da je i nadam se da je. Ali evo tu je moj pomoćnik za taj resor. Odmah ćemo to prekontrolirati, vidjeti i ja ću vam odmah vratiti informaciju. Hvala vam na tome. prije svega hvala što ste odgovorili i dali ove podatke na kojima sam stvarno inzistirala, znači na koji način se nadziru platforme odnosno agregatori koji zapošljavaju na crno radnike. Ali pazite, ukoliko je to pak točno što ste vi rekli, a sigurna sam da je da ste proveli 92 nadzora, 64 prekršaja i izrekli samo 5 upravnih mjera onda nam to pak govori da nema nikakve zaštite za te radnike. Razumijete? Jer 5 upravnih mjera, pazite upravne mjere nisu niti kazne. Jel' tako? Upravne mjere su opomene ako sam ja u pravu. Ok, znači kazne su. Dobro i to je bolje. Ali 5 kazni znači to je apsolutno nedovoljno, pa znači svi znamo to su vam deseci ljudi. Mislim svaki taj agregator

Znači to nije opomena i ovaj dio zakonodavstva ne poznaje opomenu u ovom segmentu. Dakle oni idu odmah sa mjerama. Što se tiče radnopravnih statusa mi ćemo i dalje njih nadzirati. To nije apsolutno nikakav problem. Ali možemo postupati samo tamo gdje u nadzoru utvrdimo određene činjenice temeljem kojih možemo postupati. Ne možemo ništa iznad toga. I dobro sam vas čuo, vezano je za financije ovo što ste rekli u trećoj rečeni da je netko izgovorio, što se tiče ovoga kada netko isplaćuje nekome plaću na crno to je pitanje onda Ministarstva financija, Porezne uprave. Što se tiče isplatnih lista ovo to je kod nas i ravnopravni statusi. Ja vas molim ako imate bilo kakvu informaciju tog tipa dostavite nam i mi ćemo sve nadzore obaviti sigurno i izvijestit ćemo vas o tome. **Radin, Furio Hvala poštovani predsjedavajući, državni inspektore. Vezano upravo za Inspektorat i zaštitu na radu i radnopravnog statusa, ali posebno sa ovim osvrtom na sve veću prisutnost stranih radnika u Hrvatskoj. Znamo da ih je velik broj zapravo i u građevini, da je tu najviše nedostataka radnika bilo pa kakva su sada iskustva Inspektorata? Koliko je bilo tu mjera različitih nadzora i kakve su utvrđene nepravilnosti bile po pitanju i zapošljavanju stranih radnika, ali osnovnih propisa zaštite na radu? Evo posebno i s tim osvrtom na građevinu i znamo da je velik zaista nedostatak radne

u Republici Hrvatskoj. Od toga otprilike 600 domaćih ljudi i 600 stranaca. Što se tiče građevine možemo reći da je ona vrlo, vrlo zahtjevna grana i u segmentu radnopravnog statusa, ali na žalost i u segmentu povreda na radu. Tu smo primijetili jednu određenu pojavu oko smrtnih povreda da nam strahovito prednjači smrtne povrede u području građevine. Sada ćemo tu, ušli smo u analize da vidimo da li je pitanje legislative ili je pitanje poslodavca koji možda nije iz legislative koristio sve u smislu zaštite tog dijela. Nemate više replika. Hvala lijepa. Gospođa Danica Baričević nastavlja sa pojedinačnim raspravama. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče, uvaženi glavni državni inspektore. Evo nastavljamo s raspravom o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu. I izmjene i dopune ovog važećeg Zakona su prvenstveno potrebne iz razloga usklađivanja odredbi zakona s posebnim propisima koji su naknadno doneseni, a cilj je postići daljnje poboljšanje u djelovanju Državnog inspektorata. Upravo iz razloga racionalizacije Prijedlog zakona predviđa spajanje određenih inspekcija, pa se tako poslovi inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama pripajaju poslovima sanitarne inspekcije. Poslovi energetske inspekcije u području naftnog rudarstva pripajaju se rudarskoj inspekciji, a poslovi energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva pripajaju se inspekciji opreme pod tlakom. U posljednjih par godina povećao se broj kupnji putem interneta i zato pozdravljam novinu da se tržišnim inspektorima prošire ovlasti za pribavljanje proizvoda koji se prodaju na daljinu, a što uključuje i tajne kupnje pod tajnim identitetom. Na sjednici Odbora za gospodarstvo imali smo prilike čuti da je veći broj radnih mjesta u Državnom inspektoratu upražnjeno, a potreba za radnicima svakako postoji i planira se u naredno vrijeme raspisati natječaj za zapošljavanje novih radnika. Zbog toga je i jasna potreba za izmjenom uvjeta za obavljanje poslova određenih inspekcija, a što je ovim Prijedlogom zakona i propisano. Čuli smo i da Državni inspektorat ima dobru suradnju s turističkim zajednicama vezanu uz prijavu i odjavu boravka turista i naplatu turističke pristojbe, a inspektori Državnog inspektorata daju ključan doprinos na uvođenju reda u sustav prijave gostiju i suzbijanju svih oblika rada na crno. Iznajmljivači na crno ili oni koji izbjegavaju prijavljivanje gostiju opstruiraju razvoj našeg turizma i uništavaju trud svih legalnih iznajmljivača. Cilj inspekcijskih nadzora je doprinijeti uspješnoj realizaciji sezone kao i zaštiti radnika koji rade u kuhinjama, praonicama rublja i ostalim objektima u kojima su povećani rizici za život i zdravlje radnika. I na kraju, ovim Prijedlogom zakona uređuju se novčane kazne u eurima. Zahvaljujem. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala i vama. Gospođa potpredsjednica Sabina, ne gospođa Antolić Vupora prije. Izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedavajući. Poštovane zastupnice i zastupnici, ovim predloženim izmjenama i dopunama Državnom inspektoratu širi se krug nadležnosti i njegov djelokrug općenito. Imam nekoliko primjedaba na sam zakon, a neke od tih primjedba dane su i na Odboru za poljoprivredu jer s obzirom da postoji povećani broj kontrola na granici kako bi se kontrolirala kvaliteta voća i povrća koje ulazi u našu državu, ali samim time i u EU gdje su drugačije propisane posebnosti vezane za pesticide koji se koriste u trećim zemljama iz kojih se uvozi i time što se zapravo nedovoljnim uzorkovanjem i nedovoljnom provođenjem kvalitete time ugrožava zdravlje potrošača, ne samo u Hrvatskoj nego i šire. Dakle, potrebno bi bilo puno više tih kontrola jer i sadašnje kontrole s obzirom da se vrlo često pronalazi štetne tvari u voću, povrću upućuju na to kako je tu potrebno učiniti puno više. Druga je primjedba koja je vrlo važna, a koju je sam glavni državni inspektor posebno naveo kao problematičnom je to što se, što kada se dogodi da Državni inspektorat utvrdi neku nesukladnost sa proizvodom nakon toga da bi se maknuo taj proizvod iz tržišta jednostavno se čeka rezultat druge analize. Međutim, do tog vremena druge analize jednostavno je proizvod izložen i kupci nisu upozoreni na to da je jednostavno proizvod u procesu posebnog nadzora, a mislim da je to vrlo lako riješiti na način da se jednostavno ako ništa drugo kupce obavijesti da se taj proizvod nalazi u postupku ponovne provjere. Time bi se i adekvatno potrošači i zaštitili i obavijestili o tom postupku. Sanitarni inspektori koji su vrlo opterećeni dio službe proveli su 15.500 nadzora, od toga 7.500 u području hrane i to u više od 5.300 nadziranih objekata došlo je pod njihov nadzor i u 22,8% utvrđene su nepravilnosti. To je jedan podatak koji se odnosi da su oni koji su bili kontrolirani imali najviše nepravilnosti u području neimanje sanitarnih knjižica, higijenskih minimuma, higijensko stanje objekata i kod implementacije i provedbe HACCP sustava kao i neprovođenja internih planova. Dakle, to je isto tako podatak za sebe. Kod sanitarnih inspektora znamo da se zapravo lome koplja i kod samih tržišnih uvjeta čim smo kvalitetniji, čim smo bolji, čim ima manje nepravilnosti u području sanitarne inspekcije znamo da ćemo biti i konkurentniji na tržištu. Dakle, kod toga je važno da onda se nudi sva vrsta pomoći od edukacija do viših plaća, do većeg broja sanitarnih inspektora. Drugo područje koje je problematično je da se kod uzorkovanih nalaza vina više od 50% nalazi u nesukladju sa onim što se propisuje. Isto su veliki postoci kod bućinog ulja, kod maslinovog ulja i u kontroli meda, dakle skoro 50% tih proizvoda nije sukladno svim pravilnicima koji se propisuje kvaliteta proizvoda. Time se zapravo pokazuje kako ta hrana koja je dostupna hrvatskim potrošačima mora biti češće nadzirana te primjereno se kažnjavati oni koji su u prekršaju kod prodaje tih proizvoda.

lijepa. Gospođa Orešković. je govorila većina zastupnika danas. Dakle, fokusirali smo se na inspekcijske kontrole pojedinačnih slučajeva na nižim razinama, pa evo koristim i ovu repliku kako bih ukazala da je osim preopterećenosti inspekcijske službe koja ima premali broj djelatnika, najveći problem u sustavu nedostatak kontrole što zapravo inspekcija kontrolira, a što zaobilazi. I onaj utjecaj politike koji dolazi sa najviše pozicionirane razine, a to je glavni državni inspektor kojeg ne samo da bira i postavlja Vlada nego ga bira i postavlja po svom stranačkom ključu. I smatram da je upravo to najveća slabost i ovog zakona i sustava koji je postavljen tako kako je jer u konačnici naši građani to doživljavaju na način da

nije ovdje dovoljno apsolvirana. To je, to su udruge za zaštitu potrošača koje su apsolutno gurnute sa strane, a one bi mogle činiti jedan važni dio zaštite potrošača i biti od koristi tržišnim inspektorima. Dakle, Ministarstvo gospodarstva posve je udruge za zaštitu potrošača maknulo iz sustavnog financiranja i tajni kupci koji su bitni za zaštitu potrošača i koji su u konačnici vrlo važno za dobro funkcioniranje tržišnog inspektorata, jer će imati manje inspektori posla ukoliko će oni obaviti svoj dio posla. Dakle te udruge na žalost nisu dovoljno financirane. Hvala. Imate još jednu repliku. Gospođa Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice, evo baš sam tu malo surfala i nađem od 10. siječnja popis, podugački popis Državnog inspektorata koje su sve namirnice i proizvodi povučeni sa polica u trgovinama u Republici Hrvatskoj: od sastojaka etilenog …, aluminija, sulfita, frotoksina, komadića metala, neispravnih deklaracija zbog prevelikog sadržaja soje, glutena itd. Znači to je sve bilo ono što je Državni inspektorat našao u svojim analizama. Međutim, pitanje je koliko smo mi toga pojeli prije nego to sve skupa dođe kao informacija do potrošača? Čak sam se iznenadila da je evo jedna tvrtka kod nas sama povukla jedan proizvod kao mjeru opreza. Činjenica je da ima premalo inspektora i da bi sigurno trebalo više kadrova kako bi mi svi skupa bili sigurniji u ono što jedemo, što konzumiramo. Ali možda bi trebalo osvijestiti i same distributere, pa i proizvođače i kod nas da budu senzibiliziraniji na ono da ne prodaju proizvode koji bi mogli štetiti svima nama, pogotovo djeci? Kakav je vaš komentar? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. koji su to proizvodi koji se povlače. Dakle, na žalost nemamo praksu da se to uvijek objavljuje u središnjim dnevnicima. Tek ponekad kada se radi stvarno o velikoj aferi, o velikom proizvodu koji se češće koristi tada se to nađe. Međutim, bilo bi dobro da doista u središnjim informativnim emisijama mi imamo jedan dio vremena posvećen tome koji su ti proizvodi štetni za zdravlje i koji su se povukli iz polica odnosno kako bi zaštitili naše potrošače oko toga. Sama emisija „Potrošački kod“ koja je hvale vrijedna ona nije dovoljna da bi se potrošači adekvatno informirali. **Radin, Furio (Nezavisni)** I posljednja replika potpredsjednica Glasovac. Poštovana kolegice Antolić Vupora mislim da ste dobro detektirali jedan od ključnih problema, a to su vrlo ozbiljne prevare naših građana, potrošača koji na svakom koraku se varaju bilo kvalitetom proizvoda, bilo lažnim deklaracijama, bilo u posljednje vrijeme pogotovo kada govorimo o ovom porastu cijena količinama koje se zapravo u bitnome smanjuju ili ne odgovaraju onima koje su prikazane u samim trgovačkim lancima i hvale je vrijedno uz ovaj posao koji rade Državni inspektorat, jednako tako u tu cijelu priču uključiti udruge potrošača. Kamo sreće da smo udruge potrošača i uključili u godinu dana prije ulaska u euro zonu kao i neke druge zemlje, pa bismo mogli i jednostavnije kontrolirati cijene i opet zaštititi naše potrošače. Moje pitanje vama glasi, zašto smatrate da država toliko loše, slabo i gotovo nikako ne surađuje sa udrugama potrošača, ne financira i suportira njihov rad da im budu produžena ruka u zaštiti potrošača? **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Dakle, da bi bio tajni kupac moraš pročitati ne samo što piše na deklaraciji, nego sve oko proizvoda. Dakle, to je jedan izuzetno težak posao koji su dakle udruge dobile u zadatak dobivajući projekte koji su stvarno ispod svake razine. Neću sada navoditi iznos, ali iznosi su doista premali da bi se sustavno vodilo računa o tako važnim potrošačkom košaricom koju zapravo svi trošimo svaki dan. Dakle, tajni kupac mora zapravo obaviti posao koji bi trebala obaviti država, a pri tome nije plaća niti kao civilno društvo. To je ispod razine svakog dostojanstva i sama se pitam, čemu je tome tako, u čijem je to interesu. **Radin, Furio (Nezavisni)** Nemate više replika. Sada je na redu gospođa Sabina Glasovac, potpredsjednica. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani glavni državni inspektore sa suradnicima, kolegice i kolege, Evo uskoro će biti 4 godine od kada je gospodin Andrija Mikulić postao glavni državni inspektor. Imamo sada taj glavni Državni inspektorat koji imali smo čuti i u obraćanju samog državnog inspektora da je to bila jedna velika reforma i da taj zahvat smo trebali napraviti puno prije. I u ovom Zakonu između ostalog u članku 33. mijenja se članak 49. gdje se govori o potrebnim kvalifikacijama za obavljanje posla višeg građevinskog inspektora ili građevinskog inspektora, pa ću ja jedan dio svoje rasprave posvetiti upravo tom jednom važnom dijelu sustava inspekcija koji nije bio sastavni dio nazovimo to ovog krovnog inspektorata, nego je pridružen upravo oformljavanjem Glavnog državnog inspektorata i to je jedan od onih inspektorata koji je najviše oslabljen u ove gotovo 4 godine. Svjesno ili nesvjesno ja ne znam koji su motivi, ali je činjenica je kada govorimo o broju zaposlenih i usporedimo početak 2019. godine do studenog 2022. godine broj građevinskih inspektora na području Republike Hrvatske smanjen je za 40%. Ne samo to. Onog trenutka kada je građevinska inspekcija priključena Glavnom državnom inspektoratu njihovi koeficijenti su smanjeni za 20%. Ne samo to. Prosjek godina u 70% postojećih građevinskih inspektora je 56+ što znamo kada govorimo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti koliko zapravo nam je alarmantno stanje da za 5 godina 500 tisuća hrvatskih građana ostat će bez primarne zdravstvene zaštite. Slična priča je i ovdje, znači „selo gori, a papa se češlja“. Mi govorimo o unapređivanju usluge u ovom konkretnom slučaju o zaštiti prostora, a borimo se na način da od početka vi kad ste stigli na čelo Inspektorata do proljeća 2022. godine niste raspisali niti jedan natječaj za građevinske inspektore. A kada ste ih počeli raspisivati krajem prošle godine raspisali ste dva, e onda to je točno javljali su nam se ljudi. Ali kada ste im pokazali kolika im je plaća nisu htjeli raditi. Treće, Državni inspektora odnosno građevinska inspekcija involvirana je i na poslovima, radi i na poslovima vezanim uz obnovu ali radi za 30% manje koeficijente u odnosu na službenike u Ministarstvu, u Središnjem uredu za obnovu i Fondu za obnovu. Znači mi smo zakonom kojeg smo donijeli 2021. godine ujednačili koeficijente svih službenika u ova tri bez obzira što sad smo zakonom to sve stavili pod jedan krov, ujednačili smo sve te koeficijente ali građevinske inspektore smo ostavili sa strane uz ove 20% u početku smanjene koeficijente da rade ovaj isti posao: izdaju rješenja, izlaze na teren, uklanjaju zgrade nastale u oštećenju u potresu koje su opasne po život i zdravlja da rade za 30% manje manje koeficijente i to je put koji je apsolutno put gdje ne vidi se svjetlo na kraju tunela. A zašto se vi za svoje ljude ne borite, nego kada se izjednačavaju ovi koeficijenti 2021. godine kada govorimo o obnovi samo u tom slučaju vi još inzistirate na tome da oni budu isključeni iz jednakog tretmana? Meni to nije jasno, a nije ni zaposlenicima i građevinskim inspektorima čiji sam evo sada recimo u ovom slučaju recimo glasnogovornik ili zastupnik kao saborska zastupnica. I još jedna stvar. Vi ste se 2020. godine pridružili velikoj EU kampanji protiv neprijavljenog rada, točnije 24. 09. to je objavljeno u svim medijima s ciljem zaštite radnika od negativnih utjecaja neprijavljenog rada i tu su se provodili sada, rekli ste da ste provodili inspekcijske nadzore u sektorima građevinarstva, ugostiteljstva i prijevoza. Od 170 nadzora, utvrđeno je 14 nepravilnosti. Žao mi je što se više ne bavite područjem trgovine i što smatrate da ćete kroz Zakon o zabrani rada nedjeljom nešto napraviti, a prava koja se krše tih radnica ne samo nedjeljom, nego i subotom, petkom, svetkom, blagdanima kada govorimo o neprijavljenom radu, o sada možemo, nemam vremena žao moje pitanje za vas ide danas više na temu cijena. Dakle, sam premijer je najavio u onim svojim izlaganjima, monomentalnim okupljanjima odmah poslije nove godine kada je krenuo spašavati građane od raste cijena da nakon inspekcijskih nadzora očekuje da će se cijene vratiti na stanje od 31. 12. 2022. godine bez obzira što je glavni državni inspektor rekao da oni s tim nemaju ništa, pa onda su svejedno išli k premijeru pa su svejedno sudjelovali u tome pa usudio bih se reći građani danas najbolje vide u igrokaze.

da se građane nije zaštitilo prilikom ulaska u euro zonu, što nikako ne znači da smo protiv ulaska Hrvatske u euro zonu čak i u ovom vremenu, ali smo mogli biti puno pametniji i koristiti arsenal koji nam je stajao na raspolaganju da zajedno sa udrugama potrošača kao Slovenci kontroliramo i uvedemo nekakav red od neopravdanog podizanja cijena pod krinkom ulaska u euro zonu, a ne da nakon 1. siječnja kada smo se otrijeznili, popili kavicu s Ursulom, sve ozareno dočekali Novu godinu a građani se probudili sa gorčinom u ustima, prijetili praznom puškom, a tu ulogu prazne puške je zapravo odigrao glavni državni inspektorat koji ide i kažnjava frizerku za 30 centi, a država ništa nije napravila da se tamo gdje se nisu povećanja 30 centi nego 40% koja su se počela događati u studenom, listopadu kao priprema za siječanj nije se napravilo ništa ni država, ni premijer, ni ovaj Inspektorat. i prezimenom)** Zahvaljujem predsjedavatelju. Zastupnice Glasovac evo vi ste zapravo na tragu onoga što bih ja htjela naglasiti u ovoj a to je da je ovako koncipiran i ovako osmišljen Državni inspektorat produžena ruka izvršne vlasti i kao takav više služi provedbi neke stranačke politike, nego što služi zaštiti građana i provedbi zakona. I sve dok se Državni inspektorat na tom vrhu drugačije ne restrukturira, drugačije ne dizajnira ni na ovim nižim razinama nećemo moći postići neku pravednost u smislu da se ne proganja neko u frizerskom salonu zbog par centi neusklađene cijene, a da se ne diraju veliki trgovački lanci i krupne poduzetničke ribe koje rade puno teže malverzacije. Dakle, stvar je politike, a ne provedbe. Sabina (SDP)** Apsolutno, ali čelnici institucija u većini hrvatskih institucija su ponosni da mogu služiti premijeru, ponosni. Oni to smatramo kao jedini smisao svoga postojanja. A kada smo već kod trgovina dobro da ste ovo spomenuli. Pa meni je drago da se Državni inspektorat bavi neopravdanim povećanjem cijena sada po nalogu ove sulude Vlade koja je propustila napraviti sve što je mogla, a nije ni u proračunu predvidjela mjere od 1. od 1. ožujka pa ćemo sada ponovno svjedočiti povećanju cijena i raditi interventne mjere jer evo neki se već prijete jučer da će uvozni proizvodi porasti za najmanje 10%. Međutim, ja bih voljela da se Državni inspektorat više bavi recimo ono što govore i što su javno istupili prije nove godine radnice Plodina u Rijeci kada se eklatantno krši Zakon o radu, što je u direktnoj nadležnosti Državnog inspektorata gdje se Državni inspektorat pravi da nije odavde. **Radin, Furio Zahvaljujem se. Poštovana kolegice, ako je ikada bilo razloga a bilo ih je mnoštvo, prvo, bespravna gradnja. Ali dodatni razlog da se ojača građevinska inspekcija u okviru DIRH-a bila je svakako potres. Naime građevinski inspektori imaju i bitnu ulogu i u uklanjanju zgrada porušenih potresom odnosno one koje su izgubile stabilnost i prijetnje su za javnu sigurnost. Kada smo nedavno na raspravi ovdje o Zakonu o obnovi i o tome govorili, govorili smo upravo o tome i mi smo dali i amandman u tom smislu da bi građevinski inspektori osim što ih treba ojačati i dati im naravno više ljudi i više sredstava za to, trebali proaktivno obilaziti teren, označavati zgrade za rušenje i nalagati rušenje zgrada kako bismo zapravo ubrzali uklanjanje zgrada koje već 3 godine imamo na području Grada Zagreba, a 2 godine na području Banije a koje su trebale davno biti uklonjene, pa evo, molim vas komentar. **Radin, Jedna od … prepreka obnovi osim ove nesposobnosti Vlade i da imamo najbolji zakon i sve novce ovoga svijeta će biti građevinska operativa općenito u načelu. Jer mi na neke stvari naprosto nećemo moći odgovoriti. Ali ovdje gdje možemo odgovoriti u ovom dijelu gdje sukno i škare su u našim rukama, u našim institucijama, gdje to nije neko tržište na koje možemo ili ne možemo utjecati unutar Hrvatske ili van nje tu mi ne radimo ništa. Evo u 8 mjeseci 2022. godine građevinski inspektorat je donio 180 rješenja i uklonio je preko 230 uništenih zgrada što po odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a dio po rješenjima o uklanjanju uništenih zgrada koje je donijela sama ta građevinska inspekcija. Ali ono što sam ja ovdje željela naglasiti, što se za te ljude taj posao su oni radili za 30% manji koeficijent od državnih službenika u Uredu za obnovu, stambeno ovaj što se drugi segmenti u karici obnove. **Radin, Furio Zahvaljujem. Poštovana kolegice Glasovac nemojte ovo shvatiti naravno osobno, ali kada slušam intonaciju vaše rasprave ona mi djeluje kao na način osobe koja je cijeli svoj život i profesionalni put provela u javnom sektoru. Ja ću vam reći recimo s pozicije predsjednika Odbora za gospodarstvo sve agencije i sve državne institucije, danas je to Državni inspektorat, ali neovisno o tome tko je traže više ljudi. Ja nisam sreo još niti jednu instituciju, agenciju državnu koja će doći i reći imam dovoljno ljudi. Svi traže još više zapošljavanja i još više ljudi. Evo s pozicije mene kao čovjeka … /ne razumije se/ … plaća, ova plaća je javna ovdje u Hrvatskom saboru. Ja vam moram reći da postoji na drugoj strani hrvatskog društvenog i gospodarskog života oni koji uplaćuju u ovaj državni proračun i da moramo kada govorimo o velikim zapošljavanjima u javnom sektoru prije svega misliti na njih. Ja nisam za to naravno da se ljudi ne zaposle, ali mislim da je od kvantitete bitnija kvaliteta, a onda i vertikalni i horizontalni razvoj tih ljudi i njihova stimulacija na plaće da budu motivirani raditi u javnoj i državnoj službi. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Odgovor. **Glasovac, Sabina (SDP)** Hvala vam na pitanju. Mene kada sam bila mala kad su me pitali kaj bi ti štel biti, onda bi ja rekla - profesorica i taj san sam ostvarila i ponosna sam na to što sam mogla raditi u javnom sektoru kao i brojni liječnici, medicinske sestre i svi oni koji brinu da taj sustav državni funkcionira i pruža kvalitetnu javnu uslugu. A zašto to sada govorim? Zato što ne shvatiti da možeš imati najbolju ideju ako je nema tko provesti se zapravo pokazuje koliko HDZ-e i ova Vlada to ne shvaćaju u sustavu zdravstva. Znači mi možemo upucavati ne znam kolike milijarde u zdravstva, ali ako mi nećemo imati liječnike, ako mi već sada vidimo kakva nam je dobna struktura liječnika kao i ovdje građevinskih inspektora i da ćemo, nećemo dobiti ljude za ove novce da nam rade a ovi koji su nam sada u sustavu ovih 80 otići će u mirovinu onda imamo ozbiljan problem. Čak nam ni naočale tu ne pomažu jer to se treba vidjeti ono i slijepac to, ispričavam se svim slijepim osobama, bi i vidio, osjetio. **Radin, Furio (Nezavisni)** Vrijeme. Hvala lijepo. Ja sam htio biti kondukter jer je imao

dvije moje sestrične su profesorice, pola moje obitelji radi u javnom sektoru. Uopće moja intencija nije išla u tom smjeru da obezvrijedim bilo koga tko radi u javnom sektoru, nego sam vam govorio iz kuta osobe koja je radila cijeli život u realnom sektoru da moramo biti obazrivi kada govorimo o velikoj širini zapošljavanja u javnom sektoru. Hvala vam lijepa. Hvala. Opomena jer … /ne razumije se/ … je bila replika. Gospođa Orešković ima svoju raspravu sada.

Dakle kada su institucije krivo osmišljene, krivo skrojene, krivo dizajnirane naprosto ne mogu ostvariti svrhu zbog koje postoje. Inspektorat bi trebao ostvariti jednakost u primjeni zakona, kontrolirati njihovu provedbu, sankcionirati prekršitelje, štititi na taj način građane. Ono što vide naši građani kao subjekti koje bi trebali štititi, a isto tako ono što vide oni koje se kontrolira to je velika selektivnost u pristupu. Vrlo često se to doživljava kao neravnopravna represija prema manjima i slabijima, a zaštita ili ignoriranje kontrole prema velikima i jačima. Ne treba se tome čuditi ako se pođe od činjenice, od konstatacije da je trenutni glavni državni inspektor nekada bio a možda još uvijek glavni stranački egzekutor. Dakle njegova povijest, njegov životopis, njegova uloga u HDZ-u i pozicija u HDZ-u ga čini osobom koja ne bi mogla biti na čelu jedne ovakve organizacije. Danas se o tome premalo govorilo u HS, a a zašto? Zato što smo se u međuvremenu navikli da sve ono što je nenormalno je naprosto postalo normalno i danas to više nitko ne dovodi u pitanje. E sada, ovo je tek prvo čitanje zakona, pa se u prvom čitanju ne podnose amandmane, a procesno amandmani se mogu podnijeti samo u odnosu na one odredbe koje se mijenjaju, pa sva sreća ovim predloženim izmjenama mijenja se definicija državnog inspektorata. Dakle prije smo državni inspektorat definirali kao državnu upravu organizaciju, sada će, pardon, kao središnji državni ured, a sada će nam to biti državna upravna organizacija. predložit ću da mi amandmanom državni inspektorat definiramo kao samostalno i neovisno državno tijelo, dakle samostalno neovisno državno tijelo, a ujedno da dodamo i uvjet da glavni državni inspektor ne može biti osoba koja je najmanje 5.g. prije podnošenja kandidature za izbor bila član neke političke stranke. Ali kako često i to postane samo formalnosti jer imamo puno ljudi koji stranci vire da ne kažem iz kojih dijelova tijela, nije niti ovaj uvjet u zakonu dovoljan, pa bi bilo dobro dodati i odredbu koja bi otprilike nagovijestila da se iz životopisa i poznatih okolnosti o kandidatu ne može zaključiti, nema saznanja o tome da bi ta osoba bila pristrana prema nekim političkim opcijama. Evo na taj način bismo institucionalno približili inspektorat svrsi koju bi inspektorat trebao svojim radom ostvariti. Nadalje, postoji još jedna vrlo problematična odredba ovog zakona, nitko je se dosada nije dotaknuo, srećom i ona se u predloženim izmjenama i dopunama mijenja. Dakle, pazite šta Hrvatska ima u svom sustavu, koja je to bolest i nakaradnost i nenormalnost u svim svojim segmentima. Glavni državni inspektor i ministar nadležan za obranu, pa zatim ministar nadležan za unutarnje poslove, tako je bilo i dosada, a sada dodajemo i ministra nadležnog za pravosuđe, dakle oni sa glavnim državnim inspektorom sklapaju sporazum i tim sporazumom uređuju poslove nadzora iz domene primjene ovog zakona koje će državni inspektorat obavljati za potrebe ministarstva nadležnog za obranu, ministarstva nadležnog za unutarnje poslove i ministarstva nadležnog za pravosuđe. Pa dobro koja to država dopušta da glavni državni inspektor, inspektor sklapa sporazumom poslove kojima će odnosno sklapa sporazum kojim definira koje će poslove obavljati za 3 resorna ministarstva. Bilo bi normalno da takve stvari uredimo zakonom i da o tome odluči HS, a ne glavni državni inspektor i njegov stranački kolega ministar iz ova iz ova 2-3 ministarstva represivnog karaktera. Evo u tom pravcu će ići moj amandman i naravno da ih vladajući neće prihvatiti, ali to je ujedno i najava ostatku oporbe u kojem pravcu bi Hrvatsku…/Upadica Radin: Hvala/…trebalo mijenjati kad se HDZ smijeni s vlasti, hvala. I sad prelazimo završnim raspravama u ime klubova, znači u ime Kluba Mosta g. Marin Miletić,

rekao sam ono što mi u Klubu Mosta držimo da je važno, pa ću onda napravit jedan kratki repeticio i otprilike ponoviti i drago mi je da je glavni državni inspektor pozitivno reagirao kako sam shvatio dakle na onu priču izmjena i vjerujem da do drugog čitanja će se to uvrstiti. Pa dakle ove izmjene i dopune predstavljaju jednu tehničku doradu, ta tehnička dorada obavljena je dosta dobro i tu mi nemamo nekih većih primjedbi, eventualno 2-3 izmjene o kojima ću nešto progovoriti i dopune. Kod propisanih uvjeta kad pričamo o stručnoj spremi za pojedine inspekcije nema previše logike i tu sam stavio akcenat da se, da Npr. čl. 33. izmjena zakona koji se odnosi na čl. 49. gdje su propisani uvjeti za građevinskog i višeg građevinskog inspektora navedeno je da to mogu obavljati samo oni sa završenim studijem tehničkih znanosti, polja, građevinarstvo, urbanizam, arhitektura i geotehnika. Navodno nema dovoljno građevinskih inspektora kao što smo čuli, osobito za kontrolu bespravne gradnje uz Jadran, pa postavljam pitanje kako ih dobit jer inženjeri građevine, urbanizma ili arhitekture će radije odabrati posao u struci nego biti građevinski inspektori. Radi se o vrlo neugodnom poslu kada se mora između ostaloga izricati mjera uklanjanja građevine, a na Agronomskom fakultetu u Zagrebu postoji diplomski studij krajobrazne arhitekture, a postoji Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata. Predložio sam nadležnom dakle državnom inspektoru i njegovim suradnicima da se krajobrazni arhitekti također stave kao oni koji zadovoljavaju uvjete za građevinskog inspektora. Čl. 21. izmjena koji se odnosi na čl. 35. uvjeti za sanitarnog inspektora, tu isto stvari nisu logične i drago mi je da je isto sa strane vladajućih ovdje bila pozitivna reakcija. Konkretno, dakle mogu bit stručnjaci s područja biomedicine, zdravstva, medicina sanitarno inženjerstvo, farmacija, medicinska biokemija, al ne može veterinarska medicina. To isto nema logike, tim više što sanitarni inspektori mogu biti agronomi, sanitarni inspektori mogu biti inženjeri strojarstva, dakle inženjer strojarstva može bit sanitarni inspektor il ako ste npr. kemijski inženjer onda isto možete bit dakle sanitarni inspektor il ako ste fizičar, ako ste fizičar možete bit sanitarni inspektor, ali dakle dosada u ovom prvom čitanju ovdje nije bila otvorena veterinarska medicina pa isto mi je drago da je bila pozitivna reakcija i vjerujem da će u drugom čitanju se to popravi, to su te nekakve tehničke dopune. Ono što još jednom želim istaknuti načini i postupanja inspektora, gospodarstvenici osobito mali obrtnici žale se na previše inspekcijske presije, previše česti nadzori, pretjerano kažnjavanje i bio sam vrlo jasan vidim da odma mi vade jednu rečenicu. Ja valjda da šest sati kolegice Nada šest sati da pričam sve po ps-u 100%, ali jednu riječ da kažem jedva bi dočekali ovi da onda tu jednu riječ izvade pa po njoj drve, ali valjda nam je tako više-manje svima pa onda nema veze. No da da smo osjetljivi na to sadili bi papriku ili bi se bavili ja bi ostao u gimnaziji, bio vjeroučitelj ne bi došao ovdje borit se za bolju Hrvatsku na ovaj način tako da mene to baš ne tangira previše ništa, samo nek piše kogod šta hoće. No dakle, ovdje sam htio istaknuti da nitko nije protiv toga da nitko nije protiv toga da bude red jer mora bit reda, ako nije red onda ne valja apsolutno ništa nego u dimenziji da Državni inspektorat kolikogod može educira ljude koji su unutar sustava da ide to upozoravanje, edukacija, a da onda posežu za mjerom kažnjavanja. kažnjavanja. I tu isto sam čuo pozitivno sa strane Državnog inspektorata da se ide isto tim smjerom jer u razvijenijim državama članicama EU ne postoji baš takva vrsta inspekcijske presije kad pričamo o učestalosti nadzora i primjene propisa. Pa evo volio bi da isto nemamo kriterije dvostrukih mjerila i kao što idemo kažnjavati ako već posežemo za kažnjavanjem malenih i kao što ne znam naša frizerka dobije po prstima da tako se kažnjavaju i velike multinacionalne kompanije INA, čuli smo ovdje svašta može li neko peći ili ne može hrenovke …/Upadica Radin: Hvala./… na postaji i da budemo prema svima jednako. Hvala. Gospođa Benčić Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka također završno. Izvolite. Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege. Dakle, složit ću se sa kolegicom Orešković da je jedan od centralnih problema je u dizajnu institucije i da Državni inspektorat kada ga se već išlo centralizirati nije centraliziran kao neovisna institucija nego je zapravo i dalje naravno pod direktnom kontrolom Vlade i vladajuće većine. To je prva stvar. Druga stvar, ja ću reći da je zaista zaista primijećeno i da ne primjećuje ne samo mi ovdje nego i stručnjaci, masu problema koja je nastala upravo zbog te centralizacije i izmicanja inspektorata iz ministarstava, a ja ću reć ono koja mene zabrinjava najviše, a to je da ne vidimo nikakav, nikakvu policy spiralu, povratnu informaciju za programe, zakone koje donose pojedina ministarstva, a na osnovu problema koje je inspekcija uočila što je jasno da takvog fit back kluba više nema kada te inspekcije više nisu u ministarstvu, niti one odgovaraju na zahtjeve onog što bi trebale biti provedbeni ciljevi određenih propisa direktno jer nisu direktno tamo, niti mogu davati povratnu informaciju. To je prva stvar. Druga stvar, kada pogledamo izvještaj o radu DIRH-a za 2021.g., evo nemojte ono krivo shvatit, ali to nije dobro, dakle mi iz tog izvještaja ništa ne saznajemo. To su tablice, znači to je tablica za tablicom koja na najadministrativniji mogući način govori što su očekivani rezultati što su ispunjeni rezultati pri čemu su indikatori isključivo broj inspekcija poduzetih u određenom području, a ne rezultat te inspekcije i to nama ne govori ništa. To da ste vi napravili npr. umjesto 7.000 kolko ste si zadali 6.120 inspekcija u području rada, nama zapravo ne govori ništa jer mi ne znamo šta je konačni rezultat tih 6.120 ili kolko već inspekcija poduzetih u toj i toj mjeri. Ono što bi nama bila bitna informacija je koliko je onda nađeno zaista prekršaja koje vrste, koliko od njih su bile možda za kazneni progon pa je prijavljeno DORH-u, koliko je njih bilo za prekršaje po recimo Zakonu o radu, kakve su kazne izrečene i šta je ono follow up na koji način to dalje pratimo. Pa ajmo područje rada, neprijavljeni rad, ovdje sam govorila kad smo govorili o Zakonu o radu i Zakonu o zabrani neprijavljenog rada odnosno neplaćenog rada govorila sam o primjerima koje svakodnevno vidimo i ja i moje kolegice u trgovini u sektoru u uslužnom sektoru gdje se ljudi prijavljuju na 160 sati mjesečno, isplaćuje im se plaća za 160 sati mjesečno godinama rade 230 sati. Rade primjerice u sektoru hotelijerstva ili evo rade svaku subotu, rade svaku nedelju, rade svaki dan u tjednu, rade 12 sati i vi povjerujete i vaši inspektori njima povjeruju da one rade 160 sati tjedno, a imaju tamo 20, 25 zaposlenih i hrpu gostiju i vi povjerujete da je to moguće. Evo ja to nemrem vjerovat. I nema i dakle sto puta radnici prijavljivali niti jednom se ništa nije dogodilo. Agregatori, dakle agregatori tu se kolegica Miloš govorila zašto je to loše. Po Zakonu o radu ugovor o radu i rad je personalni osobni odnos između radnika i poslodavca, agregatorima to poništava. I ono što nam se događa i zato podržavamo sve Woltovce koji štrajkaju i sve one one koji rade na platformskom radu podržavamo ih u njihovom štrajku jer to su danas ljudi koji su u najprekarnijem položaju na tržištu rada. Građevina, dakle broj inspektora apsolutno neprihvatljiv, apsolutno neprihvatljiv po pojedinim regijama, rezultat toga bespravna gradnja na svakom ćošku i onda naravno da ljudima problem kada vi ovdje govorite o povećanju cijena i pojedinog pramena za kosu, a s druge strane imamo vruje koliko, 10 godina dolje bespravno sagrađeno i još nije srušeno, pa ne, mislim razumijete stvara se dubinski osjećaj nepravde. I na kraju agencije za zaštitu, za naplatu potraživanja nisu niti u vašoj domeni, nisu u domeni HNB-a …/Upadica: Hvala./… nisu u domeni niti jedne institucije,

Hvala. Za kraj ću samo reći da smo konačno došli do teme koja je zapravo ključna. Na stranu znači svi problemi Državnog inspektorata koji su ovdje spomenuti, ali kršenje radničkih prava je najrigidniji oblik koji bi Državni inspektorat trebao nadzirati jer je riječ o ljudskim osobama, o ljudima koji se zapravo svakodnevno izrabljuju. I ako je tako onda mi je stvarno zahvaljujem još jednom na podacima koje ste nam ipak dali nakon višesatne rasprave u kojoj sam inzistirala na tome, ali opet ću se vratit na ono što ste nam dali. Znači dali ste nam podatak vezano uz agregatore, znači neprijavljenog rada ima svugdje, ali agregatori su kritična situacija u kojoj je svima jasno da se apsolutno znači radnike zapošljava na minimalan broj sati, oni rade daleko preko toga i onda se zaobilazi država, zaobilaze se doprinosi koje trebaju plaćati radnicima i radnici u konačnici će imati stvarno manje mirovine, ali ono što je najvažnije oni pristaju na to zato što su neki od njih blokirani, ovršeni i pod tim prijetnjom znači da će im se dio toga što zarade oduzeti pristaju na to. I sad vi kažete dobro, napravljeno je 92 nadzora, utvrđeno je 64 prekršaja i izrekli ste 5 upravnih mjera. Te upravne mjere su znači kazne, ali to je ono što bi nama trebalo ovdje kao podatak i kao nekakav, nekakva nadgradnja onog o čemu mi ovdje sad pričamo. Znači ako smo imali samo 5 kazni, a 92 nadzora onda nam to govori da sve ovo što zapravo i opozicija ovdje govori nema dovoljno inspektora nije baš točno. Nego mi zapravo nemamo učinkovitost sustava koji kaže da je napravio 92 nadzora, a samo je 5 kazni izdao. A šta je posljedica toga? Posljedica je toga da se svi agregatori, čast izuzecima zapravo bave nelegalnim poslom i da oni zapravo ilegalno zapošljavaju radnike. A zašto ne bi ilegalno zapošljavali radnike kad im se ništa neće dogoditi. Mislim imamo Državni inspektorat koji zapravo iz njihovih ono podataka vidimo da ne radi ono što bi trebao raditi. Vi ste me upozorili da vam pošaljem podatke, ja kažem jučer smo zvali jednog tog agregatora i u trećoj rečenici smo dobili ponudu da se radi na crno. Ja sam rekla da ću volontirat u Državnom inspektoratu, a nemojte se ljutit, ali ja neću raditi vaš posao. Mislim to je vaš posao da to radite. I ako vi ste imali samo 92 nadzora, samo 5 kazni nešto ne štima. Vi morate zaštiti te ljude. Znači ljudi kod nas su svedeni na jeftinu radnu snagu, osuđeni su na slabo plaćene nekvalitetne poslove, rade te dostave kao često dodatni posao uz svoj redovni posao i minimum što im se treba pružiti je da budu zaštićeni od države, a država se postavlja kao zapravo partner, koristit koristit ću njihovu ciničnu terminologiju koju koriste za svoje radnike, kao partner tih platformi i tih agregatora u izrabljivanju radnika. I umjesto da donosi zakone koji to sprječavaju i koji apsolutno, pazite u Finskoj znači Wolt u Finskoj ne radi na ovaj način na koji radi u Hrvatskoj. Znači Wolt u Finskoj radi pod potpuno drugim principima i radni su tamo zaštićeni bolje od naših radnika koji su zaposleni na neodređeno vrijeme, ali kod nas nije tako. Mislim kao i s drugim digitalnim platformama. Ako država ne stane uz svoju zemlju, uz svoje radnike onda će digitalne platforme dokraja eksploatirati i izrabljivati itd., to svi znamo Airbnb u Francuskoj nema iznajmljivanja na manje od mjesec dana. Država je ta koja treba stajat između radnika i digitalnih platformi koje zarađuju ogromne novce i prihvaćaju ovakav model rada kao biznis model jel poslovni model koji omogućava tako velike zarade. Sad ono što ste vi ovdje također rekli je da državni inspektori tri dana dežuraju znači ponedjeljak, srijeda i petak i dobivaju prijave i po prijavi vi ćete djelovati, ali isto tako rekli ste da radite nadzore po planovima, znači godišnjim planovima. Ovo bi trebao znači nadzor državno, državni nadzor znači radno pravnog zakonodavstva i radno pravnih uvjeta bi trebao biti prioritet. I vi to morate staviti u svoje planove, a ne da se to po prijavi samo Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani glavni državni inspektore sa suradnicima, kolegice i kolege, evo završno u ime Kluba HDZ-a mogu još jedanput reći kako će klub podržati ovaj Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, ali i ono što me veseli da danas ni od oporbenih klubova nismo mogli čuti neke konkretnije primjedbe, prijedloge, a i one konstruktivne prijedloge koji su danas izgovoreni sigurna sam da će predlagatelj razmotriti i da je moguće da će se naći u konačnom prijedlogu zakona. Vidjeli smo da se radi o usklađenju zakona sa već usvojenim različitim drugim zakonima o državnim službenicima, o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave, o sustavu državne uprave itd., usklađenje sa novim nekim situacijama na tržištu. Naime, sve češćoj kupnji proizvoda stavljeno na tržište putem interneta itd. Međutim, ja bih se referirala tu na neke komentare, prijedloge i kritike nekih oporbenih kolegica. Naime, kolegica Benčić iz Zeleno-lijevog bloka ona ima najviše primjedbi zato što u izvješću ne stoje neke informacije koje bi nama doprinijele kvalitetnijoj raspravi ili je mišljenja da zbog toga neki prijedlozi Državnog inspektorata se neće naći u novim izmjenama i dopunama sa kojim se radi. Uvjerena sam da Državni inspektorat itekako je uključen kod svih izmjena i dopuna zakona koji se predlažu, a odnose se na njihov rad i da oni itekako tada su kvalitetno uključeni i daju svoje primjedbe na isto. Kolegica Mrak-Taritaš i Sabina Glasovac su se dosta referirali na građevinsku inspekciju. Naime, znamo da smo u vremenu kada dosta bespovratnih sredstava iz EU fondova je pospješilo i imamo jako puno velikih investicija na području Republike Hrvatske, zatim za potrebe obnovom potresom pogođenih područja također građevinska operativa i građevinska djelatnost ima jako puno posla. Imamo sve uspješnije turističke sezone, imamo otvoreno je i nekretninsko tržište i sigurno da jedan diplomirani inženjer građevine može kod privatnika i u tom sektoru naći jako brzo radno mjesto i to daleko, daleko i neusporedivo bolje plaćeno nego što je to unutar Državnog inspektorata. Međutim, isto tako čuli smo na samom početku da nam je glavni Državni inspektor rekao da je njegova i dužnost bila i odgovornost prema svim ostalim inspekcijama izjednačiti taj koeficijent. Nije bilo moguće da građevinski inspektori unutar iste kuće da jedna inspekcija ima daleko viša primanja od onih ostalih. Slažem se i svi smo vidjeli da u Državnom inspektoratu nedostaje kadrova i da bi bilo dobro ih i dobro platiti, pa evo i sugestija jedna da se možda vidi na koji način premostiti sada ovu situaciju. Moguće da se pribjegne i kadrovima sa višom stručnom spremom, pa da se i njih kvalitetnije i adekvatnije plati. S obzirom da znamo da kad se dolazi u određeni objekt da onda isto moraju i trebaju postupati i oni sa visokom ili višom stručnom spremom. Čuli smo isto tako od kolega i kolegica tu građevinski inspektor možda je bitnije da zna dobro kontrolirati sam upravni postupak nego što će on sam ulaziti u samu kvalitetu izvođenja građevinskih radova. Uglavnom se radi o bespravnoj gradnji, pa da se, tada se isključivo i samo kontrolira da li je nešto u skladu sa građevinskom dozvolom. Pa evo možda predlagatelju i glavnom državnom inspektoru na razmišljanje da možda i na takav način prebrodimo ovu situaciju, jer doista vidimo da svaku godinu u izvješću više nedostaje radnika. Sada je već to i brojka od 600, a i u ovom trenu iznad 50 godina imamo u sustavu gotovo

također završno. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani glavni državni inspektor sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je u prvom čitanju izmjene i dopune Zakona o državnom inspektoratu. Ono što je bilo i za očekivati u raspravi što smo raspravljali u ime klubova, pojedinačno, a i sad kroz završno mi se u principu referiramo na stvari generalno gledajući posao Državnog inspektorata, problematika koja je. Ukazujemo na problematiku, pokušavamo ponuditi nekakva rješenja koliko je to više ili manje uspješno teško je reći, jer ove izmjene i dopune kao što je i rekla kolegica prije mene govore o tome da je usklađenje Zakona o državnom inspektoratu u skladu sa drugim propisima koji su se u međuvremenu mijenjali i ono što se sad i u ovom zakonu treba promijeniti. Između ostalog je stupio i 1. studenog 2022. godine Pravilnik o polaganju državnog ispita, pa je on iziskivao jednako tako i izmjene u ovom zakonu. Ovaj zakon se poslaguje sa nekim drugim izmjenama i dopunama odnosno pravilnicima. Naravno da je rasprava o Državnom inspektoratu otvorila i niz drugih problematika i niz drugih tema. Prva problematika i mislim da je to ključni problem o kojem trebamo razgovarati, trebamo razmišljati, trebamo vidjeti kako dalje je taj veliki nedostatak inspektora. Dakle otprilike vi imate popunjeno dvije trećine radnih mjesta koji su sistematizirani. To je jedan par rukava, ali drugi par rukava koji je izuzetno važan, a to je starost starost inspektora u državnoj inspekciji. Oni će bez obzira što smo mi omogućili, odnosno omogućeno je da iza 65 uz suglasnost čelnika ostanu duže raditi i sve ostalo, ali to će proći u tren oka, a trebat će biti nekakvog novog mlađeg kadra. Ja se uvijek nekako nastojim referirati na stvari u koje si utvaram ili imam neko radno iskustvo ili životno iskustvo i neke stvari o kojima nešto više znam. Dakle, ono što sam probala odgovoriti, pa mi je bilo prekratko u jednoj replici je bilo slijedeće. Ja kad sam počela raditi davnih dana radila sam prvo na izdavanju uporabnih dozvola, dakle krenula sam odozada od izdavanja uporabnih dozvola, pa građevinskih dozvola, onda sam došla do prostornog planiranja, iako je tijek u u procesu prostornog uređenja i gradnje obrnuto krećete od prostornog planiranja. Tad je u istom tijelu bio i, bili su dakle na razini pojedinih gradova su bili građevinski inspektori i oni su imali, zvali su se građevinski nadzornici. To je bila srednja stručna sprema, nisam sigurna da je to danas više tako moguće, al je zgodno za znat, oni su bili srednje stručne spreme, njihov zadatak je bio da, svako je imao svoj rajon, prođe ulice, vidi gdje je neko počeo isklesavati cement ili neki građevinski materijal ili bilo šta, zapiše adresu i drugi dan je prvo ujutro građevinski inspektor išao provjeravat dal je na toj adresi izdana kakva građevinska dozvola, a ako nije izdana građevinska dozvola reagiralo se odmah. Jedan od projekata u smislu e-sudjelovanja je bila i e-građevinska inspekcija. Dakle vi danas uplatom na pojedine satelite koji kruže oko zemlje i u ovom trenutku znaju koliko je nas saborskih zastupnica tu i uvaženih kolega saborskih zastupnika, ali uvijek ostanu ovaj nekako žene koje su najvrjednije, pa i nas, sad smo opet tu saborske zastupnice, točno znaju koliko nas ima i sad nam se pridružio još jedan kolega, tako da oni točno mogu i vidjeti u smislu građevinskih radova što se događa i više te nadzornike mogu zamijeniti neki drugi alati, dakle danas imamo niz alata koji mogu zamijeniti, ali stvar koju ne može zamijenit niko je čovjek. Ja sam tu u jednoj replici g. Mikuliću rekla dakle što učiniti i to je što je on rekao, raspiše natječaj, na natječaj se jave ljude, govorim o građevinskoj inspekciji, zadovolje i ne potpišu jer su u međuvremenu našli posao negdje drugdje. Meni se čini da je jedna od rješenja zaista otvoriti inspekciju za vježbenike. Vi danas imate, osim fakulteta imate stručne studije koji su s aspekta dakle građevine, imate stručne studije građevine, imate nešto više studija arhitekture i građevine osim Zagreba, dakle danas je to Osijek, Rijeka i Split i mislim da je tema otvoriti za vježbenike i neki od tih vježbenika koji prođu ovo će i ostaviti. Ovako će samo s nekom drugom izmjenom zakona doći sa podacima koji će biti još lošiji od ovih koje imamo danas, hvala lijepo. Hvala i vama. I na kraju g. Andrija Mikulić će imati posljednju riječ, naravno bit će i replika sigurno. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Pa evo prije svega evo rasprava je trajala kolko je, kolko je trajala za ovo prvo čitanje i ja moram reć da mi je bilo vrlo zanimljivo, čuo sam masu, masu stvari, ali ono što je evidentno dakle moram bit iskren, dosta je danas izgovoreno riječi koje nisu istinite i činjenica koje ne stoje, a to mislim da nije dobro. Naravno da je predmet i kad pričamo o temi građevinskih inspekcija da je to vrlo složena priča i to je integralni dio sustava koji se zove državni inspektorat. Ali ja vam ovdje moram reć da smo mi preko 40 tisuća predmeta naslijedili kada se formirao državni inspektorat, pa ko je to bio prije, pa ti premeti su nastali prije, nije počeo svijet s nama i problem nelegalne gradnje. Dakle ako ste vidjeli ja ovih dana non stop komuniciram da je to nekoliko desetaka godina problem koji nastaje, nije to problem samo nas ovdje ili nekih prije nas ili dva naša mandata prije, to su problemi koji su generirani puno, puno ranije. Al ja ne mislim da je opravdanje ako nešto naslijediš kao čelnik tijela imaš zadaće određene, organizacija sustava, sustav treba funkcionirati i predmeti se trebaju rješavat. Kad govorimo o prosjeku starosti ljudi u sustavu, to su ljudi koji su preuzeti iz drugih sustava i ovdje ne želim sad govorit o postupku što znači raspisat natječaj u jednoj instituciji i koja sve odobrenja trebate imat da bi mogli raspisat nešto jel u suprotnom svi smo svjedoci, vidite i sami kada netko radi nešto što nije u skladu s propisom ima problem, pa niko neće radit nešto što nije u skladu s propisom. Bilo je tu puno govora o, o automobilima, o kolko čega ima, ne bi sad išao u detalje, bilo je govora o tome da se ne može vjerovat, uvažena zastupnica je rekla da se ne može vjerovat da mi poklanjamo vjeru stranci, ako sam dobro razumio, pa mi uzimamo izjave u postupku kada evidentiramo odnosno utvrđujemo činjenično stanje, izjave stranaka odnosno radnika konkretno. Pa što da ja radim ako je on meni izjavio da nije radio više sati, ne mogu ja silit čovjeka da izjavi nešto što on ne želi izjavit i moji djelatnici i ja nikome to ni ne želim priuštit da na taj način funkcionira, al ono što utvrdimo vjerujte mi procesuiramo, utvrđujemo činjenice, idemo temeljem zakonskih odredbi isključivo po zakonu i zakonima i postupamo na taj način. Što se tiče, bilo je dosta riječi oko izvješća, ja se čak djelomično mogu složit, ali postoji metodologija izrade izvješća i uputa Vlade po kojoj se, zaključak Vlade o uputi kako se izvješća podnose Prema tome ima neka metodologija koju, koja je utvrđena i po kojoj mi svi moramo funkcionirat. Što se tiče temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti mi imamo objavu na stranicama tih izvješća, ali ja ne vidim iskreno problem ako je netko zainteresiran, dapače, ja vas u konačnici sve pozivam, ko god ima potrebu neka dođe kod nas i sve ono što je moguće će mu se prezentirat, dakle nema nikakvih problema, al dok je metodologija ovakva kakva je ja ne mogu potpisat izvješće i reć da ga netko objavi u nekom drugom formatu, moram se držat slova zakona. Bilo je i rasprava da se mi unutar svoje kuće ne držimo slova zakona što ja mislim da takve insinuacije uopće nisu dobre i da to ne treba na taj način uopće razgovarati, ali ako mogu zaključit dakle, čuo sam sve vaše prijedloge, čuo sam sve vaše sugestije. Moji suradnici i ja smo to čuli. Dakle, i oko broja ljudi i oko plaća. I ja osobno kao čelnik tijela sam svjestan toga. Vjerujte mi svi moji suradnici od zamjenika do pomoćnika i do svih drugih razina rukovođenja u sustavu u sustavu svjesni smo toga i to jako. Ono što želim reći to je da ću kao čelnik tijela uvijek stati iza svakog svog djelatnika. To sam činio sad skoro evo 4 godina i dok god budem bio na čelu ove institucije ja ću to činiti, stat ću iza svakog svog čovjeka bez obzira da li ga netko napadao ili ne napadao. A to o čemu vam ja govorim se najbolje vidi na terenu. Ja nisam čovjek kabineta i kad se nešto ruši odnosno uklanja na području bilo koje pa hoćete od Istre do Dubrovnika, ja kabinetski to rješavat neću preko telefona nego ću ići tamo s ljudima i dati podršku zato što mislim da je to jedino i isključivo ispravno. Što se tiče za to da privučemo ljude moramo ići na fleksibilizaciju uvjeta i povećanje plaća i toga smo svjesni, ali je paket koji ne možemo samo mi raditi iskorak kao sustav državnog inspektorata nego se to mora globalno riješiti, pitanje koeficijenata, plaća itd. Vjerujte mi da su ljudi jako strpljivi i da oni znaju da se o tome vodi briga. Naravno da bi mi svi htjeli da su neke stvari gotove jučer, ali nažalost to su procesi i ne možemo samo mi iskakat u pojedinim segmentima. Tu je bilo govora o strukturi i vrhu odnosno rukovođenju inspektoratom tko je čiji čovjek, dakle da ne bi bilo nekih posebnih dilema ja sam na to mjesto postavljen od strane Vlade RH na prijedlog premijera, ali isto tako vam želim reći da dok ja vodim inspektorat nema ni povlaštenih ni zaštićenih. A to ste mogli vidjeti po postupanju, jednostavno nema. Ne možeš pomoći nekome tko je napravio nešto što je kontra propisa. Hrvatski parlament naravno donosi temeljem prijedloga Vlade i ministarstva što šalju na Vladu, pa onda u parlament prijedloge zakona. Nemam ništa protiv da idete sa prijedlozima da imamo sve više mjera oportuniteta i gdje god mi možemo s oportunitetom ćemo ići. Nisam govorio pojedino inspektoru gdje treba ići niti ću to govoriti niti je to moj posao, ali podrška na terenu, odlazak gdje su bitne ključne akcije apsolutno tu ću predvodit sustav i tu uopće nama problem s tim jer mislim da je to normalno i da to ljudi na terenu prepoznaju. Ja mislim da će ova izmjena i dopuna zakona još više racionalizirati sustav. S novim ovlastima da ćemo biti još puno, puno efikasniji, puno kraće da će trajati postupci. I još jedanput zaključno razumio sam svaku vašu raspravu, razumio sam svaku vašu poruku, sve shvaćam dobronamjerno u cilju da djelatnicima Državnog inspektorata omogućimo bolje, bolje i kvalitetnije uvjete. Mislim da su dva preduvjeta fleksibilizacija uvjeta i povećanje plaća kako bi mogli privući ljude, a što se tiče rekao sam prosjeka starosti naslijeđena priča na nama je da to zanovimo što ćemo svakako činit već ovim slijedećim natječajem. I svi prijedlozi i komentari će biti razmotreni i ono što je dobro ne vidim razloga da se ne prihvati, a ono za što ćemo imati argumente da ne treba prihvatiti nećemo. I još jedanput svima vam želim zahvaliti na ovoj raspravi. prva replika. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Pa poštovani gospodine Mikulić, evo u svom završnom obraćanju govorili ste o preuzetim predmetima i zaista danas vas se, danas se tu govorilo o svemu i svačemu pa se prozivalo i vas osobno za koje kakve stvari, ali i za preuzete predmete, a i za preuzete kadrove. Naime, kada je bespravna gradnja u pitanju ja bi još jedanput podcrtala, vi možete raditi samo u skladu sa zakonom. Zakon nalaže kad dođe prijava za bespravnu gradnju da vi onda izađete na teren i utvrdite kakvo je stanje. Međutim, ako za taj predmet postoji otvoren postupak u uredu za prostorno uređenje za legalizaciju tog objekta, ako slučajno se iz snimke može vidjeti da je objekt i i ista snimka i sada i 2011. da ne kažem ranije vi po tom predmetu ne možete postupati dalje odnosno krenuti u uklanjanje. To mislim da je dobro još jedanput reći podcrtati …/Upadica: Hvala./… jer ljudi će za svaki novinski natpis reći zašto još nije otklonjen i vas prozivati. **Radin, Furio Hvala lijepo uvažena zastupnice, da 42 tisuće predmeta smo preuzeli, 27 tisuća predmeta smo otvorili to je gotovo 70 tisuća. I ovo ste apsolutno u pravu. 2011. i 2018. su bili valovi legalizacije. Sada kada inspektor dođe i izda rješenja stranka traži ozakonjenje, a ozakonjenje je prijedlog nekih prije koji su to stavili u zakon. Po zakonu mi moramo zastati sa postupkom. Ljudi to vani ne znaju i onda kažu da ne radimo posao. Ovog trena 40 do 50 tisuća zahtjeva za legalizaciju vam stoji u jednoj županiji hrvatskoj, u hrvatskoj županiji. 40 do 50 tisuća zahtjeva koji se još nisu riješili, godine su prošle, a mi moramo zastati sa tim postupkom. Hvala vam. **Radin, Furio Hvala. Ono što bih vam ja želila sugerirati znači što se tiče radnopravnog zakonodavstva i kršenja radničkih prava, primjećujem da i vi svoje radnike nazivate djelatnicima, što nije baš dobro, ono što bi vam htjela sugerirati sto načina, sto izgovora ćete nać da ne nađete kršenje radnopravnog zakonodavstva. Kažete šta ako meni radnik kaže da je radio manje sati nego što je radio, pa naravno radnik je u posebnom položaju, znači mi smo od sindikata dobivali prijave da radnike koji su prijavljivali inspektoratu šalju na godišnji prisilni da kad dođe inspektorat da oni njemu ne mogu ispričat što zapravo žele ispričat. sto načina na koji će poslodavac pokušavat prevarit inspektorat. Ali pazite, ako vi imate jako mali broj radnika i ogroman broj dostava recimo kad se tiče vozača, pa vi morate bit svjesni da to nisu mogli obavit ako su radili toliko sati jel. Hvala vam lijepo uvažene zastupnice. Dakle, samo ako mogu se vratit na ono što smo danas raspravljali i što znam da vam je problem kao i nama, dakle kada smo govorili o 92 nadzora 64 prekršaja i pet upravnih mjera, prekršaj vam je prekršaj to nije upozorenje, to su optužni prijedlozi. A ove mjere vi poslodavcu naređujete da u roku tri dana prijavi i plati kaznu, dva su kumulativna uvjeta. Prema tome to je 69 nepravilnosti blago rečeno od 92 nadzora, a ne samo pet. A što se tiče ovoga nama je zakonodavac rekao i propisao na koji način se sastavlja zapisnik i što trebamo. Ne mogu ja ić kontra izjave radnika kad je on rekao to što je rekao i on to je potpisuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kad potpisuje zapisnik jel tako, mi to predajemo na sud i sud odlučuje o pravorijeku. (Možemo!)** Poštovani državni inspektore, čuli smo danas u raspravi da nitko ne nadzire rad agencija za naplatu potraživanja, čuli smo da HNB pere ruke kaže da to nije u njihovoj domeni. Zanima me da li je to onda u vašoj domeni, da li je to vaša ovlast? Što ste napravili po pitanju napravili po pitanju agencije za naplatu potraživanja i ako to nije vaša domena tko onda zapravo štiti naše građane od brojnih zloupotreba agencija za naplatu potraživanja? Zahvaljujem. Dakle, uvažena zastupnice, što se tiče agencija, ako pričamo u dijelu radnopravnih statusa onda smo mi, ali u ovom drugom dijelu mi nismo nadležni. Dakle, mi se zovemo Državni inspektorat i kod nas je 17 kako stvari stoje 16 inspekcija jer ćemo ovu jednu pripojit, a 45 inspekcija u RH, dakle mi nismo nadležni za taj dio. Nadica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni inspektore, evo ja sam u realnom sektoru 34 godine i stvarno je bilo puno nadzora, inspekcija i naravno da je svaki tražio ono što, danas smo slušali puno tih tih baš za te šihterice, uvele su se šihterice gdje radnik more, jer radnik je sam rekao ja sam imala isto svoje zaposlenike, je rekao koliko radi, a ti ja kao poslodavac sam se morala potruditi da on ima svoju satnicu i da ima slobodne dane i da ima sve onog što treba propisano u zakonu. Evo slušali smo danas i da vi niste odradili svoj posao, da naganjate tu frizere, male trgovce i sve one koji su poskupili 20 do 30%, pa mene samo zanima evoga ja sam stvarno bila šokirana kad sam došla u garažu bila je cijena garaže u zagrebačkom Tuškancu 66 eura, a sad je 137 eura pa me zanima da li je to normalno i što ćete vi poduzeti po tom pitanju? **Radin, Furio Hvala lijepo uvažene zastupnice. Ako me pitate da li je to normalno, ja ko Andrija Mikulić mislim da to nije normalno tako podizanje cijena. Ali ako me pitate po tom pitanju što možemo poduzet onda smo mi poduzeli već sve i bili u nadzoru da vidimo proceduralno da li je provedeno sve da oni mogu dić cijene. Što se tiče podizanja cijena to je vrsta akta koji više nije pod nama. Ako me pitate da li smo nadležni za privatne garaže onda da i tu možemo onda ić po onom zaključku odnosno odlukama. Ovdje nažalost ne. kraju. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani glavni državni inspektore, ja bih vas molila da sad na kraju danas ove rasprave još jednom kažete obzirom da je u tijeku rasprave bilo dosta analizirano to koliko ste nakon uvođenja eura imali postupanja u kojima ste kažnjavali i frizere i male obrtnike radi nekakvih razlika u cijeni od nekoliko centa, pa bih vas ja molila ustvari da još jednom radi javnosti koja nas sluša naglasite zašto su inspektori morali tada kada su u postupanjima utvrdili povećanje cijene i odstupanje i onu cijenu koja je bila 31.12. zašto su morali tako postupati. Da li su oni ustvari postupali po onome što je propisano u zakonu ili su provodili svoju volju? Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** onaj ko radi u ovom sustavu i provodi svoju volju ne može raditi u ovom sustavu, dakle može isključivo raditi temeljem zakona i legislative RH. Dakle, temeljem zaključka Vlade na 31. prosinac su trebali vratiti cijene oni koji su cijene digli. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača dovodimo u situaciju da kad analiziramo i vidimo ko je neopravdano podigao cijene znači neopravdana poslovna praksa odnosno nepoštena poslovna praksa podgrupa agresivna poslovna praksa, dakle kad dolazi do podizanja cijena, a za to nema nekih razloga. Tu smo išli sa alatima koji nam stoje na raspolaganju temeljem legislative. Što se tiče eura, euro nije i ne smije bit razlog podizanja cijena, tu smo radili 10.000 nadzora u 2.000 smo utvrdili nepravilnosti i samo u pet slučajeva smo procesuirali ovo sve drugo smo išli na oportunitet jel nam to zakonodavac omogućava …/Upadica Radin: zaključujem, hvala lijepa. Time zaključujem raspravu i glasat ćemo kada se steknu uvjeti.

Hvala vam.